Došli smo do kraja slobodnih rasprava pa prelazimo sada na točke dnevnog reda. Prva je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu, drugo čitanje, P.Z. br. 749. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo, a amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje. S nama je poštovani ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, Darko Horvat. Izvolite ministre.

Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani saborske zastupnice, saborski zastupnici. Prije ovog kratkog uvodnog izlaganja, dozvolite mi samo jednu rečenicu. Mi se sa predmetnim amandmanom Odbora za zakonodavstvo slažemo i samim time prihvaćamo ga i postat će sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Postupak izmjena i dopuna Zakona o obrtu pokrenut je u svrhu unaprjeđenja sustava obrazovanja za vezane obrte temeljenom na naukovanju kao modelu obrazovanja koji sadrži karakteristike dualnog sustava obrazovanja, a koji je u Hrvatskoj u provedbi na ovakav ili onakav način negdje od 2003. g. Ovim se zakonom ujedno provodi usklađivanje s odredbama Zakona o sustavu državne uprave, a slijedom toga, trebao bi stupiti na snagu 1.1.2020. g. Naukovanje omogućuje lakše usvajanje znanja i vještina u strukovnom obrazovanja. Osigurava visoku zastupljenost praktičnog dijela nastavke u praktikumu škole i u gospodarstvu te rezultira boljom zapošljivošću mladih. Prednost obrazovanja za vezane obrte je stjecanje kompetencija u samom i neposrednom radnom procesu. Proces naukovanja traje 3 godine, a ukupan broj sati nastave razlikuje se ovisno o zanimanju, međutim, svi programi obavezno uključuju 2600 sati praktične nastave, dakle kroz 1., 2. i 3. godinu 900+900+800, koji se većinom ili dijelom provodi u gospodarskim subjektima odnosno minimalno 70% sustava naukovanja u samim gospodarskim subjektima. Još jedna od specifičnosti ovog modela obrazovanja je da nakon završenog naukovanja učenik polaže pomoćnički ispit koji sada postaje naučnički ispit, a temeljem kojeg se neposredno dokazuju izlazne kompetencije te ostvaruje vanjsko vrednovanje obrazovanja izradom praktičnog uratka pred komisijom u kojoj su osim nastavnika struke uključeni i obrtnici odnosno majstori. Sukladno programu Vlade RH u mandatu 2016.-2020. u okviru temeljnog cilja obrazovanje, znanost i šport, kao specifični cilj definiran je obrazovni sustav koji se usklađuje s potrebama tržišta rada. Slijedom navedenog, temeljem ovih izmjena i dopuna, zakonom, novim modelom zakona uređuje se sustav obrazovanja za vezane obrte. Provedba pomoćničkog ispita koji se ovim zakonom preimenuje i naučnički ispit, prelazi iz nadležnosti HOK-a, kako je to bilo 2013. g. Izmjenama i dopunama Zakona o obrtu u dijelu koji je vezan uz pomoćničke ispite željeno je redefinirati koncept pomoćničkog ispita, zatim uskladiti proces polaganja završnog ispita i pomoćničkog ispita koji se sada polažu neovisno jedan o drugome te njegovu provedbu staviti u nadležnost HOK-a. Naime, pomoćnički ispit koji se ovim zakonom preimenuje u naučnički ispit sastavni je dio završnog rada te se sastoji od radne probe kojim se provjeravaju praktična i teoretska strukovna znanja kao i vještine potrebne za obavljanje poslova određenog obrta pred stručnim povjerenstvom. Kao dokaz o uspješnom položenom naučnikom ispitu te stečenim ključnim i stručnim kompetencijama i stečenom radnom iskustvu, Hrvatska obrtnička komora izdaje dodatak svjedodžbi o naukovanju. Propisivanje osiguranja kvalitete provedbe naučničkog ispita, te vanjsko vrednovanje ovog procesa od strane nadležne Agencije za vanjsko vrednovanje i obrazovanje. Propisivanje osiguranja kvalitete provedbe naukovanja kroz formiranje neovisnog tijela sastavljenog od ključnih dionika Ministarstva nadležnog za obrt, za obrt, HOK-a, HGK-a i Agencije nadležne za strukovno obrazovanje, a koje će imati zadaću stručnog nadzora kvalitete provedbe naukovanja kod obrtnika i pravnih osoba kako bi se prevenirali problemi u provedbi naukovanja, te savjetodavnu ulogu u smislu pružanja pomoći obrtnicima i pravnim osobama prilikom izvedbe ili provedbe naukovanja. Propisivanje suglasnosti ministru nadležnom za obrt za plan strukture upisa učenika u programe za stjecanje i kvalifikacija za vezane obrte čime se osigurava neposredan utjecaj gospodarskog sektora na strukturu upisa u srednje strukovne škole u cilju osiguravanja maksimalnog utjecaja gospodarstva na usklađenost kvalifikacija s potrebama gospodarstva i tržišta rada, strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacija iz sustava vezanih obrta izrađuje Ministarstvo nadležno za obrt. Propisivanje nadležnosti za donošenje programa za edukaciju mentora u gospodarstvu, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, a za čiju provedbu će biti nadležna HOK i HGK. Program ima Program ima za cilj osigurati odgovarajuće obrazovanje mentora u gospodarstvu kojima će se ojačati kapacitet gospodarskih subjekata koji provode učenje temeljeno na radu za kvalitetno obavljanje dijela poučavanja koje se odnosi na stjecanja praktičnih znanja, umijeća i sposobnosti učenika kao dijela strukovnog kurikuluma za stjecanje određenih strukovnih kvalifikacija, deregulaciju vezanih obrta za čije obavljanje je kao poseban uvjet stručne spreme propisan majstorski ispit. Osobama koje imaju odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje omogućava se registracija vezanog obrta za čije obavljanje je kao uvjet propisan majstorski ispit bez obveze polaganja majstorskog ispita ukoliko ima najmanje 10.g. radnog iskustva na tim ili takvim poslovima. Time se liberalizira pristup tržištu rada, odgovarajuće vrednuje stečeno radno iskustvo i stimulira osnivanje obrta. Inicijalno je u zadanom slučaju traženo 15.g. radnog iskustva, ali se nakon prvog čitanja i uvažavanja primjedbi dvaju zastupnika odnosno zastupnice i zastupnika usvojilo ili usvojio njihov prijedlog, pa se 15 smanjilo na 10.g.. Kao doprinos administrativnom rasterećenju obrtnika izmjene i dopune obuhvaćaju ukidanje naknada za obrtnicu i odobrenja za obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja. Ukidanje Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrt, te produljenje ukupnog trajanja sezonskog obrta sa postojećih 6 na novo ili novih 9. mjeseci. U svrhu poboljšanja i unapređenja komorskog sustava uvodi se predsjedništvo kao tijelo HOK-a kao savjetodavnom, sa savjetodavnom i izvršnom funkcijom, propisuje rok o raspisivanju izbora za članove tijela za jedinstveni komorski sustav, te ozakonjuje uspostava Centra za mirenje koji već duže vrijeme funkcionira pri komori sukladno zakonu kojim je uređeno mirenje. Preostali dio izmjena odnosi se na nomotehničko poboljšanje teksta, pa slijedom navedenog predlažemo HS da predmetni zakon i usvoji. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem ministre, 4 replike, prva je na redu poštovana kolegica Čikotić, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče HS. Iznimno mi je drago što je danas s nama ovdje ministar kako bi pokazao da su mu obrtnici bitni. Klub MOST-a i ja osobno pozdravljamo ovo pojednostavljivanje vezano za majstorski ispit, a isto tako i da se napokon krenulo sa isplatom stipendija koje danas iznose više nego ikad za obrtnička zanimanja. Hvala. Želite odgovor? Ne, dobro. Kolega Mrsić izvolite, vi ste drugi. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Poštovani ministre, pitat ću vas pitanje koje nije baš tu vezano uz zakon, al je vrlo aktualno, vi se uvijek pokazujete u medijima pokazujete kao spasitelj, pa ste tako spasili Uljanik i pustili ga niz vodu, sad se u Đuri Đakoviću također pokazujete kao spasitelj i jel vam teško gledati radnike Đure Đakovića kako s mukom gledaju kako njihova egzistencija i njihov ponos se urušava, obećavate, obećavate kao što ste obećavali i u Uljaniku, očito da želite napraviti sve isto, smiriti situaciju jer su predsjednički izbori, a ne želite gledati da će se desiti stvari kao i u Uljaniku i ono što je najgore, očito da ne radite svoj posao jer da radite svoj posao onda se ne bi desilo ovo što se desilo u Đuri Đaković, ljudi nemaju plaću, ide Božić, obećavate da će plaća biti isplaćena, al mislim da samo kupujete vrijeme, pa sad recite javno …/Upadica: Hvala vam/… građanima i radnicima Đure Đakovića …/Upadica:

Hvala poštovani predsjedniče HS. Moj je nekako savjet prijateljski i poštovanom saborskom zastupniku Marasu i poštovanom saborskom zastupniku Mrsiću da mi ne pomažu jer da su si oni sami sebi pomagali u zadnjih 5.g., ja bi se danas bavio sa kreativnim stvarima, a ne nasljeđem onoga što su oni ostavili ovoj Vladi. Ja sam obećao isplatu plaće za 9. mjesec, plaća za 9. mjesec je isplaćena ja sam obećao radnicima isplatu plaće za listopad mjesec i drugi tjedan će plaća biti isplaćena pa vas isto tako molim, u petak, slijedeći petak kad ćete glasovati, kad ljude dobe plaću, ako imate imalo ljudskog dostojanstva, samo da se ispričate i radnicima i hrvatskoj javnosti. Hvala lijepo. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Zvali su me mnogi obrtnici u Varaždinskoj županiji nakon najave ministra da će Hyundai tamo napravit tvornicu, čekaju poslove, zvali su me mnogi obrtnici i iz Istre, iz Pule i Rijeke i kaže, Kinezi samo šta nisu preuzeli brodogradilišta na najavu ministra Horvata i pokrenulo se gospodarstvo, sad ćemo i u Đuri Đakoviću da dođu Amerikanci da preuzmu tvornicu, znači sve te najave dovoljno govore o ozbiljnosti ministra i on mi više izgleda kao Hans Christian Andersen nego kao ministarstva gospodarstva, znači priča bajke ljudima a napravio nije ništa. Ali ono što mene zanima i ono što ja vidim iz ovoga zakona da je frend Ranogajec, HDZ-ovac, župan nesuđeni Krapinsko-zagorske županije, ubacio značajno Hrvatsku obrtničku komoru unutra da opravda svoje postojanje i ovaj zakon se isključivo donosi kako bi njemu učvrstilo se pozicija u HOK-u. Znači, to nema veze sa obrtnicima, nema veze sa naukovanje, ima veze jedino sa HDZ-om i HOK-om. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala poštovani predsjedniče. Ja sam igrom slučaja i nesreće imao priliku 2016. g. doći na mjesto ministra poduzetništva i obrta i zatekao situaciju koja moram priznati je i ljudima u ministarstvu a i nama koji smo tad došli uredit taj sustav, pritisnula suze na oči jer onih vaših 68 milijuna kuna koje ste nam ostavili u miraz neplaćenih računa, sanirali smo i danas takvih situacija nema bojim se da jednog dana kada se opet takva filozofija bude slila u tu kuću koja se zove Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva, imat ćemo negativne trendove kakve smo imali 2012., 2013. i 2014. godine. Dakle, vas se ne usudite nazvat obrtnici iz Varaždina jer ti ljudi od vas okreću leđa jer znaju dobro što ste im učinili tih godina ali ti ljudi zovu i znaju da je Hyundai ušao u Hrvatsku … …/Upadica predsjednik: Idemo još, imamo jednu repliku, kolegica Glasovac, izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani ministre, uzeli ste si ovim zakon dosta prava i mogu reći da je HOK pobijedila sustav obrazovanja i skoro potisnula iz ovog djela JMO programa. Međutim uz neka prava idu obveze. Moje pitanje vama glasi: Kako namjeravate spriječiti dosadašnju zlouporabu učenika u smislu da su vrlo često služili kao jeftina ili besplatna radna snaga odnosno i one propisane zakonom niske naknade, vrlo često im nisu isplaćivane? Drugo, kako namjeravate spriječiti to da se učenici na naukovanju koriste kao pomoćna snaga pa ako se obrazuju za kuhara da se koristi odnosno zloupotrebljava ne da bi se naučilo biti kuhari nego da peru recimo ono najgore, crno posuđe? Kako namjeravate osigurati kvalitetu nakon licenciranja obrta njegovim praćenjem? To su moja tri pitanja vama, vrlo konkretno. **Jandroković, Poštovana saborska zastupnice, vrlo jednostavno. Sve ono što niste uradili kao pomoćnica, to ćemo uraditi mi i ja sa svojim timom. Dakle, mi smo već za ovu školsku godinu osigurali 220 milijuna kuna za stipendije učenicima, osigurali smo mogućnost da mentori koji će tu djecu educirati povrate jedan dio onoga što će poduzetnik investirati u njih, vratit ćemo i jedan dio naknada koji će poduzetnici plaćati toj djeci koja će biti na praktičnom djelu naukovanja a sami poduzetnici koji će se uključiti u jedan specifičan sustav tzv. dualnog obrazovanja o kojem vi imali ste prilike 4,5 g. priču pričati ali nijedan konkretni korak po tom pitanju niste poduzeli. Dakle mi ćemo u ovoj godini školskoj, gotovo 220 milijuna kuna investirati u nešto što je ključ uspjeha,

Pa ne postoji u našem pravilniku da ako niste zadovoljni odgovorom, vičete iz klupe. Možda ćemo to uvest, predložite to. Idemo sada dalje, žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu, prva je na redu poštovana kolegica Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a. …/Upadica sa strane, ne razumije se./… Kolegice Glasovac, ja vam da ne dobacujete iz klupe. Dobivate opomenu sada. Poštovani g. predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicima. Evo nekoliko riječi o drugom čitanju, vidjela sam da ste se sa smiješkom i meni obratili kad ste obrazlagali uvodno zakon odnosno drugo čitanje gdje ste rekli da ste uvažili neke od primjedbi, između ostalih je i naša primjedba, išla u pravcu toga da bi trebalo smanjiti broj godina radnog iskustva za status majstora odnosno mogućnost otvaranja obrta kao majstor za određenu struku, tad smo naveli i razlog koji je sasvim konkretan i jasan a to je da pojedini menadžeri koji vode tvrtke od nekoliko tisuća djelatnika, za taj posao ne moraju imati više od 5 g. 5 g. radnog iskustva i da smatramo da nije potrebno sa 15 g. što je užasno ustvari dug period, skoro pola radnog, ukupnog radnog staža, tražiti za zanatska zanimanja i hvala vam na tome da ste to uvažili iako smatramo da je možda moglo biti još i manje, no nadamo se da ste konzultirali struku koja je rekla da je 10 godina je to upravo neka granica koja će nas zadovoljiti. Znači ovaj zakon koji želi ići u pravcu olakšanjem funkcioniranja obrtničkih zanimanja, a time znači i sam, otvaranja samih obrta i njihovog funkcioniranja naravno da ćemo podržati sve ono što u tom pravcu ide, a ovaj zakon ide, ide u tom pravcu. Ono što smo u prvom čitanju zamjerali je to da se eto periodično ovako mijenjanjem vlasti zakoni mijenjaju prema potrebi odnosno prema utjecaju pojedinih interesnih skupina, što nije dobro i to bi svakako trebalo, trebalo zaobilaziti ubuduće. Znači, ako se pokazuje u nekakvom, nekoliko godišnjem razdoblju, da li je to 3, 4, 5 godina da nešto funkcionira na dobar način da onda ne bi samim time što se eto promijenila aktualna vlast nužno bilo potrebno mijenjati ili pogodovati nekima pa mijenjati zakone na taj način da im se pogoduje. To bi trebalo izbjegavati ubuduće. Kažem, obrtništvo kao takvo kod nas baš ne cvatu mu ruže, bilo je raznih pokušaja da se spoji evo i ovaj zakon u svom obrazloženju kaže da se mijenja, zato jer pokušava potrebe tržišta i gospodarstva zadovoljiti nekim promjenama i zahvatima unutar zakona, što ok može se priznati da dijelovi ovih prijedloga idu u tom smjeru zato ćemo mi ovaj zakon i podržati, ali smatramo da ovaj zakon odnosno ova problematika je možda više problematika koju bi trebalo rješavati Ministarstvo obrazovanja, ali prethodno bi trebalo donijeti međuresorne neke odluke. Znači u suradnji Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo rada, Ministarstvo obrazovanja, koji bi donijeli određene strateške ciljeve gospodarstva, a onda unutar gospodarstva posebno važno obrtništva u smislu olakšavanja pozicije obrtnika, malih poduzetnika koji čine veliki dio hrvatskog gospodarstva, a koji se trenutno nalaze u ogromnim problemima. Zbog čega? Zbog nedostatka stručne radne snage odnosno majstora. U kom pravcu će to obrtništvo općenito u tom segmentu ići dalje u RH mi u suštini ne znamo osim što znamo da želimo to poticat. Nismo sasvim razvidno rekli niti znamo gdje će se to obrtništvo nalaziti za nekakvih 20 godina, koji će to majstori biti u tih 20, narednih 20 godina biti potrebni odnosno koje će biti potrebno obrazovati. Da na tome nismo inzistirali u prethodnih 20, 30 godina to je vidljivo danas na tržištu rada. Znači mali poduzetnici i obrtnici su u stravičnim problemima vezano uz radnu snagu. Nekako čini mi se da još uvijek zatvaramo oči osim što smo otvorili uvozne kvote za uvoz radne snage, paralelno s tim nismo učinili da obrtnicima olakšamo da tu istu radnu snagu koju će dobiti iz nama vjerojatno susjednih zemalja sa istočnog dijela Europe, da tu radnu snagu i adekvatno brzo brzo mogu ovdje legalizirati. To što mi smo rekli da sad mogu doći tko hoće, to ne znači da smo olakšali poduzetnicima i obrtnicima, otiđite na bilo koji šalter MUP-a pa ćete vidjeti kako izgleda prijava radne snage koja dolazi izvan, izvan izvan granica Hrvatske. To je nešto prestrašno i prestrašno je na koji način se birokracija unutar tog ministarstva odnosi prema našim poduzetnicima vraćajući ih višekratno sa razno raznim upitnicima, dokumentima, fotokopiranim i ne fotokopiranim, dokumentima ovjerenim i neovjerenim i koje kakvim otežavajući ima užasno posao jer obrtniku je najčešće propade 1, 2 ili 3 radna dana tokom mjeseca samo za obavljanje tih poslova, a kao što znate naši obrtnici nemaju sekretarice, tajnike i tajnice koji umjesto njih takve poslove mogu obaviti jer ih naprosto ne mogu platiti. Znači nije mi jasan to proklamirano zalaganje za obrtništvo, a istovremeno unutar nekih drugih resora, da li se ovdje radi o MUP-u ili se radi o Zavodu za zapošljavanje ili odnosno Ministarstvu rada, da to ne funkcionira na način da zajednički rade na tome da obrtnicima omoguće samo da funkcioniraju, oni ništa ne traže nego da normalno funkcioniraju. A budimo tu sasvim iskreni, ako se tu strateški ne postavimo i ako Vlada ne poduzme sasvim konkretne mjere da se to promijeni, da mi nećemo, ako ne spasimo sada obrtništvo mi ga nećemo spasiti ni za 20 godina. A ovakve stvari koje mi donosimo, evo čak i ovo što vi predlažete to može tek dugoročno spasiti obrtnike odnosno proizvest dovoljan, temeljem ovog kad ćemo mi imati dovoljan broj majstora odnosno stručnih radnika koliko nam ih u Hrvatskoj danas treba, a kojih nema. Naprosto ih nema, a nema ih više ni u prvim susjednim državama, niti su zainteresirani doći u Hrvatsku. Znači to mi moramo hitno rješavati, tu nema, to je već trebalo biti riješeno prekjučer ono što se kaže, a ne danas. No naravno, vi ćete reći da je bolje da se počne rješavat ikad nego nikad ja bih se mogla s tim i složiti, ali nema tu strateškog promišljanja i ako ćemo strateški promišljati onda razmišljamo o Hrvatskoj kako će izgledati za 10,15,20,30 pa čak i 50 godina da nam se ne bi dogodilo upravo ovo jer se nije prije 30 godina razmišljalo na adekvatan način zato danas imamo probleme koje imamo, čak je ona bivša država koja je bila socijalistička i nije baš pretjerano poticala poduzetništvo razmišljala, ja bih rekla bolje nego što smo mi prije tridesetak godina razmišljali o obrtnicima i o zanatlijama, pa eto imamo onda situaciju kakvu danas imamo. Svi su pobjegli od tih zanimanja, a danas su ta zanimanja i ti poslovi i dobro plaćeni i više nisu onako prljavi ko šta su se nekad kao takvi obilježavali i ocrnjivali u našem društvu nego su pristojni poslovi u kojima se može dobro zaraditi i za kojih ima posla. Zato trebalo bi uvesti neke, neću reći čak ni mjere nego naprosto bi trebali oni koji vode pojedine resore organizirat službe na način da budu stvarno na usluzi našim poduzetnicima i našim obrtnicima, a ne da im zagorčavaju život na pojedinim šalterima i u pojedinim službama i birokratskim procedurama ustvari im oduzimaju kruh. To je ono što bi mi prvo trebali riješiti, a onda naravno i pitanje ovih što sam spomenula migracija odnosno imigracija gospodarskih migracija vezanih uz radnu snagu gdje je to jedino rješenje koje se na brzinu može može pokriti ovu situaciju koju danas imamo, znači proizvodnja nekih novih kadrova u nekoj perspektivi je minimalno pet, a onda i više godina do 20, 30 godina šta šta školovat, koliko školovat takvih ljudi i na koji način ih školovat da budu kvalitetni kadrovi i da ih imamo dovoljno. To mi nedostaje iako kažem ne može čovjek biti protiv pojednostavljenja nekih procedura koje su ovdje ugrađene u ovaj zakon i evo hvala vam što ste i našu primjedbu uvažili. Mi ćemo ovo podržati, ali apeliramo na vas kao ministra gospodarstva da potaknete jer mislimo da bi vi upravo trebali to potaknuti, da potaknete malo snažnije zagovaranje prije svega strateških odluka, a onda i ovih sasvim praktičnih, ja bih rekla tehničkih čak, odluka koje se odnose na sporost naše administracije, birokratizaciju svega i otežavanje kroz to otežavanje poslovanja naših obrtnika. A onda naravno i posljedično drastično smanjenog interesa za takva zanimanja jer većina mladih ljudi smatra da je to da je to pre neinteresantno, da je to pre komplicirano, a osim toga da im ne daje status koji bi oni htjeli, što naravno nije tako, ali nismo uspjeli kao društvo se izdići iznad toga. Zato kao ministar mislim da možete puno učiniti na promociji jednog takvog promišljanja poduzetništva. Evo ja se zahvaljujem na ovome što smo na ovom našem malom slatkom zadovoljstvu da smo vas u nešto uspjeli u prvom čitanju uvjeriti odnosno da smo vas potaknuli da razmišljate na na širi način. Hvala još jednom i klub GLAS-a će podržati prijedlog ovog zakona. Hvala lijepo. Idemo sada na drugu raspravu, poštovani zastupnik Branko Hrg, Klub zastupnika HDS-HSLS-HDSSB-a. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicama. Kao i u prvom čitanju naš klub će podržati ovaj prijedlog zakona. Smatramo da on nudi određena poboljšanja u obrazovnom dijelu, no nekoliko samo rečenica vezano uz opću problematiku, opće stanje u obrazovanju za strukovna zanimanja. Svi znamo da imamo velikih problema sa strukovnim obrazovanjem, znamo da smo desetljećima minorizirali strukovna zanimanja, da smo ih obezvređivali, da je to bila sramota biti u strukovnom zanimanju, da smo svi bili usmjeravani ono odite, ako ne budete išli u školu budete morali raditi, pa je tako to došlo na naplatu sada. Zato se sada ne trebamo čuditi kad nemamo djece, mladih ljudi koji upisuju strukovna zanimanja. A kad tome dodamo još situaciju da smo i tu nedefinirani, da nam je taj sustav obrazovanja u ovom strukovnom obrazovanju totalno u jednoj, može se reći anarhiji, da ustvari ne znamo točno što hoćemo i kako obrazovati mlade ljude, onda dolazimo u situaciju da je jako teško naravno i danas upisivati mlade ljude u strukovna zanimanja iako ona nose jednu pravu financijsku stabilnost kasnije kada se završi zanat. Dakle onaj tko završi zanat, onaj tko zna nešto svojim rukama raditi taj sigurno kruha neće biti gladan. Ali svi zajedno moramo više raditi upravo na promociji takvih zanimanja, na dizanju statusa tih ljudi, da ti ljudi shvate da su itekako važni da je to vrlo časno i pošteno i da život od svojih ruku, od svog zanata je nešto najbolje što čovjek u stvari može imati. ovaj zakon i ovo uvođenje, dakle novosti i poboljšanja u obrazovni sustav kao što je već i bilo naglašavano i u raspravama i u prvom čitanju, pa i danas ovdje u drugom, neće do kraja uroditi plodom jer jednostavno naši programi u obrazovnom sustavu nisu spremni provoditi ovo, rekao sam to i u prvom čitanju, ponovit ću i danas, ne možemo u školama raditi upisne kvote prvenstveno i isključivo po kadru koji trenutno imamo u školi, a vrijeme juri, tehnologije napreduju, ne otvaramo nova zanimanja, ne otvaramo atraktivnija zanimanja, ne mijenjamo im nazive, ne prilagođavamo se vremenu i nemojmo se čudit što se mladi ljudi neće upisivat za zidara, za tesara, za stolara, ne znam za što još ne. Danas ta zanimanja imaju više mogućnosti i naziva i specijalizacija i razno raznih boljih aktivnosti, a u drugom dijelu omogućavanje prakse, dakle to je ono što je i glavna stvar u izmjenama ovog zakona, dakle nema, nema nikakve šanse da pojačane dobijemo upisivanje mladih ljudi u obrtnička zanimanja ako oni neće već nakon prve godine završene srednje škole osjetiti i materijalno da zarađuju, da dobivaju plaćeno za svoj rad koji rade na praksi iako neće na praksi provoditi praktički više vremena nego u nekakvom teoretskom obrazovanju, ne može se majstor postati sjedeći u školskoj klupi i biflati iz udžbenika, knjiga ili interneta, svejedno otkud, s tableta, ne može, on mora biti u praksi, on mora biti u radioni, on mora imati uz sebe čovjeka koji taj posao zna, koji će ga pripremat, koji će ga educirat i koji će, kojemu će također biti to nadoknađeno u materijalnom smislu, kad to uspijemo poravnat, kad nam iz Ministarstva gospodarstva i Ministarstva obrazovanja dođe do tog jednog suživota suživota da tako kažem onda možemo očekivati da će se počet nešto događat, da će se mladi ljudi počet više upisivat u strukovna zanimanja. Da ne govorim o onom drugom dijelu što ih čeka kad postaju obrtnici, koje sve terete nabijamo istog trena ne leđa, to je onaj drugi dio i to je smanjeno, ta presija i represija se smanjuje, ali nje još uvijek ima previše. Nije normalno da nekog malog obrtnika godišnje obiđe par inspekcija, pa pusti ga neka radi 5.g., pusti ga neka radi 5.g., neće on pokrast državu, neće on pokrast državu, država se pokrade u velikom sustavu, veliki sustav jednim klikom na računalu pokrade koliko svi obrtnici u RH ne mogu godinu dana, a mi ih gazimo i drobimo, ubijamo im volju za rad i to je istina, pitajte obrtnike, govore vam to svakodnevno, manje je nego što je bilo, al još uvijek je previše. I treće, u obrazovne programe makar fakultativno, ponavljam to opet ispočetka i u prvom sam čitanju, makar fakultativno se moraju ubaciti predmeti gdje će se tu našu djecu već od osnovne škole, pa da ne kažem od vrtića učiti da budu poduzetnici, da budu obrtnici, da budu samostalni i onda ih voditi kroz čitav obrazovni sustav, a ne ih ostavljat da čekaju radno mjesto negdje u nekom uredu i misle da su postigli cilj, nisu, nisu jer imamo niz slučajeva da su ljudi koji su završili zanat, izučili zanat, otvorili obrte, otvorili firme, vrlo brzo prestigli u u svom društvenom standardu, u svom osobnom standardu, one koji su završavali fakultete, imaju doktorate, magisterije, ne znam što, vrlo brzo, ali okrenimo tu priču, ako hoćemo imat majstore, ako hoćemo imati ljude koji će biti u krajnjem slučaju zadovoljni sa sobom, a znamo ono staro pravilo samo zadovoljni ljudi mogu stvarati uvjete da na kraju i država bude ta u kojoj svi žele živjeti i koja je svima povoljna i slobodni ljudi i slobodni ljudi. Obrtnici moraju bit slobodni ljudi. Ja ministre molim stvarno da još vidite i dalje da se ta represija na obrtnike, na male poduzetnike smanjuje, umanjimo te inspekcije, umanjimo te kontrole, neka dolaze rjeđe, neka ih ne ubijaju u samom startu dok krenu raditi, dakle apsolutno podržavamo ovaj prijedlog. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Hrgu, prije nego što idemo na iduće izlaganje, molim vas da zajedno pozdravimo učenike i učenice Srednje škole Ivana Meštrovića iz Drniša. Dobro došli! Sada pozivam poštovanu kolegicu Branku Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicama, kolegice i kolege, ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu Klub HDZ-a će podržati. Vlada RH tj. resorno ministarstvo koje osluhuje potrebe, primjedbe, prijedloge gospodarstvenika, poduzetnika, obrtnika, prepoznalo je probleme koje svakodnevno ističu a to je nedostatak stručnih kadrova i loše strukovno obrazovanje. Upravo ovim zakonom želi se obrazovni sustav uskladiti s potrebama tržišta rada. Ovim prijedlogom treba biti unaprijeđen sustav obrazovanja za vezane obrte koji se provodi po modelu naukovanja temeljem kojeg se stječu vještine za samostalni rad, usvajaju poduzetničke vještine neposredno u gospodarstvu te olakšava prelazak u svijet rada. Nadalje, u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja obrtnika i fizičkih osoba koje obavljaju domaću radinost i sporedno zanimanje, planira se i ukidanje obrtnice i cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja. Treće što se ovim zakonom donosi i mijenja, obzirom na potrebe tržišta vezano za sezonsko obavljanje djelatnosti, ukazala se potreba za produljenjem ukupnog sezonskog obavljanja obrta sa 6 na 9 mjeseci i ukidanje Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti. Naime, ovisno o trendovima na tržištu kao i osobnom odabiru obrtnika smatra se da sezonsko obavljanje ne treba uvjetovati popisom djelatnosti. Posebno ugostitelji koji nisu u mogućnosti ni spremni raditi svih 12 mjeseci, posebno kod nas u Priobalju, naše sezone su sada sve dulje, znači preko 6 mjeseci do sada nisu bili u mogućnosti raditi sezonski dulje od 6 mjeseci. Upravo ovim izmjenama zakona oni će moći do 9 mjeseci biti registrirani kao sezonski obrt što znači da preostala 3 i više mjeseca u godini neće imati financijske obveze prema državi, djelatnicima i svemu onome što su imali do sada što će znatno rasteretiti njihovo poslovanje. Kada vidimo da je u RH bilo od 86.000 obrta, svega 7.500 oko 8,8% sezonski ove izmjene zakona će zasigurno doprinijeti da ih bude u većem postotku, ali i njihovoj financijskoj boljoj stabilnosti. Kada govorimo o ukidanju Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrt, vjerujem da će tu mogućnost posebno kod nas u Priobalju iskoristiti i neki građevinari. Znamo da sve više gradska odnosno općinska vijeća donose odluku kojom se zabranjuje izvođenje građevinskih radova u tijeku ljetnih mjeseci. sada to više nije samo od 1. lipnja do ne znam do 1. rujna nego kako je sezona sve dulja i kako se trudimo da naši gosti koji dolaze i u predsezoni i u posezoni imaju što veći mir, tako se zabranjuju i građevinski radovi pa vjerujem da će i građevinari kao i neki obrtnici čije se poslovanje naslanja na građevinarstvo i izgradnju objekata u Priobalju iskoristiti tu mogućnost te svoje poslovanje prijaviti kao sezonsko za 9 mjeseci. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta krenulo je s pripremama izmjena i dopuna zakona o kojima danas raspravljamo kako bi obrazovni sustav bio usklađen s potrebama tržišta rada. Nakon završenog naukovanja, a u sklopu završnog rada polagat će se naučnički ispit kojim se neposredno provjeravaju i dokazuju kompetencije te se ostvaruje vanjsko vrednovanje obrazovanja. Tako se predviđa model dualnog strukovnog obrazovanja u kojem poslodavci postaju partneri obrazovnim institucijama te zajedno odlučuju o programima i upisnim kvotama. Ove promjene su temeljene na primjerima najbolje prakse u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Smatramo da ova rješenja predstavljaju važan iskorak u smjeru jačeg uključivanja gospodarstva odnosno poduzetnika uz sve procese u strukovnom obrazovanju, što je također istaknuto i u preporukama za kvalitetno i učinkovito naukovanje iz ožujka 2018. godine te adekvatnijeg vrednovanja obrtničkog obrazovanja i prilagodbe čitavog sektora aktualnim tržišnim okolnostima. Sve vezano za te pomoćničke ispite, naučnički ispit, dio završnog rada i slično te tome koliko je do sada pristupalo pomoćničkom ispitu, čuli smo svega 42% učenika i promjene koje donosi novi zakon vam je detaljnije obrazložio i sam ministar. Ove sve novine ostavljaju i dovoljno vremena da se pripremi za novu školsku godinu po znatno dinamičnijim, povoljnijim i adekvatnijim pravilima za mlade koji se žele baviti obrtničkim zanimanjima, a kojih nam kronično fali. Sve navedeno napokon povezuje gospodarstvo sa sustavom obrazovanja što je i bio dio programa Vlade RH. Upravo Upravo u programu Vlade se predvidjelo preuzimanje primjera najbolje prakse iz zemalja koje imaju razvijeni dualni sustav strukovnog obrazovanja kojim mladi stječu vještine tražene na tržištu rada te time direktno pridonose povećanju produktivnosti i konkurentnosti poduzeća. Sa zadovoljstvom mogu konstatirati da i HOK i sami obrtnici su pozdravili sve ove izmjene i dopune, ne treba zaboraviti da je čak 39% ukupnih poslovnih subjekata registrirano kao obrt odnosno u RH imamo aktivnih obrta 86.020. Naravno da ovisi od županije do županije npr. u mojoj Šibensko-kninskoj županiji je najveći udio obrtnika u privredi, čak njih 58%. Kako je i prijedlog ovog zakona u prvom čitanju dobio potporu u ovom Visokom domu tj. nije bilo nijednog glasa protiv navedenog prijedloga, očekujem isto tako da će biti usvojen i ovaj konačni prijedlog zakona, posebno što se on u odnosu na prvo čitanje ima minimalne razlike koje se odnose na nomotehnička usklađenja. Također treba pohvaliti i ministarstvo i Vladu što je prihvatilo i primjedbe čak zastupnika oporbe kolegice Turine iz GLAS-a i kolege Vlaovića iz HSS-a da se uvjet za registraciju vezanog obrta za čije obavljanje propisan majstorski ispit omogući onim osobama koje imaju odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i stečeno radno iskustvo na tim poslovima smanji sa 15 na 10 godina. Ove izmjene su i u skladu sa programima i obećanjima Vlade gdje se smatra da privatni sektor je nositelj ekonomskog razvoja te nam je svima zadatak izgraditi poticajno, jednostavno i sigurno poslovno okruženje. Poduzetnici posebno mikro, mali i srednji te obrtnici i izvoznici oni su kralježnica gospodarstva. Vlada se obvezala i provesti cjelovitu poreznu reformu i olakšati uvjete poslovanja poduzetnicima i ulagačima, pa evo u proteklom tjednu imali smo raspravu i usvojili smo 4 paket porezne reforme sa kojim dodatno rasterećujemo i naše građane, ali i obrtnike i poduzetnike za dodatnih 2,3 milijarde kuna što znači sa prethodna tri paketa ukupno rasterećenje za gotovo 9 milijardi kuna. Također se obvezala razvijati obrazovni sustav u povezanosti sa gospodarstvom što upravo činimo ovim zakonom. Vlada time provodi politiku jačanja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva od onih tradicionalnih preko turističkih i poljoprivrednih pa sve do visoko inovativnih uz naravno porezna rasterećenja. prošli tjedan u Solarisu organiziran i 32. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore i tamo su se pohvalili napori Vlade kojim se i financijski i administrativno nastoje rasteretiti obrtnici uz posebnu brigu o unapređenju strukovnog obrazovanja potporama majstorima, mentorima, iznosu osiguranih stipendija za učenike itd. Jučer smo mogli čitati također da je i predsjednik Hrvatske gospodarske komore gospodin Luka Burilović ističe situaciju u privatnom sektoru kojem nedostaje radne snage, pa i kroz tu prizmu naglašava da je važna usklađenost obrazovanja i tržišta rada. Kaže da su krugovi porezne reforme sigurno pomogli gospodarstvu, ali da je u privatnom sektoru još uvijek puno zahtjeva prema Vladi, međutim da je dobar dio uvažen. Podsjetio je da je 2014. godine bilo 300.000 nezaposlenih, danas ih imamo 100.000, a uz to imamo i veliki problem nedostatka kvalitetne radne snage. I naravno i on je istako problem usklađenja obrazovnog sustava s tržištem rada. Ovaj Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu, Klub HDZ-a će podržati i kao što sam rekla očekujemo da i svi zastupnici ovaj zakon izglasaju jednoglasno jer on zaista pokazuje da je Vlada RH i resorno ministarstvo, da su, da osluhuju potrebe, primjedbe i prijedloge gospodarstvenika, poduzetnika i obrtnika i prepoznali su problem koji imamo svakodnevno na tržištu, znači usklađuju obrazovni sustav sa tržištem rada, dodatno financijski rasterećuju odnosno administrativna dosadašnja opterećenja, cijene i obrtnice i cijene odobrenja za rad se ukidaju kao i uvođenje i proširenje i djelatnosti, a i sezone sa 6 na 9 mjeseci. Hvala lijepo. Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom u ime kluba zastupnika, slijedeći je kolega Gordan Maras. Izvolite kolege Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici sigurno je bitno razgovarati o gospodarstvu i o obrtima i tvrtkama i kada se donosi jedan ovakav zakon treba gledati koja je intencija njega. Znači, da li će on sutra pomoći da ono bude bolje, da obrtnici bolje rada i da svi oni koji željno iščekuju tvornicu Hyundaia u Varaždinu mogu početi što bolje raditi. Znači svi smo mi nestrpljivi nakon šta je ministar najavio da će se tvornica Hyundaia izgraditi da što prije ta tvornica, da pustimo je u pogon, ili recimo kineski investitori u Puli i Rijeci. Znači kada oni u punom segmentu profunkcioniraju i investiraju sve ono šta je ministar najavio da će biti i da nam naravno nije mogao detalje jer kao ozbiljan čovjek on te detalje ne priča u javnosti ali mi sad svi sa nestrpljenjem čekamo da se i ta brodogradilišta reinvestiraju i da investitori iz Kine koje on dovodi konačno profunkcioniraju. Isto tako i u Đuri Đakoviću, ne samo da vjerujemo njegovim obećanjima da će i plaća isplaćena nego će vrlo vjerojatno, vrlo brzo kao što je rekao i on, a i ministar Krstičević Amerikanci tamo obnavljati određene stvari i pomoći da i ta tvrtka profunkcionira. Znači sva ta obećanja koja nam je HDZ i ministar Horvat dali, su ja bih rekao nešto šta s nestrpljenjem iščekujemo i vjerujem, nadam se u interesu hrvatskih građana da ćemo i dočekati, da nije pričao bajke i govorio nego da je imao podlogu kad je takve stvari obećavao i da nakon toga možemo imati i dobar Zakon o obrtu koji će onda omogućiti obrtnicima da budu sudionici tih gospodarskih procesa. Nažalost ovaj Zakon o obrtu ima samo jedno obilježje, a to je da je kao što je rekla moja kolegica Glasovac pisan u Obrtničkoj komori da bi se povećao značaj te organizacije i da bi se vratila u sustav obrazovanja obrazovanja na način na koji po meni nije sposobna obavljati, jer ne bi mi nikada ni sustav naukovanja dali pod Agenciju za strukovno obrazovanje da je Obrtnička komora tih godina provodila i ispite na način na koji se trebalo provoditi i komisije popunjavala na način na koji se trebalo popunjavati. Da je to sve skupa funkcioniralo ne bi se tad nikad ni mijenjalo. I sada kada država ima Agenciju za strukovno obrazovanje koja će i dalje bay the way u okviru svoje kompetencije, nadležnosti raditi te neke stvari, ubaciti unutra samo zbog želje HDZ-ove strukture g. Ranogajca, nesuđenog župana Krapinsko-zagorske županije koji evo nažalost obrtnika to nije postao ali na sreću Zagorca isto tako to nije postao. Znači dobro je da je Kolar ostao tamo župan ali obrtnici i dalje moraju imati predsjednika koji jedino razmišlja kako da digne cijenu komorskog doprinosa. I sada kada od 1.1. bude neoporezivi dio plaće 4 tisuće kuna, vjerujte mi da će on dignuti komorski doprinos sa 76 na 80 kuna. I ove 4 kunice mjesečno će sigurno htjeti obrtnicima uzeti kao šta je uzeo i sa 56 na 76 prije prije 3 godine kada se prvi put mijenjao taj neoporezivi dio, odnosno kada je išla, kada je išao prvi krug reforme porezne. Znači nažalost kao i Hrvatska gospodarska komora, sustav komorski u RH je duboko inficiran politikom odnosno HDZ-om konkretno, jer je jedan i drugi predsjednik tih komora su HDZ-ovci. Znači i Ranogajec i obrtničkoj komori i Burilović koji je obećavao brda i doline nakon šta je Vidošević otišao a napravio nije ništa nego i dalje ljudi ne znaju zbog čega plaćaju komorski doprinos i zbog čega stotine milijuna kuna poduzetničkih novaca završava u toj instituciji koja ne daje gotovo pa ništa zauzvrat osim što dodjeljuje određene nagrade i radi manifestacije, putuje po svijetu sa predsjednicom RH i hini neku i hini neku gospodarsku, diplomatsku aktivnost koje u biti, u biti nema. I budimo realni što se tiče gospodarske komore, taj doprinos žao mi je šta nismo ukinuli, nažalost je obvezni doprinos nismo ukinuli, nažalost je tu HNS zbog svojih parcijalnih interesa tada, g. Vrdoljak stao tome na put a vidimo da se na kraju krajeva ta suradnja između HNS-a i HDZ-a nastavila i u Vladi koja je sada na vlasti. Što se tiče ovih stvari, znači mi mislimo za razliku od kolegice Branke da ovaj zakon neće ništa bitno promijeniti niti neće ništa posebno koristiti. Vidim da je u samom zakonu da su određene izmjene vezane i uz način izbora i tijela obrtničke komore. Znači opet vam govori o čemu razmišlja vodstvo komore, odnosno g. Ranogajec. On razmišlja kako će napraviti još jedno tijelo unutar obrtničke komore, kako da se izbori raspisuju. Znači njima je puno važnije, odnosno njemu osobno je puno važnije kako će on sebe održati tamo na mjestu predsjednika nego kako će sutra komora bolje bolje i efikasnije funkcionirati i isporučivati određene usluge koje obrtnici trebaju a koje u ovom trenutku nemaju. izmjena vezano uz obrazovanje, znači kad vidite članak 24 onda se u biti pitate zbog čega se to na taj način postavlja. Znači i dalje se naučnički ispit pokaže i u organizaciji ustanove za strukovno obrazovanje pred stručnim povjerenstvom ali sada naravno nije samo ustanova ta koja imenuje nego imenuje Hrvatska obrtnička komora. Da pokušam građanima približiti zbog čega je to tako, to tako, zato da HGK onda može kroz svoju strukturu imenovati određene ljude koji onda imaju neku naknadu zbog toga što sjede u tom povjerenstvu i opet se birokratizira i sustav ja bih rekao tih povjerenstava i u ovom slučaju obrazovanja naših učenika stvara se neki alat kako bi se unutar obrtničke komore moglo nagrađivati svoje ljude i one koji koji su lojalni nekome i na taj način dobivati određene naknade. Znači to je jedini i isključivi razlog zbog čega se sad HGK gura u to, u imenovanje tih povjerenstava. Zato što su ta povjerenstva plaćena, pa valjda je to svima jasno. I onda kada bude netko odlučivao a ha, biti će Pero a neće biti Marko, znači Pero će zaraditi 200 ili 400 ili 500 kuna na svaku sjednicu povjerenstva i na taj način, i na taj način će se unutar HGK kupovati lojalnost pojedinih obrtnika i onih koji su u strukturama a neće se razmišljati o tome kako da komora zasluži lojalnost obrtnika i želju da oni plaćaju taj komorski doprinos jer u ovom trenutku vjerojatno podrška samih obrtnika sustavu koji vodi aktualni predsjednik, ja ne kažem da postoje i dobre komore unutar sustava, znači ja znam nekolicinu komora koje rade po meni izvrsno ali nažalost na razini države nemamo taj slučaj. Recimo Obrtnička komora u Zagrebu radi kvalitetno i ti ljudi imaju malo drugačiji koncept nego što ima g. Ranogajec kojem je cilj uvaliti se u Sabor ili postati župan a ovi ljudi rade na način da pokušaju što više aktivnosti napraviti kako bi obrtnici osjetili taj njihov rad odnosno korisnost njihovog obrtničkog organiziranja. Znači opet evo, htio sam samo na jednom plastičnom pitanju pokazati zbog čega se sad HGK stavila i u ovom slučaju u zakon kako bi, znači imenovale, kako bi ona imenovala i povjerenstva pred kojim se polažu naučnički ispiti. Sa druge strane kad vidite povezanost i pravosudne, odnosno sudske vlasti, pa ja bih rekao i neke evidentne sukobe interesa koji se dešavaju. Evo reći ću ovdje znači da predsjednik Suda časti Hrvatske obrtničke komore je gospodin koji se zove Kontrec i vjerojatno puno od vas ni ne zna tko je taj gospodin ali kada vidite da je to potpredsjednik Vrhovnog suda i kada vidite da je to potpredsjednik DIP-a, Državnog izbornog povjerenstva onda vam se postavlja logično pitanje. Pa kako znači čovjek sebe dovodi u zavisnu poziciju jer sigurno ne volontira kao predsjednik Suda časti HOK-a jer tamo sigurno ima neku naknadu, kako se dovodi u zavisnu poziciju od ljudi koji se bave politikom? Konkretno, od kandidata za župana u Krapinsko-zagorskog županiji g. Ranogajca. I sad bi mi trebali vjerovati da su ljudi, kao što su Sessa kojeg je imenovala predsjednica RH, kao što je Kontrec kojeg je imenovao Ranogajec, kandidat HDZ-a za župana Krapinsko-zagorske županije koje čine sastav DIP-a da su oni neovisni i da rade u interesu, ne jedne stranke, HDZ-a u ovom slučaju nego u interesu onih svih koji se natječu na izborima, odnosno da dijele pravdu na način da su neovisni od bilo koga. Znači to nije tako. Znači ako je g. koji je član DIP-a imenovan od kandidata HDZ-a Ranogajca, da bude predsjednik Suda časti HOK-a i za to vjerojatno dobiva naknadu, on nije neovisan i meni je čudno da ta gospoda sebe uopće dovode u te pozicije i da na taj način pokazuju da su sve strukture, pa i nazovi institucije ispremrežene interesnim krugovima. Nažalost nisam daleko od one teze koju je g. Nobilo neki dan iznio da neke dijelove hrvatskih institucija jednostavno treba graditi ispočetka, da se više ne mogu popraviti i sa te strane o tome treba govoriti. Znači sve je ispremreženo i nažalost ljudi nemaju elementarno povjerenje u neovisnost pojedinih institucija jer ako potpredsjednik DIP-a ima ovisnu poziciju prema kandidatu za župana bivšem HDZ-a u Krapinsko-zagorskoj županiji, kako onda to može garantirati njegovu poziciju i njegovu neovisnost prema svima ostalima u procesu. Da ne govorim o nevjerojatnoj situaciji da jedna od izvornih ovlasti predsjednice je imenovanje g. Sesse i normalno da g. Sessa neće reagirati ni u kojoj situaciji koja je suspektna što se tiče gđe. Kolinde Grabar Kitarović ni kada govorimo o tome da se koriste državni resursi za kampanju gđe. Kolinde Grabar Kitarović jer ljudi dolaze na skup za vrijeme svog radnog vremena na što sam ga upozorio ovdje u HS-u, nikad neće ništa odreagirati i vjerujte mi, g. Sessa prema gđi. Kolindi Grabar Kitarović jer je od nje postavljen i na nju, kako kako bi rekao, navezan, nalinkan i o njoj je nažalost ovisan. I dok ne promijenimo taj koncept, dok ne promijenimo da se ljudi ne imenuju na način da ovise o nekome i da nekome moraju biti za to zahvalni nego zbog toga što imaju svoj stav, karakter i neovisni su od od bilo koga tko je u političkom procesu, dotle nam neće biti dobro. I sa te strane, zašto ne možemo glasati za ovaj zakon, zbog toga što je ovaj zakon napravljen isključivo, da bi se HOK pozicionirala jače u samom zakonu u procesu obrazovanja, da bi se, kako bih rekao, omogućili određeni alati da da vodstvo obrtničke komore imenuje ljude u povjerenstva, da radi programe, da na neki način određuje naknade koje će ti ljudi imati i sa te strane da kontroliraju cjelokupni proces koji u biti njih najviše zanima, a to je zašto su se i mijenjala tijela. Njih zanima barem ovaj dio koji je vezan uz g. Ranogajca, njih zanima jedino kako da održe sebe na toj poziciji predsjednika HOK-a dok ne uskoči u neku drugu političku, za njih, poziciju, poput HS-a ili župana neke županije ili onoga za što misli da bi mogao bolje sebi, a ne drugima određivati. Tako da s te strane, ne možemo podržati ovaj zakon i građane moramo upozoriti da se ovdje ne radi ni o kakvom poboljšanju koje ide za obrtnicima nego isključivo za jednim uskim dijelom ljudi koji se obrtništvom bave zbog politike i za politiku, a ne za obrtnike. Hvala lijepo. Hvala i vama. Nastavljamo s raspravom u ime klubova. Sljedeći je kolega Stjepan Čuraj. Izvolite kolega Čuraj, ispred Kluba zastupnika HNS-a. poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, ja ću se probati držati

uključivanja predstavnika gospodarstva u provedbu tih pomoćničkih odnosno sada naučničkih ispita da zapravo ustanove kojima je to dano na zadaću za strukovno obrazovanje ne potiču učenike na polaganje pa onda kaže se postotak da je pomoćničkom ispitu pristupilo 42% učenika koji su završili 3. razred odnosno srednje škole zanimanja za vezane obrte. Dakle u obrtu imamo vezane, one koji vam zahtijevaju određene majstorska znanja ili upravo ovo o čemu govorimo i slobodne obrte koje može bilo tko obavljati i registrirati. Ono što je meni kad ovako nevezano možda i za ovaj sami zakon nije jasno u našem sustavu, a to je da se traže određena znanja za obavljanje djelatnosti, da li je to čak za posluživanje jela i pića pa morate, ako niste završili ugostiteljsku školu posebno to polagati, a da ne govorim o nekim majstorskim zanimanjima gdje se traže određene kompetencije i upravo o tome ovdje i danas mi pričamo o tim kompetencijama, polaganje tih ispita. No onda, s druge strane gledamo, osnuje se d.o.o., pa čak i j.d.o.o. i registrira se sve djelatnosti koje postoje. I nitko te ne pita što, kako, zašto i zbog čega. Ja ne kažem da ovo nema neku svrhu, mislim da bi trebalo biti, ali kada gledamo da se to može zaobići tako da osoba koja nema određene kompetencije može registrirati određenu djelatnost i nemat maltene ni jednog čovjeka da to obavlja, niti zaposlenog onda se pitam zašto bi netko osnivao ili što to mi pomažemo obrtnicima, kako bi to podupiremo taj poduzetnički duh, samozapošljavanja prije svega kad govorimo o obrtu. Jer tu znamo da tu nosioci obrta su upravo ti koji nose cijelu djelatnost, dakle oni nemaju one neke vlasničke udjele iz kojih ostvaruju svoje prihode iz vlasništva odnosno kapitala nego iz rada. To je smisao obrta i velika razlika između obrta i d.o.o. No međutim, taj d.o.o. pogotovo j.d.o. može obavljati šta god hoće i nitko ga ništa ne pita, pa i ugostiteljstvo, majstorski, bilo što, a u obrtu te za svaki vezani dio zanimanja traže upravo određene certifikate odnosno određene majstorske ispite itd. I tu smo danas došli upravo zbog toga kako bi malo to s ovim izmjenama, ja to ne gledam SDP vratio tamo, HDZ vraća vama, dakle meni to ovaj više dosta tih prebacivanja loptica, bitno je samo što podaci pokazuju i kako što više se ide u korist našem gospodarstvu, našim obrtnicima konkretno i krajnjim time i građanima. Ono što je meni ovdje bitno, ja nisam uspio naći nigdje u zakonu da se tu stvaraju neka dodatna financijska opterećenja što je izuzetno bitno, znači ne propisuju se nego dapače. Prema onome što sam ja vidio imamo određena rasterećenja pa smo hvala Bogu napokon shvatili da smo u nekom modernom dobu i tu pohvaljujem i ministarstvo da kad smo ukinuli obrtnicu kao onu što je bila prometna dozvola sa najlonom, pa smo dali list, pa smo se sada evo i dokučili krajem 2019. da zapravo ne moramo predlagati kad nešto radimo tu istu obrtnicu jel ipak nešto u sustavu, ako ju dobivaš iz sustava e-obrtnice onda zašto bi morao svaki puta priložiti i to je dobro da je stavljeno. Mislim da je to jedan ovaj način kojim se trebalo krenuti ne sada i tu pohvaljujem i ministra i njegove napore i sve, nego to smo mogli napraviti u mandatu evo kolege koji je bio prije mene, ne znam što nije, ali dobro ima vjerojatno drugih razloga. Tako da apsolutno je dobro da se administrativno rasterećujemo i rasterećuju naši gospodarstvenici prije svega financijski, da se ne mora plaćati takve neke različite parafiskalne namete. Također da se, evo još jedna od financijskih, ukida se utvrđivanje cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja jer isto više nije tiskani obrazac nego se kreira iz aplikacije, ulazimo u tu neko moderni dio, napokon se koristimo svim blagodatima tehnologije koje ide. Možda je to trebalo davno prije, možda je, ali to ne znači da sada ne trebamo to pohvaliti i reći da je to tu i da je to dobra stvar. Jer mislim da svaki onaj papir koji mi danas imamo kad odemo u jedno upravno tijelo, drugo državno pogotovo, pa nam oni maltene traže dokumente od onog drugoga, a svi su kao bi trebali biti mreženi preko OIB-a onda je to, onda budemo samo ovaj smiješni sami sebi. najbitnijega, najbitnije promjene, a to je vezano upravo za polaganje sada naučničkih ispita, mislim da je dobro i to je kolegica napomenula da tražimo veću ulogu samih gospodarstvenika, da njih aktiviramo, osim što ih rasterećujemo, ja neću ovdje potpast pod neki utjecaj kolege prije mene pa sad govorit o nekim naknadama. Ono što je meni bitno da niti učenici odnosno obrtnici obrtnici nemaju nikakav financijski trošak, a imaju veću motivaciju dobiti određena iskustva i znanja prije svega kroz nastavak, zapravo krunu nečega što smo počeli reformom obrazovanja, a to je modelu dualnog obrazovanja u kojem želimo što više pogotovo u ovom sektoru gdje nam je sada tržište takvo da se svaki majstor zlatom plaća plaća staviti naglasak na gospodarstvo, na same ili obrtnike odnosno same ljude već koji to obavljaju ta određena zanimanja, da se već tu puno toga krene raditi i učiti kroz sami rad. A ne ono da imamo one prakse u kojima ti dođe praktikant, ti mu potpisuješ da je bio, a on sve što je radio je meo i čistio, a to nam je bilo čast izuzecima, to nam je bila itekako, itekako pojava. Pa je on odradio svoj praktični dio rada, a o tome što je tamo radio ili ne radio to je ovisilo o osobama ovaj i svaka čast i njima koji su pošteno i revno to shvatili i odrađivali, ali to je bilo prepušteno njima ili slučaju, a ne sustavu. Sada se s ovim povezivanjem apsolutno bolje utječe na stanje tržišta rada, na kvalitetu onoga što izbacuje obrazovni sustav i zapravo da ti ljudi završetkom svog obrazovanja, polaganjem tih ispita budu spremni za to tržište rada i maltene mogu aktivno već doprinositi i svom poslodavcu ili već samom sebi ako se odluče ići u samozapošljavanje odnosno osnivanje. Dakle, ne treba tu spomenuti da je reformama i strukovnog obrazovanja osigurano preko milijardu kuna iz EU fondova za centar kompetentnosti upravo gdje će ovo sve nadovezati i mislim ono što je jako bitno i to je rečeno i u uvodnom izlaganju. To povezivanje, jednostavno, tržište rada s obrazovnim sustavom gdje će se sada tražiti suglasnost Ministarstva gospodarstva odnosno nadležnoga ministarstva sutra za upis učenika u programe za stjecanje kvalifikacije za vezane obrte. Dakle, time kako tako se osigurava neposredan utjecaj i gospodarskog sektora na strukturu upisa odnosno prate se potrebe tržišta, ne samo trenutne nego i one buduće. Također vidim da je ministarstvo i prihvatilo prijedlog što je tu i napomenuto, da se osobama koje imaju samo srednje strukovno obrazovanje i nemaju položen majstorski ispit, ali se priznaje njihova vještina, njihovo iskustvo i čak se tu smanjuje sa 15 na 10, to i također pozdravljam jer time se upravo liberalizira pristup tržištu i vrednuje naravno to stečeno znanje i stimulira se zapravo i osnivanje obrta tih ljudi koji su radili kod određenih poslodavaca, poslodavaca, stekli iskustvo, nisu polagali ali im se to više sada ni ne traži. Nešto slično je već i postojalo kod određenih drugih zanimanja, ako se ja ne varam da kod računovodstvenih servisa se priznavalo iskustvo a ne samo stečena sprema. Tako da ste vi mogli ako ste imali određeni broj godina iskustva, mislim da isto 10 godina ako se ne varam u računovodstvenim poslovima moći i mogli ste i možete osnovati obrt bez neke kvalifikacije konkretno stručne, znači ako ste s gimnazijom to radili pa možete dobiti i obrtnicu za to. Dakle ono što bih ja volio samo u perspektivi da se kad govorimo o Zakonu o obrtu malo razmotri a to je, to su obveze koje nam govore na pomaganje članova obitelji obrtniku, dakle nositelju obrta. Naime, do sada Zakonom o obrtu je to dozvoljeno, oni mogu aktivno pomagati ukoliko su članovi istog domaćinstva odnosno kućanstva. Ukoliko nositeljica obrta se eventualno uda, odseli, znači njihovi roditelji, više njeni roditelji i njegovi, kako god neće, neće, ne mogu po zakonu to pomagati, dobije nešto što bi, što bi možda trebalo razmisliti da se na taj način još više olakša rad našim obrtnicima. Tako da to je čisto nešto što sad nije obuhvaćeno ovim promjenama da se krene razmišljati u tom smjeru. Ono kažem zaključno, mislim da cilj ovoga mora biti obrazovni sustav koji je usklađen sa tržištem rada da se administrativno rasterećuju, da se financijski rasterećuju naši gospodarstvenici i da se krene u tome prepoznavanju i jednom fleksibilnijem načinu obrazovanja gdje nemamo nešto što je utkano, uklesano u kamen i da se ne može promijeniti nego da možemo mijenjati stvari kako nam to tržište nalaže i kako možemo uopće i anticipirati ono što će biti ne treba tu baš biti neki veliki proricatelj da znamo kako će se tržište ponašati u sljedećih 3-5 godina i koje će biti potrebe. Mislim da je to presudno i da s ovim ćemo to i dobiti i naravno da klub HNS-a će podržati sve ono što ide ka liberalizaciji, ka ukidanju administrativnih opterećenja i pogotovo financijskih i ne stvaranju novih financijskih da je to onda apsolutno za podržati. I mislim da ćemo s ovim ako dobijemo i od onog 42% i nešto više ljudi koji će se aktivirati, nešto više obrtnika, nešto više onih koji će obavljati te djelatnosti da smo već dosta toga napravili ali ne trebamo naravno tu stati nego nastaviti dalje u tom smjeru praćenja potreba tržišta, suradnju sa obrazovanjem i još daljnjeg, daljnjeg rasterećenja i korištenja napokon te blagodati i tehnologije koja nam ima da već možemo zaboraviti na šetanje po šalterima i donošenje razno raznih papira od jedne institucije do druge. Hvala i vama. Pozdravimo sada naše Istrijane, učenice i učenike Turističke-ugostiteljske škole Antona Štifanića iz Poreča, dobro došli u Sabor. Nastavljamo sa raspravom u ime Kluba zastupnika, sljedeći je kolega Tomislav Žagar ispred Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike. Izvolite kolega Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, učenici i njihovi profesori. Nastojati ću s obzirom da je riječ o drugom čitanju u kratkoj raspravi ukazati na ono što je bio prijepor i u prvom čitanju, u obrazloženju koje je poslano u drugo čitanje, vidim da se na to referiralo ali ne mogu reći da nisam zadovoljan sa tim odgovorom jer načelno to mogu podržati međutim ipak postoji jedan još upitnik koji bih htio razriješiti. Naime, mnoga rješenja koje se ovim zakonskim izmjenama predlažu pozdravljamo. I kolega Čuraj je govorio o ukidanju obrtnice, o produženju produženju roka za sezonski rad, to su stvari koje sigurno će gospodarstvu omogućiti bolju konkurentnost. Isto tako kad govorimo o sustavu obrazovanja a ovdje iako je na dnevnom redu Zakon o obrtu, mi de facto govorimo o sustavu obrazovanja, obrazovanju jedne skupine učenika koji se obrazuju za strukovna zanimanja, konkretno ovdje u ovom slučaju za vezane obrte. Kad govorimo o sustavu obrazovanja uvijek, barem tako mi se čini, uvijek moramo razmišljati o horizontalnoj i vertikalnoj prohodnosti tog sustava. Naime, možda vam se na prvu neće činiti da ima veze s ovim zakonom ali ispričati ću vam jednu priču koja je istinita. Čovjek je završio trogodišnju strukovnu školu, nakon toga, zbog niza okolnosti koje su i u, koje su danas u hrvatskom gospodarstvu odlučio je upisati Policijsku akademiju, da završi za policajca. Da bi to ostvario trebao je položiti 4.-ti stupanj. Upisao je, tzv. večernju školu ili u Otvorenom učilištu doškolavanje, završio za komercijalni smjer. Nakon toga je pohađao, kako se već to zove, tečaj ili, ne znam koji je točan naziv na Policijskoj akademiji, završio je za zanimanje policajac. Međutim, kako u tom vremenu dok se obrazovao, upoznao je i djevojku, oženio se i onda je on, on je odbio u tom trenutku otići otići na mjesto koje mu je u tom trenutku ministarstvo nudilo, mislim da je trebalo otići, napustiti mjesto boravka, otići u Pulu i tada je raskinuo ugovor, platio je sam svoje obrazovanje jer tako je tako u ugovoru pisalo. I onda dolazi situacija da ministarstvo sad raspisuje natječaj, nedostaje 1500 policajaca i u tom natječaju stoji da se mogu prijaviti policajci koji su otišli u mirovinu ili oni koji su dali otkaz. S obzirom da on nije dao ni otkaz niti otišao u mirovinu on se ne može javiti niti na ovaj natječaj. Cijela ova priča zapravo govori o hrvatskoj administraciji i svemu onom što je besmisleno u hrvatskoj administraciji. I u tom kontekstu ja ova zakonska rješenja sa kolegama iz kluba pozdravljam ako će ono omogućiti bolje ili lakše, pristupačnije tržište rada svim onim mladim ljudima koji će sutra završiti svoje školovanje. Drugim riječima cilj ovog zakona kao i svakog, zakonskih izmjena kao i svakog uostalom drugog zakona vezano za obrazovanje a to nam govori kurikularna reforma inače malo i uvijeno to ona govori je cilj da se mladi ljudi zaposle u skladu sa svojim sposobnostima, vještinama, znanjima a da za vrijeme školovanja te sposobnosti, vještine i znanja budu i na najvišem mogućem I u tom smislu to dakako treba pozdraviti. Mogli bi se pitati ovako, treba li danas učenik u strukovnom zanimanju, recimo za vodoinstalatera učiti kako se narezuje navoj na čeličnoj pocinčanoj cijevi? Treba li to danas on? Vrlo je ili mala je izglednost da će on za vrijeme svog rada naići na takav posao da će morati narezivati cijevi s obzirom na današnje tehnologije i s obzirom da se cjevovodni sustav, kad govorimo o vodovodu, a i drugim sustavima može praktički raditi u kravati. Doista danas možete u kravati raditi te sustave. Postoje vrlo napredni sustavi koji to omogućuju, spojevi koji se, koji zapravo, bilo da su hladno, bilo da su toplo, ostvareni, to omogućuju. mišljenje je i nas koji smo bili nekad u obrazovnom sustavu i onih koji su danas, treba, dakako da treba učiti, jednako kao što treba učenike učiti pisati rukom iako to danas isto više, mogli bi reći da nije potrebno. Eto, malo duži uvod za poantu. Ja sam se u prvom čitanju s tim sukobio, imamo određeno objašnjenje. Nije mi, po mom mišljenju još uvijek nije dobro da Ministarstvo gospodarstva bude nadležno za izradu kurikuluma za strukovna zanimanja. To nije, to jednostavno nije dobro rješenje. Bez obzira na koji način Ministarstvo znanosti i obrazovanja se uključuje, ali ono treba biti ključno. Istina je, ovdje se govori da postoji predstavnik agencije, ali mislim da nadležnost tu treba imati ipak imati Ministarstvo znanosti i obrazovanja jer se u praksi mogu nastupiti problemi upravo zbog ovih razloga koje sam maloprije govorio i tehnologija napreduje. Za RH je naravno dobro da tehnologija napreduje, ali, ne može tržište rada utjecati na to koje ćemo mi struke ili kako ćemo mi mlade obrazovati u budućnosti jer tržište rada uvijek rješava trenutne probleme, tržište rada je usmjereno na ono što sad nedostaje. Poslodavcima sad nedostaje radna snaga, oni sad trebaju zavarivača, oni sad trebaju ljude koji trebaju raditi, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja, tu se, vjerujem svi slažemo, ipak mora gledati u budućnost, mora gledati u ono što će u budućnosti biti itekako potrebno. I tu nikako, ja u ovom prijedlogu zakona to nisam vidio, spominjao se, naravno HOK kroz svoja predstavništva po županijama. Tu mi uvijek nedostaje u tim zakonskim prijedlozima prijedlozima jedinice lokalne samouprave su zapravo osnivači. Na koji način i oni utječu i na mrežu škola i na sve ono što nam je danas potrebno? Tako, evo, na mojem području, moje županije niz godina se obrazuju drvni tehničari, a čujte, u šumi ne može raditi bezbrojan ili prekomjeran broj drvnih tehničara. Netko o tome mora voditi računa. Kad pitate ministarstvo, oni kažu to treba županija odrediti, ako pitate u županiji, oni kažu da je to u dogovoru sa školama i tako sad i Ministarstvo gospodarstva. Nemam, ministre, uopće nema sumnje, vi ste naveli to u ovome da se razgovaralo sa svim potencijalnim dionicima, kako se danas uvriježeno reći, i to ne sumnjam da je tako bilo, ali Ministarstvo gospodarstva ne može rješavati probleme u hrvatskom školstvu niti je za to nadležno. Ono može rješavati probleme u poduzetništvu, vi sto nastojite i kroz ovaj zakon, ali hrvatski obrazovni sustav mora rješavati Ministarstvo znanosti i obrazovanja i to je na kraju krajeva osnovni cilj Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sve ono što mi znamo o znamo o pedagogiji kao znanosti u njenim disciplinama poput metodike, didaktike je danas nekako ostavljeno u drugi plan. Kad se kaže kurikularna reforma onda se potom može misliti svašta i ništa. Ali u osnovnoj stvari u poučavanju koji znaju naši, vjerujte, naši profesori i učitelji to znaju, treba im tu omogućiti da to rade, a ova suradnja sa gospodarstvom, mora naravno, ići inicijativa od Ministarstva gospodarstva, ali nikako ne na taj način da Ministarstvo gospodarstva tu suradnju nameće. U obrazloženju zakona se kaže da da ne postoji dovoljna zainteresiranost, motivacija gospodarstvenika da u tom sudjeluju i s te strane ja to i pozdravljam, ovakva rješenja, ali onda, što radi Ministarstvo znanosti i obrazovanja? I ono mora na svoj način sudjelovati u tome da motivira i gospodarstvenike pa onda preko suradnje sa Ministarstvom gospodarstva da donosi zakonske rješenja. Vidjet ćemo kako će se u praksi ovakvo rješenje, kako će ono zaživjeti. Naučnički ispit, to, nemojte misliti da imamo protiv toga nešto, naučnički ispit koji će zamijeniti dosadašnji pomoćnički ispit koji će ujedno biti, to sam zadnji put rekao, čini mi se da i dio vanjskog vrednovanja čitavog procesa poučavanja i učenja i onoga što volimo reći, ishoda učenja, to je dobro, ali koliko stvarno je potrebno da gospodarska slika, današnja gospodarska slika RH oblikuje njen obrazovni sustav, to je upitno sa mnogih stajališta i da kažem, to najslikovitije, mi smo turistička zemlja, pa hajde, ako se mi odlučimo da ćemo biti vrhunski konobari, najbolji na svijetu to možemo se onda odlučiti, to nije končani cilj ovog društva i razvoja ovog društva. Naravno, ja sam sad do kraja bukvalizirao, ovo nije, nije ovo ovako, ali sigurno je da Ministarstvo znanosti i obrazovanja mora promišljati o tome što što će RH, zapravo što će njeni mladi ljudi sutra raditi i s kojim tehnologijama će baratati, da se tako izrazim da bi RH uhvatila korak sa razvijenim zemljama. Najljepša vam hvala. Hvala i vama. Nastavljamo s klubovima zastupnika. Sljedeći je kolega Ivica Mišić ispred Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika. Izvolite kolega Mišić. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolege i kolegice. Poštovani ministre sa suradnicima. Kad je pitanje obrta i obrtnika, ja tu mogu kao čovjek s čim se bavim inače u životu, mogu dosta reći. Problemi obrtnika su stalni, to nije bilo jučer, danas, sutra, uvijek je problem, a posebno naš problem je došao poslije rata kada se strukovne škole su bile zapostavljene, kada se nisu proizvodili određeni struke, kada je ova država ostala bez majstora, ostala bez određenih ljudi gdje jednostavno obrtnici danas dolaze u problem jer nemaju kvalificirane i prave radne snage. Naravno da obrtnici igraju veliku ulogu u državi. Školstvo nije odradilo bilo svoj posao koje je trebalo kroz ovih 25 godina, a evo danas nešto se radi na tome i to je jako dobra stvar. Mi obrtnici obrazujemo mlade ljude, mi njima pružamo šansu da idu u svijet, mi njima dajemo naše radionice, naše znanje, mi od njih na kraju koji će biti kasnije obrtnici, bit će dobri majstori i to ramo istinu reći da u ovoj državi imamo takvih dobrih, međutim to je jedna težak put, ja moram priznati. Da bi vi bili obrtnik vi morate imati puno hrabrosti, znanja, odricanja, vaša obitelj vas mora podržati, ne smijete biti bahati da bi prošli obrtništvo jer bahatost obično se odbije i dođe do kasnijih problema. Nažalost u ovoj državi je toga bilo dosta, dosta ljudi koji su i mojih kolega koje sam ja poznavao koji su propali kao obrtnici, ponekad istina krivo je neko i društvo, krivi su neki obrtnici ili poduzetnici koji im nisu platili ono što su oni uradili pa su morali otići u problem, međutim kriva je naravno i država i institucije koje prate nas obrtnike, koji vide ko šta radi, da vide kako taj obrtnik obrtnik posluje da li plaća obveze, da li plaća poreze, da li plaća sve ono što bi trebao plaćati. Međutim, nije problem obrtniku ni platiti ono što treba platiti i dati dobru plaću svome radniku što je osnovna stvar i što mi svi koji imamo takve stvari želimo to dati, ali gospodo vidite danas kakva je situacija, da svi evo profesori hoće dobre plaće, sutra će sindikat evo već se dižu carine, dižu se svi određeni, svi žele dobre plaće. Kako dati plaće ako nemamo privredu, ako nismo gospodarstvo postavili na prave noge? Prvi puta ove godine ili prošle godine imali smo suficit u proračunu, čim se čulo da ima suficit svi skaču dajte nam novce. A ko će dati te novce? Dat će opet ovaj narod, ovi obrtnici, ovi poduzetnici koji inače jako, jako teško žive. Ova Vlada moram iskreno reći radi dosta na tome, nijedna vlada do sada koliko je pokušavala, možda su i vremena bila drugačija, nije mogla napraviti bolje. Danas kada možemo bolje, moramo biti strpljivi, moramo gledati kako živi onaj zadnji majstor ili bilo koji od naših stručnjaka. Gledamo sada na ulicama gledamo ljudi stavljaju fasade, radili su evo nedavno i tramvajsku prugu i rade stalno, koliko ti ljudi imaju novaca? Vidite danas je hladno, a oni su vani. Kako ti ljudi žive? To je pitanje ove države. Naravno obrtniku je administracija veliki problem, veliki problem. Dođete na šaltere onaj kaže uzmite ovo ispunite, onaj kaže uzmite ono ispunite, idite uplatiti ovo, vi svi gubite vrijeme u tom hodu, ko se ne bavi tim vi to ne znate. Vi stotinu papira nekakvih morate napraviti do sada. Evo sada vidimo namjere Vlade da se to može iz kuće napraviti, evo napravili su taj JDO pa se tu napravilo problema jer se to iskoristilo … opet pod upitnik obrtnici, pod upitnik poduzetnici koji su prevarili ovu državu i cilj određenih ljudi je prevariti. ima OIB i koji svoj OIB stavi unutra ne može varati jer ne može pet puta obrt otvoriti. Ako je dužan državi on ne može više obrt. Ali poduzetnici pod upitnikom poduzetnici, ja bih ih nazvao kriminalcima, su otvorili 100 firmi i ostavili u stečaj i uništili stotine obrtnika. Pravna država mora zaživjeti, mora se voditi računa do sada moram istinu reći najbolje je biti obrtnik ili poduzetnik biti u dobroj stranci, da li u SDP-u ili u HDZ-u i vi ste strašno uspješni. To kao gljiva ono kada preko noći je ne vidite, a ujutro je već … tako su postali pojedinci bogati koji su se priključili na proračune, koji troše proračune, koji ne plaćaju … i poreze koji niko nije istražio da vide zašto nisu platili, ali obrtnik to ne može napraviti jel više to ne može. I evo imamo danas problem Đure Đakovića, vi ste neki dan bili u Brodu naravno pita se ko je vodio, ko je menadžment bio, ko je upropastio tu tu firmu, zašto se ti signali nisu davali, zašto netko ne odgovara za to, da ne pričam o Uljaniku i sve druge koje je ova Vlada zatekla interesantno skoro pa sve. Institucije moraju raditi, ako država potiče određene ljude, potiče obrtnike, potiče poljoprivrednike, ako već dajete nova onda ih morate kontrolirati. Kontrola novaca, gdje ste gospodine uložili te novce, ako država to daje. To se davalo šakom i kapom, naravno niko nije kontrolirao. Javne nabave, znamo kako idu. To bi trebalo elektronski pustiti i ko bude najniži da radi. Naravno ako ne uradi svoj posao treba mu to oduzeti i zabraniti više natjecanje u bilo kojem obliku. Obrtnička komora, pa tu dvojim, ako obrtnik ne surađuje sa komorom zašto plaćati? Ti parafiskalni nameti obrtnika su jako, jako veliki. Platite ovo, platite ono, imali smo ovu djecu jel oni su ugostitelji, neko je vlasnik tog hotela on mora osigurati njima sve da bi oni nešto naučili. U školi baš ne mogu sve, svakako obrazovanje mora biti i bez obrazovanja ne možemo ni krenuti u obrtništvo. u obrtništvo. Da, šaljemo gledajte jednu stvar, mi nemamo majstora, nemamo zidara, nemamo električara, nemamo vodoinstalatera. Ne može vodoinstalater raditi u kravati niti električar, oprosti kolega ali to je malo onako, to su veliki radnici koji moraju štemati, koji moraju postavljati, koji moraju znojit se i na hladnoći i na vrućini i u uvjetima ovakvim ili onakvim. Ti ljudi ne sjede, svako jutro su u svojim autima, vozilima, poznajem svi rade pa tako i moji. Nije to lako, nije ni slučajno lako ali oni bi trebali imati dobar novac. Kada mi ne možemo to ovdje dati, oni lijepo odu u Njemačku, Austriju, Švicarsku, bilogdje, oni i ovako čekaju naravno, iz administracije ne odlazi nitko, interesantno. Zašto naša administracija ne .../Govornik se ne razumije./... njemačku administraciju? Pitam vas, nitko ih ne treba. Nitko ih ne treba. Ja se nadam da će ova Vlada ako ostane i dalje, naravno, ako smo napravili jedan suficit i jedan red pravimo koliko ga možemo napraviti, sve je proces, ništa se ne može napraviti preko noći, ne možete ni obrtnik bit preko noći, za 2 g. bit bogat ako vam kažem da ja za 30 g. nisam išao više na godišnji odmor od 5 dana a radim 16 sati i svaki obrtnik koji nije u stanju raditi 16 sati, taj neće biti obrtnik, i mora imati i obitelj koja će ga podržavati i isto tako radit i znojit se za to. nije to sve tako lako, naravno, ne treba se bojati bogatih obrtnika, poštenih obrtnika ali poštenom je najgore onaj nepošteni. Institucije države ne smiju imati ni prema kome nikakve otklone i puštanja, moraju biti isti prema svima, moraju svi biti kažnjeni za nerad ili za kriminal ili za utaju poreza i svega drugoga. Ja o tome više nemam šta reći, samo bi želio još jednu stvar reći da djeca trebaju ići na zanate, ja mislim da danas otvaraju se druge mogućnosti što do sad nisu bile, mislim da ova Vlada i ovaj sustav sada koji ide, da će otvoriti njima vrata da ne moraju više ići u Njemačku, ne moraju više ići u Švicarsku i ja vidim da i moje kolege pa i sam gledamo dati veće plaće našem majstoru s tim što moramo reći da su oni jako veliki radnici. To govorim o onim koji žele raditi i obrtnicima koji su pošteni, koji plaćaju obaveze prema državi i prema svemu. To nije lako, to je jednostavno težak posao, ne mora se gledati, ja bi volio da se parafiskalni ti nameti koji mi plaćamo ne znam ni kome ni zašto, da smanjujemo administraciju, da dajemo poticaje mladim ljudima da idu u obrtništva i poduzetništva, da razvijamo društvo, da uplaćujemo mi u sustav mirovinski, da ne mora se 18 milijardi kuna vaditi iz proračuna, tada ćemo mi bit stabilna država da u ovoj državi ne skače se odmah čim je suficit svi oni koji su u javnim sektorima sektorima dajte nam bolje plaće, dajte, budite malo strpljivi, shvatite da mi ovako ako napravimo red u državi a vidim da se ide ka tome, ova država za 5 g. može biti bar kao Slovenija. Ja radim sa njima, znam kako su odgojeni, znam kako se ponašaju i molim vas i mi, evo danas to vidim, imamo veliku šansu, imamo dobar turizam, imamo poljoprivredu gdje sam ja dolje iz Slavonije, nije to sve tako jadno ni tužno, naravno poljoprivrednicima treba pomoći, ali kontrolirati ih sve. I svi u sustavu koji su u ovoj državi moraju plaćati obveze i poreze onako kako nalažu zakoni. Mi ovaj zakon prihvaćamo i hvala vam i vidim da se ide sve u onom smjeru prema boljem obrtniku i rasterećenju međutim ako budu svi skakali naravno da mi nećemo to izdržati i neće to moći. Hvala vam. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama. I posljednja rasprava u ime kluba zastupnika je rasprava od kolege Davora Vlaovića ispred Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata. Izvolite, kolega Vlaović. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, evo u ime kluba HSS-a i Demokrata, nekoliko riječi o ovom predloženom Zakonu o obrtu. Naime, trebamo još jedanput istaknuti važnost i ulogu obrtništva u RH koji ima dugu tradiciju i istaknuti da je više od 86 000 registriranih obrta u RH, da je to skoro nešto više od 40% ukupnog broja gospodarstvenika u RH sa zaposlenih ljudi i sa svim problemima koje ovaj sektor ima. I naravno da ovaj zakon i svi, kompletan zakonodavni okvir treba i mora ić za ciljem da se smanji porezno opterećenje obrtništva i poduzetništva, da se smanji administrativno opterećenje i da se kroz sustav obrazovanja pogotovo sustav obrazovanja za obrtnička zanimanja, približimo ta obrtnička zanimanja, ta majstorska zanimanja, našim učenicima i njihovim roditeljima a s druge stvorimo kvalitetan okvir za obrtnike koji će im biti mentori, za radionice u kojima će u kojima će oni naukovati i kroz ukupno gospodarsko okruženje, prostor da se stvarno mogu i razvijati. Činjenica je da su u kriznim vremenima od 2008. pa do 2015., 2016. veliki broj obrta ugasio ali opet upravo to obrtništvo, ti obrtnici, mali i srednji poduzetnici su bili ta kičma koja je sačuvala gospodarski razvoj RH dok su veliki kompleksi uglavnom došli u stečaj ili likvidaciju. I da se to ne bi dogodilo i obrtništvu, svakako da i ovaj zakon i svi zakoni koji se tiču obrtništva moraju ići za tim da pomognemo tim obrtnicima mislim da ovaj zakon i ide u pravcu da se smanji ta administrativna opterećenja obrtništva, da ide za tim da stvorimo kvalitetno obrazovanje za obrtništvo. Ono što treba istaknuti da je tu važna i mjesto i uloga Hrvatske obrtničke komore i da je dobro da se ono što se kaže „dite vraća materi“ i da će upravo kroz taj sustav obrtničke komore se stvoriti i preduvjeti za daljnje naukovanje, polaganje majstorskog ispita i za povećavanje broja obrtnika i majstora odnosno da se ne smanjuje broj obrtnika i broj radnih mjesta u obrtništvu u obrtništvu u RH ali naravno da tu želim ponovno istaknuti da treba dati prostora i mjesto i malim i srednjim poduzetnicima jer oni također žele u svojim pogonima, u svojim radionicama biti prostori gdje bi se djeca učila kroz praktičnu nastavu i svakako da i taj zakonodavni okvir za učenike u radionici treba i na koji način omogućiti da tu ne bude previše opterećenje i da poduzetnici ne izbjegavaju uzimati učenike u naukovanje. Ono što je ključ svega je treba ponovo istaknuti nekakvu kampanju, ja bih to tako rekao, budi majstor jer nama nedostaje puno obrtnika i poduzetnika. Vi već sada imate problem da određena zvanja i zanimanja nemate na području cijele RH pa pogotovo u većim gradovima, da je problem naći majstora koji će vam promijeniti umivaonik ili postaviti bojler, jednostavno tih radnih mjesta nema, tih obrtnika nema. I mi moramo približiti ta zanimanja našim učenicima i dati im šansu da se oni za njih obrazuju, ali naravno onda moraju imati i adekvatna primanja primanja od tog posla. I sigurno da ovaj tren koji ima da je nedostatak radnika i da je nedostatak obrtnika će tome doprinijeti samo je to po inerciji, a ne zato što smo mi sustavno radili kroz zakonodavni okvir na tome. Ono što sigurno treba reći da je tu važna i uloga Ministarstva znanosti i obrazovanja i da je dobro da smo mi digli izdvajanja za Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa 9,8 milijardi na skoro 17,3 milijarde u 2019., ali to još uvijek nije dovoljno jer ne može se novcem sve Ono što je ključno, a to su nositelji prenošenja znanja na učenike i buduće obrtnike su ti profesori, učitelji, nastavnici oni moraju biti motivirani, oni moraju biti plaćeni. I žalosno je da je toliko dugo trajao štrajk i natezanje oko njihovih koeficijenata, a s druge strane očekujemo rezultate da oni budu motivirani i raditi s učenicima, budućim majstorima i da oni stvaraju nama sutra obrtnike obrtnike i rast gospodarstva u Hrvatskoj. Dobro je da je konačno došlo do toga da su im povećani koeficijenti, međutim treba i dalje raditi na tome da im se vrati dostojanstvo, a onda ćemo imati i bolje rezultate na PISA testu jer sramotno je da mi nemamo pomaka, da stagniramo, da stojimo u mjestu dok neke druge države iz okruženja rastu, a pogotovo nek nam bude uzro Finska gdje praktički učitelj, profesor ima važan status u društvu maltene kao liječnik ako ne i veći i gdje se njima dozvoljava da sami kreiraju nastavni sat, da sami kreiraju na koji način će prenositi ta znanja i motivirati učenike da uče i da se kroz samo školovanje ta djeca kompletno obrazuju i sutra budu uspješni radnici. Dokle god to ne budemo stvorili u RH, mi ćemo i dalje stajati u mjestu i čak štoviše stagnirati. Da, važan segment u tome su i ministarstva i mreže škola, ali najvažniji su učitelji, nastavnici i profesori. Ako to ne budemo kao takovo prihvatili neće biti značajnijeg pomaka. I evo pozdravljamo povećanje broja sati za praktičnu nastavu jer bez toga mi nećemo stvoriti majstora koji sutra kada završi srednje obrazovanje za neko obrtničko zanimanje može odmah početi raditi nego će samo i dalje imati teoretska znanja i zato je ovo sigurno dobro. Ono što smo mi isticali i ja u ime HSS-a da nije dobro da majstor mora raditi 15 godina u struci da bi mogao ići polagati majstorski ispit. Predloženo je da se to smanji sa 15 na 5, ovim zakonom je to smanjeno sa 15 na 10, ajd to je navodno usuglašeno sa obrtnicima, sa Obrtničkom komorom, ali meni je i dalje to nelogično jer ako mi za nekakva rukovodeća radna mjesta pa i u državnim tvrtkama u natječajima tražimo za takva radna mjesta 5 godina radnog iskustva, onda ne vidim razloga zašto neki majstor koji 5 godina nakon završene srednjeg obrazovanja stekne određena znanja i vještine ne bi i nakon 5 godina dobio status majstora. Mislim da se moglo ići na daljnje smanjenje tog praga i da ovo je pomak, ali mislim da treba još šansu mladima da čim prije steknu status majstora i da mogu otvarati svoj obrt i biti sam poduzetnik. Ono što također želim istaknuti da bi trebali mijenjati nekakve naše i pratiti strategije i događanja u Europi i u svijetu jer se klima mijenja, neki novi poslovi se razvijaju i za koja mi moramo u našem nastavnom programu stvoriti preduvjete, a to su prije svega se spominju bijeli poslovi to su poslovi u zdravstvu i socijalnoj skrbi jer sve više je potrebe za takvim zvanjima i zanimanjima i radnim mjestima i naravno u kontekstu klimatskih promjena zeleni poslovi, zelena zvanja i zanimanja, znači tu prije svega čuvanje okoliša, proizvodnja čiste energije iz obnovljivih izvora itd., niz zanimanja se u svijetu tu javlja. Mi još u Hrvatskoj to nismo definirali kroz naš obrazovni sustav i moramo te trendove pratiti kako bi našim mladima omogućili da da se ovdje u Hrvatskoj obrazuju, a ne da nam odlaze u Europu. Ono što je važno istaknuti što su se svi pozivali ovdje, a to je upravo kakav je to status i mjesto i uloga obrtništva, u kojem oni okruženju posluju i svi su istakli da je jedan od velikih problema i ja to ističem, problem samo tržište i poslovi koje obrtnici mogu dobiti i naši poduzetnici jer kroz sustav javne nabave gdje se uglavnom ona ili objedinjuje poslove dobivaju samo veliki i onda obrtnici naši budu kao podizvođači, često zakinuti jer obave posao za neku veliku tvrtku koja je na natječaju dobila posao pa na kraju ne mogu naplatiti svoje poslove, iako je onaj tko je naručio posao isplatio velikoj tvrtki koja je dobila posao. To je jedan model gdje su naši obrtnici zakinuti. A drugi je gdje se direktno javljaju na nekakve manje natječaje gdje jedinice lokalne i regionalne samouprave to idu kroz javnu pogodbu nabavom manje vrijednosti, pa onda ako nisi politički podoban ne možeš dobiti poslove i te politike i takav način u društvu se moraju osuditi i mora se takav pristup potpore obrtništvu i poduzetništvu mijenjati. A sigurno da je jedan od velikih problema i sama naplata jer veliki broj naših obrtnika je došao u blokade i financijske probleme nisu mogli naplatiti svoje izvršene radove, pa evo upozoravaju i sad upravo je u raspravi nakon ovoga i Zakon o ovrsi, da novi sustav ovrhe će dodatno još usporiti da se postupak vraća na sudove, da će produžit taj postupak i da će poskupit taj postupke, da će i dalje još više otežati naplatu našim obrtnicima i poduzetnicima i oni kažu da to ne ide u dobrom smjeru i da će i dalje broj blokiranih biti sve veći, a ne manji kako se planirano izmjenama zakona. Također, pozdravljamo da sve veći broj naših obrtnika može obavljati naš obrt kao paušalno, jer to je primjer Austrije i nekih drugih razvijenih zemalja da se na taj način sačuva život u ruralnim prostorima i neki obrti i mislim da u tom pravcu i treba dalje taj sustav razvijati, a ono što želimo mi iz HSS-a istaknuti da jedna od komparativnih prednosti RH pa i razvoj obrtništva u Hrvatskoj, a to su tradicijski obrti. I mislim da bi taj okvir za, zakonodavni okvir pa pogotovo onaj financijski, obveza za tradicijske obrte trebali smanjiti olabaviti, kako oni to kažu jer na ovaj način nam se gase tradicijski obrti i nestaju, a želimo ih sačuvati. Išlo s prijedlogom i smanjenja PDV-a za tradicijske obrte, nije se to prihvatilo, a isto tako i za one obrte gdje treba ručnog rada kao što su npr. izrada suvenira, a turistička smo zemlja, mislim da bi trebali na tome poraditi da i tu djelatnost izrada suvenira u obrtništvu financijski rasteretimo, kao i frizere, cvjećare. Najveći dio cvijeća mi u RH uvozimo nažalost, a imamo priliku potaknuti cvjećarstvo i prodaju kroz aranžmane i kroz maloprodaju u cvjećarstvu, ako bi financijski rasteretili taj segment sigurno bi doprinijeli i razvoju ovoga segmenta društva, segmenta proizvodnje, a i omogućili očuvanje tih života u ruralnom prostoru. I ne mogu ni ja, a da se ne dotaknem da je jedna od velikih kompanija u problemima, a to je tvrtka Đuro Đaković, grupa Đuro Đaković Slavonski Brod koja je nekad zapošljavala više od 16.000 zaposlenih, danas je tamo ostalo nešto više od 1.000, u specijalnim vozilima oko 600 i da nije dobro da smo, to sam istaknuo i prije 3 godine, da se maknula sa onog popisa strateških tvrtki ili tvrtki od posebnog interesa RH iako me je tad me premijer uvjeravao da će se o njemu brinut marom dobrog gospodara. Pa kad je prije godinu dana išlo dokapitalizacija nije se uspjelo stvoriti financijski okvir da se tvrtka financijski stabilizira. Upozoravao sam na te probleme. Kad su radnici i sindikati u srpnju upozorili da je Zagrebačka banka odustala od financijskog praćenja ove grupe nije se reagiralo do rujna ili listopada dok radnici nisu izišli na ulice. To nije i ne smije biti pristup kako se vodi marom dobrog gospodara jednom društvu, lijepo je čuti da se riješila jedna plaća, da će biti slijedeći tjedan riješena i druga, međutim radnici ne vjeruju oni su i dalje u štrajku i oni žele čuti šta će biti i za godinu dana i za dvije godine jer otprilike toliko imaju i ugovorenih i poslova. zašto je uprava potrošila novac, zašto nadzorni odbor nije reagirao, zašto državna revizija nije reagirala, zašto vlada kao jedan od suvlasnika nije ranije reagirala? To su ona pitanja na koja moramo dobiti odgovor i tražio sam da to bude i tema rasprave i na Odboru za gospodarstvo Hrvatskog Hrvatskog sabora. Vjerujem da će to biti ovih dana, da ta pitanja i tamo postavimo i da razjasnimo i da pošaljemo hrvatskoj javnosti da nam je stalo, poruku da nam je stalo do svakog radnog mjesta i u grupi Đure Đaković i u svim velikim kompanijama, a pogotovo što su te tvrtke imale niz kooperanata, obrtnika i poduzetnika koji su radili za njih. Dajemo im šansu da ponovo rade, da dobiju plaću i da od te plaće mogu živjeti jer to je ono što svi žele, da imamo obrtništvo, da imamo kvalitetno obrazovanje za obrtnike, ali da onda imamo i radna mjesta koja će generirati i plaću i plaću od koje će se moći živjeti. I evo u toj nadi pozdravljam sve radnike u Đuri Đakoviću i sve one koji nisu dobili plaću i pozivam Vladu da se potrudi da to bude čim prije, a obzirom da imamo i onaj neoporezivi dio do 5.000 kuna ja sam predložio i ministru financija gospodinu Mariću, a sad i ministru gospodinu Horvatu da se iznađe mogućnost da im se isplati i božićnica. Hvala lijepa. Hvala i vama. Time smo završili s raspravama u ime klubova. Sada kreće pojedinačna rasprava, prvi je kolega Saša Đujić. Izvolite kolega Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, ja ću kao i u prvom čitanju u ovom zakonu pozdraviti neke dobre stvari, jer ima ovdje dobrih stvari, naglasit ću ono što ja mislim neću reći da je loše, nego da bi možda moglo biti bolje ili da je možda moglo biti drukčije, ali evo ga krenimo redom. Dakle, za početak pozdravljam pomicanje granice kad su u pitanju sezonski obrti sa 6 na 9 mjeseci. Dakle, drago mi je da ste slušali hrvatske obrtnike koji se za to zalažu, zalažu već mjesecima, mjesecima godinama i da je tu bilo sluha i to je pokazatelj kako kada se razgovara s onima kojih se to najviše tiče onda se donose takva rješenja koja su za njih i dobra jer oni u pravilu to najbolje i znaju. Druga stvar pozdravljam i ova administrativna rasterećenja obrtnika zato što upravo administracija i te administrativne barijere, ja bih ih tako nazvao, dakle hrpa papira i uvjeti sporosti nekih procesa, otežavaju poslovanje. I kada pričamo recimo nedavno je objavljena Duing biznis ljestvica upravo jedna od glavnih zamjerki uz izdavanje građevinskih dozvola je bila i administrativna opterećenost prilikom poslovanja u Hrvatskoj. Stoga je svako administrativno rasterećenje dobro došlo i ja ga pozdravljam. Međutim, mislim da trebamo otvoriti jednu raspravu, nisu do kraja riješeni ti problemi. Dakle, zadnji puta sam u prvom čitanju govorio jedan primjer npr. šta mi potičemo, da li mi potičemo otvaranje obrta kao jednih tradicijskih zanimanja ili potičemo mala poduzeća npr. recimo ja sam ekonomista po struci, danas je opće poznato da u Hrvatskoj je tržište ekonomista zasićeno, e sad ja možda mjesecima, godinama ne mogu naći posao, s druge strane možda imam neke vještine koje mogu koristiti npr. ne ne znam razumijem se u elektriku, dobar sam električar. Po sadašnjim zakonima ja imam ogroman problem otvorit obrt da bi pružao električarske usluge ali za 10 kn mogu otvorit j.d.o.o. i tamo mi ne treba ni majstorski ispit ni 15 g. iskustva ni škola, ništa mi ne treba, otvorim j.d.o.o., plaćam mala davanja i mogu raditi jednostavno i slobodno i u pravilu sam konkurent onim ljudima koji su se školovali npr. za to, uzeo elektriku npr., može bit bilo šta, može bit građevina, može bit nekakvi sitni hobiji na koje se odlučimo recimo jer mogu nać na sadašnjem tržištu posao. Dakle mislim da je to jedna tema za raspravu i da bi trebalo ići ka ovom pravcu, ovo što su i kolege iz HSS-a govorili, da se npr. s tih 15 g. iskustva smanji na 5 pa bi se ja možda i odlučio na taj dio jer mi je obrt povoljniji u nekim stvarima u odnosu na j.d.o.o., nosi mi neke druge benefite ali mislim da te neke razlike treba još više promijeniti, da ih treba više olakšat obrtnicima da bi krenuli jednostavno u tom pravcu, da ne bi išli na firme. Druga stvar, jedna od ključnih izmjena u ovom zakonu je taj majstorski ispit. Dakle, sada se to ponovo vraća u obrtničku komoru, proces ispitivanja i do polaganja majstorskog ispita umjesto Agencije za strukovno obrazovanje, ne majstorskog ispita, ok, da, ali razumijemo se, jel', provodi sada komora ponovo i recimo to ću reć ko i u prvom čitanju, ja to pozdravljam, pozdravljam svako jačanje obrtničke komore ali isto tako, mislim da trebamo otvorit onu raspravu o ulozi i poziciji obrtničke komore, dakle opet pričamo o onom komorskom doprinosu i ne samo obrtničke komore nego svih komora. Dakle opća percepcija je kad pričate s obrtnicima da je komorski doprinos njima jedan namet od kojih oni u pravilu nemaju ništa i ne shvaćaju važnost možda komore i šta im komora može pomoć. Tu je sada možda i krivnja na samoj komori koja ako ima sigurne prihode se dovoljno ne trudi, ne govorim šta zastupam ali mislim da tu raspravu svakako trebamo otvoriti na jedan argumentiran način, dakle ne politizacijom nego vidjet kako da ne ugušimo komoru s jedne strane a s druge strane da tu komoru, da rasteretimo obrtnike i da tu komoru učinimo u očima obrtnika važnom dakle kako bi se oni možda više trudili da se približe obrtnicima i da obrtnici imaju osjećaj da im ta komora uistinu treba a onda kada se to postigne na određene načine, onda bi možda mogli razmišljat o dobrovoljnom komorskom komorskom doprinosu, dakle nisam za ukidanje preko noći jer mislim da bi to bilo pogubno za obrtničku komoru koja isto ima dugogodišnju tradiciju i u biti očuvala obrte u hrvatskom narodu ali treba naći jedan prelazni modalitet kako u biti potaknuti komoru da bude produktivnija i jača i da obrtnici ju percipiraju kao nešto potrebno i nužno, onda možemo uvesti i doprinos na dobrovoljnoj bazi koji će oni vrlo rado plaćati. Isto tako, mislim da komoru treba depolitizirati, znamo da je sadašnji čelnik visoko politički aktivan, ja znam da ne postoje zakonska rješenja da se to zabrani ali možda na neki način bi o tome trebalo raspravljati jer mislim da obrtnici ne poznaju stranke, dakle obrtnika ima svih političkih opcija, i u SDP-u i u HDZ-u i u GLAS-u i u nekim drugim opcijama i svakako čelnik nije dobro kada je čelnik obrtničke komore, ne znam, kandidat za župana u jednoj županiji i to onako, u jednoj žestokoj borbi, gospodin je onako, inače je malo temperamentan ali onda je ta borba možda još i veće nego da je netko drugi u tom slučaju. Mislim da to nije dobro za obrtnike i mislim da to za ljude kojima treba onda pomoć, otvara nekakve prostore i sumnju da bi se možda netko mogao političkim suparnicima osvećivat na određenom području ili ne rješava njihove probleme kada je politiziran. Dakle, općenito sam za depolitizaciju svih institucija takve prirode kao što je obrtnička komora, gospodarska komora, Hrvatska vatrogasna zajednica o kojoj ćemo razgovarat danas malo kasnije i ostale takve institucije. Uglavnom, obrtništvo je ono što je duboko ukorijenjeno u tradiciji našeg naroda, što je već desetljećima opstalo, što zadnjih godina ponovo vidimo da ima jednu vrijednost i da stvaraju da se sve više vraćamo onom starome i da ljudi više cijene čak i te neke obrtničke aktivnosti zanata i mislim da treba nastaviti to njegovati i razvijati a evo, ovo moje neću reći primjedbe nego nekakve ideje su čisto za razmišljanje kako ubuduće možda nać neka rješenja za te probleme koji se nameću. Evo hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo tri replike na vaše izlaganje, prvi je kolega Lenart, izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Đujić, evo mi trebamo krenuti o toga što je motivacija da čovjek bude obrtnik ili da se školuje za obrtničko zanimanje. Znamo da obrtnik garantira sveukupnom svojom imovinom za svoje poslovanje a rak rana našeg gospodarstva a posebno obrtnicima kojima je to i krvnik je društvo sa ograničenom odgovornošću jer mnogi d.o.o.-i su zaveli veliki broj obrtnika u crno. Znamo da oni ne odgovaraju sveukupnom svojom imovinom samo imovinom svoje tvrtke pa mi danas imamo i u našoj okolini ljude koji nemaju ništa, primaju plaći iz državnog proračuna a dužni su državi ogromne novce. Mnogi obrtnici su uglavnom podizvođači takvim d.o.o.-ima koji im onda na kraju ne plate a s obzirom da su se oni zadužili za repromaterijal i za ono s čime rade, na kraju njihovi obrti propadaju zbog toga. **Hajdaš Dončić, Siniša Upravo tako, kolega, dakle to je i na ovom trahu što sam ja govorio o ovom poticanju ljudima da li da otvore obrt ili da otvore j.d.o.o. ili d.o.o. u konačnici gdje su neka druga pravila u odnosu na obrte. Dakle, mislim da ne bi trebao biti veliki problem da se ovaj primjer koji ste rekli upravo izbaci da obrtnik odgovara svom svojom imovinom za poslovanje tvrtke. Ne samo to, imamo mi jedan drugi primjer. osoba koja ima d.o.o. firmu, vlasnik je nekog stana u nekom drugom gradu, ona taj stan može dat u najam i plaća onaj porez od 5% za najam stanova dok kod obrtnika koji je vlasnik nekog stana u nekom drugom gradu, on plaća drukčiji porez odnosno plaća veći porez nego osoba koja je poduzetnik i ima neku privatnu nekretninu. Dakle to su opet stvari koje demotiviraju ljude da idu u tu priču i to je ono o čemu moramo razgovarati i probat naći rješenja, a mislim da rješenja nisu komplicirana

upravo što se tiče uvjeta za obavljanje određenih djelatnosti. Za razliku od društva kapitala kod obrta se traže za vezane djelatnosti, dakle ne za sve jer imamo dio slobodnih zanimanja u kojima možete slobodno prijaviti određenu djelatnost maltene bez obzira na vaše stečeno da tu ima određena nepravednost prema samim obrtnicima koji moraju to. Ja ne kažem da to ne bi trebalo biti, mislim da oni sa svojom i smislom postojanja obrta trebaju raditi, ali da se dolazi do upravo ovih izbjegavanja preko osnivanja ne d.o.o. nego j.d.o. kao nekih i jednostavnih društava elegantno zaobilazi, a znamo koje su prednosti i nedostaci samih obrta i znamo koliko su obrti puno bolji za funkcioniranje jednog gospodarstva u cjelini jer oni upravo jamče ovo što je kolega govorio i naplativost i odgovornost i …/Upadica: Hvala vam To je točno kolega Čuraj. Za divno moram reći da je točno sve šta ste rekli ovaj iako zadnje vrijeme baš ovoga se ne slažem s vama. obrt, obrt je puno značajniji po mom mišljenju, ali ima te barijere. Dakle, od, ovo sve smo sad skupa spomenuli i odgovaranja osobnom imovinom, ali i ova priča o poreznim dugovima što je kolega maloprije rekao. Dakle, vi kao obrtnik ako zaglavite tamo na onoj listi poreznih dužnika vi ste tamo i teško ćete se toga riješiti, d.o.o., j.d.o. otvaraju jedno pa drugo, pa treće, pa ono gomilaju dugove na više firmi i u pravilu ne odgovaraju. S druge strane isto, obrt pod svojim imenom i prezimenom otvorite i to je to, a sjećamo se onih poticaja isto kad je bilo kad otvorite j.d.o. ne plaćate odmah, prvu godinu niste u sustavu PDV-a, pa je

(HSU)** Uvaženi kolega Đujić, dobro da ste otvorili tu temu, dakle evo najnoviji ili zadnji slučaj Uljanika gdje vidimo gdje jedno poduzeće može se likvidirati i praktički uskrsnut ako to bude prema planu stečajne upraviteljice kroz poduzeće Uljanik 1865. Kod obrtnika je to nemoguće, zapravo nemoguća likvidacija jer on, jer on odgovara kao što ste i sami rekli i svojim OIB-om i jednostavno sve što ima stavlja na kocku. to su te bitne razlike. Isto tako u RH, ako pogledamo po podacima FINE što je veće poduzeće to ima veći prosjek plaća, što je, dok dođemo do mikro poduzetnika onda su tu plaće najniže. To nam govori da imamo velikih problema, da naši obrtnici zapravo imaju velikih problema u smislu konkurentnosti na tržištu. Netko je ovdje spomenuo javnu nabavu koja je sigurno jedan od doprinosa takvoj situaciji. O tome ću govorit u pojedinačnoj raspravi, ali ova tema koju ste otvorili je sigurno dobra. Hvala vam. Izvolite kolega, odgovor na repliku. **Đujić, Saša (SDP)** Kolega Žagar, sigurno je uspoređivati neki manji obrt i ne znam Uljanik ili neki manji obrt i Agrokor, da je to nepravedno, a je. Gledajte Agrokor je država krenula spašavat jer je tamo bilo 10-tak tisuća zaposlenih i raspad Agrokora bi praktički uzrokovao ogromno štetu za državu i blokadu države, a ako se ugasi jedan obrt nažalost tu sustav to ne prepoznaje na taj način da će jednog pojedinca ići spašavati, to je nažalost tako. Dakle, može se ugasit 300 obrta, ono jedan po jedan sa 2, 3 zaposlena da ono nitko neće ni trepnut, ali upravo zato kroz neke zakonske olakšice treba možda tim ljudima taj nepravedan sustav ću reći, probat namirit ili im olakšat na nekakav način. Uljanik je isto veliki broj zaposlenih, ali ni jedan obrtnik neće doći u takve dubioze u koje došao Uljanik jer je jednostavno poslovanje takvo kakvo je, zahtjeva to.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege pred nama je danas zakon kojim obrazovni sustav pokušavamo uskladiti s potrebama tržišta rada u kojem su poslodavci partneri obrazovnim institucijama, gdje zajednički odlučuju o o upisnim kvotama, ali i programima koji su potrebni na tržištu rada. Izmjene su pokrenute u svrhu unapređenja sustava obrazovanja za vezane obrte. Stjecanjem vještina koje se traže na tržištu povećava se produktivnost, ali i konkurentnost obrta. Novim zakonom imamo niz pogodnosti, ja ću neke nabrojati. Nakon završenog naukovanja u sklopu završnog ispita polagat će se naučnički ispit kojim se dokazuje kompetencija i olakšava se ulazak na tržište rada mladim osobama. Izmjenama i dopunama zakona doprinijet će se podizanju kvalitete strukovnoga obrazovanja. Osobe koje imaju odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje 10 godina radnoga iskustava mogu otvoriti obrt, a da ne moraju polagati majstorski ispit što je bilo do sada i između prvog i drugo čitanja ovaj broj godina je smanjen s 15 na 10 što također pozdravljam. Stipendije, naravno da stipendije, sam ministar je rekao da je 220 milijuna kuna odvojeno za stipendiranje učenika odnosno za sve one pogodnosti koje se tiču strukovnog obrazovanja, a one su, učenici se stipendiraju sa 1.500 kuna što svakako je vrijedno i treba pozdraviti. Financiraju se i mentori u visini od 80% plaće što je također bitno, ti ljudi dosta svoga vremena provedu u učenju mladih i naravno da ih treba za to i nagraditi. Nakon završene škole mladi čovjek može iskoristiti mjeru i samozapošljavanja mjeru koja u visini 70 tisuća kuna i naravno, pokrenuti svoj osobni biznis ili posao. Produljenje ovog sezonskog obrta sa 6 na 9 mjeseci također, pozdravljamo. On je posebno dobar u ovim krajevima gdje je turistička sezona i gdje zaista tih 6 mjeseci možda je i kratko, stoga evo, pozdravljam i ovu mjeru produljenja sezonskog obrta sa 6 na 9 mjeseci. Da bismo povećali konkurentnost obrta, danas evo imamo preko 86 tisuća obrta, u mojoj županiji je to 2164. Moramo biti brži u promjenama zakonske regulative. To naši obrtnici od nas traže. Kod kontrola inspekcija i svih onih koji dolaze u kontrole naših obrtnika. Više vremena trebamo potrošiti u savjetovanje tih obrtnika. Naravno da oni ponekad možda se i zapletu u te zakonske regulative i stoga ja evo naglašavam da ih ne trebamo dolaziti samo kažnjavati nego više vremena trebamo trošiti u savjetovanje tih naših obrtnika. U svakom zdravom društvu cijeni se rad i struka, a u takvim sustavima vrijednosti, dobar majstor je cijenjena osoba. Kada majstor koji zna svoj posao bude poštovan u našem društvu, napredovat ćemo i kao društvo, ali i onom gospodarskom smislu. Nažalost kod nas su se u društvu neke vrijednosti pomalo pomalo izokrenule stoga svi zajedno moramo senzibilizirati javnost na problem strukovnoga obrazovanja, a nadovezat ću se još na poreznu reformu, na one prethodne, ne ovaj 4. krug porezne reforme, gdje je nagrada za naukovanje ne ulazi u cenzus uzdržavanog člana obitelji što je zasigurno zasigurno dosta bitno roditeljima gdje je za neki par kuna te nagrade za naukovanje oni izgube znači to, tog uzdržavanog člana obitelji. Porezno rasterećenje mladih također je jedna od mjera koje zasigurno uz ovaj ovaj zakon će mladima omogućiti da ostanu ovdje u svojoj zemlji i pozdravljam donošenje ovoga zakona i nadalje nastavite s medijskom kampanjom jer dobar majstor u društvu je cijenjena osoba, stoga evo još jednom podržavam i zahvaljujem se na ovakvom zakonu. Hvala vam. Na vaše izlaganje imamo 4 replike. Prva je kolegica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Uvažena kolegice Maksimčuk. Vi ste u svom izlaganju dosta govorili o obrazovanju. Dakle, hajdemo vidjeti situaciju koju u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo. Mislim da je negdje oko 80 tisuća otvorenih radnih mjesta koje ćemo popunjavati izvan sa ljudima koji su, žive izvan teritorija RH i svjesni smo toga da nešto što je bila kod nas kvaliteta, to su bile obrtničke škole i da smo imali kvalitetne obrtnike s kojima smo se mogli hvaliti. Da smo to po putu negdje izgubili i da je situacija alarmantna, dakle s jedne strane vi imate neke zakonodavne okvire koji moraju biti lagani, moraju biti propulzivni, moraju biti brzo ostvarivi i dakle vezano uz obrtnička Hvala vam. Izvolite odgovor. Hvala lijepo. Uvažena kolegice, da ja sam naglasila i u svojoj raspravi da su radi struka u svakom društvu trebaju biti cijenjeni, kod nas su se te vrijednosti negdje izgubile, uzroci su nastali mnogo ranije, slažem se sa vama, trebalo ih je daleko prije početi rješavati, a evo, nadam se da ni sada nije kasno. Donošenje ovoga zakona, ali i svaka ona medijska kampanja koju radi, evo vidjela sam, ministarstvo, možda ju treba još i pojačati i naravno da svi zajedno trebamo težiti ka tome da se cijeni i da dobar majstor bude cijenjen član ovoga društva. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana kolegice Maksimčuk. Vi ste odmah u prvoj rečenici rekli da se obrazovni sustav treba uskladiti zapravo sa tržištem rada. Tržište rada nije ništa statično, ono se iz dana u dan mijenja i Vlada je to primijetila, osluškivala je bilo našeg gospodarstvenika i brzo reagira. Mi kao zakonodavci trebamo raditi na ovim izmjenama i dopunama zakona. Ja bih osobno volio da se ovakvi i slični zakoni donose gotovo u jednom danu, međutim, zakonodavna procedura je takva da to jednostavno nije moguće. Ovim izmjenama i dopunama zakona se zapravo govori o provedbi naučničkog ispita. Vlada odnosno zakonodavac odnosno predlagatelj, Ministarstvo gospodarstva rada uvažilo je i primjedbe nekih drugih oporbenih kolega što zapravo govori da se sa posebnim senzibilitetom gleda na ovakve izmjene i dopune zakona zbog potreba tržišta rada, pa evo i primjedbe kolegice Turine Đurić, vidim da je Vlada

većina ovdje danas u svojim rasprava pozdravili donošenje ovakvoga zakona, uzroci su nastali mnogo prije. Evo, svi zajedno trebamo težiti čim prije to primjenjivati u društvu i nadam se da će se ta brojka na tržištu rada smanjiti. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša Hvala lijepo g. Maksimčuk. U vašoj raspravi, a znam da ste iz Slavonskog Broda i da vam je vrlo bitno kako će Đuro Đaković funkcionirati u budućnosti nakon najava ministra da će se otvoriti tvornica Hyundaia u Varaždinu i kineske brodogradilišta u Puli i Rijeci. Da li očekujete da će i ova nova najava ministra o američkim investitorima koji će preuzeti i raditi Bradleyje u Đuri Đakoviću, da li vam se to čini kao jedna mogućnost, odnosno pozitivna vijest koju uvijek optimistični i ministar koji nikad ne zakaže Horvat je pustio u javnosti. Da li će to tako biti, evo to je ono što mene zanima? I da li vidite neku pozitivnu stvar za obrtnike kada kažem da nakon Hyundaia nakon Kineza evo i Amerikanci stignu u Brod? Hvala lijepa. **Hajdaš Hvala lijepo. Uvaženi kolega. Da, ovih dana svi govorimo o Đuri Đakoviću, mi koji živimo u Slavonskome Brodu znamo s kakvim poteškoćama već dugi niz godina se suočavaju radnici Đure Đakovića. nije prošla ni godinu dana od kada je Vlada dala 95 milijuna kuna jamstva za nastavak proizvodnje u Đuri Đakoviću, nažalost ponovno je Đuro došao u poteškoće. Svi zajedno smo se senzibilizirali sa radnicima Đure Đakovića, tražili smo hitne kratkoročne, ali i one dugoročne mjere za Đuru Đakovića, strateško rješenje. U ponedjeljak je ministar bio u Slavonskome Brodu, razgovarao je sa radnicima Đure Đakovića i sigurna sam da će država, ali i ministarstvo iznaći čim prije i kratkoročnu, ali i ono dugoročno rješenje za radnike i za Đuru Đakovića, ali i za gospodarstvo Slavonskoga Broda koji se zasigurno temelji na Đuri Đakoviću. Hvala. Hvala i vama. I posljednja replika na vaše izlaganje, replika od kolegice Marije Jelkovac. Izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovana kolegice. Spomenula ste i svojoj raspravi nešto što je vrlo značajno, a to je da je posljednjih godina zaista obezvrijeđen obezvrijeđen status majstora odnosno obrtnika u društvo što nije dobro. I sigurno je da i samim poticanjem mladih osoba poslije osnovnoškolskog obrazovanja da se školuju za obrtnička zanimanja je vrlo važno i mislim da i Obrtnička komora tu ima svoju značajnu ulogu. Mislim da je vrlo značajno da se status obrtnika u svakom slučaju popravi na način da im se pomogne u rješavanju svakodnevnim administrativnih problema koje imaju, a isto tako mislim da bi trebalo razmisliti zašto oni koji 24 sata 24 sata žive ono što rade i odgovaraju cijelom svojom imovinom za uspjehe u svom radu imaju tako nepovoljan i nepravedan mogli bismo reći položaj u odnosu na gospodarstvenike koja imaju trgovačka društva. Hvala. **Hajdaš Hvala lijepo. Uvažena kolegice. Da, ovaj zakon je upravo stoga da bismo popravili status obrtnika u našem društvu, oni su kralježnica ovoga društva, ali i u onom gospodarskom i u svakom drugom smislu. je dobar majstor koji zna svoj posao poštovana osoba u svakom društvu. Kod nas su se negdje možda izopačile ili izgubile te vrijednosti, stoga je pred svima nama da ih popravimo i evo pozdravljam još jednom donošenje ovoga zakona.

Taj isti čovjek odgovara svojom imovinom, taj čovjek odgovara sa svim onim što je unio u taj obrt i što će kroz obrt imati problema. Kada promatram danas iz ovog kuta problem ove države, vidim da je postala politika zanat. Naravno da je tu daleko ugodnije sjediti pa i u ovom Saboru ako život gledamo da krene putem politike gdje vam se iz proračuna osiguravaju plaće, gdje vi ako mogu tako reći pokušavate ovom našem narodu prezentirati sebe kao velikog političara, a ustvari niste ništa dali narodu, samo uzimate. Ja sam sa ministrom Marićem raspravljao na sastancima da obrtnicima dignemo 5.000 kuna plaću od minimalca do 5.000 da ne dajemo ništa više državi. To Marić tada nije prihvatio, a ne dati 5.000 kuna pa da obrtnik dadne još državi 4, to je 9.000 mjesečno. To nije prihvaćeno. Međutim, gledajući danas rasterećenje obrtnika koji je ova Vlada, a i sam ministar financija donijeli su i ja ga moram pozdraviti i čestiti, neoporezivih onih 12.000 po radniku. To je jako bitna stvar za obrtnika kada vi možete 12.000 kuna godišnje isplatiti na minimalac i još plaću, ako je taj radnik zaslužio i ako taj obrtnik ima dovoljno sredstava. Još jedna dobra stvar koju je odradila ova Vlada je ta nekada je obrtnik do 3.500 kuna prometa ako pređe 3.500 onda vodi administraciju ustvari knjige svoje kao poduzeće. I to je isto problem bilo obrtniku prelaženje s jednog sustava na drugi sustav, ulaženje u tih papira. Naravno ako ste radili godinama ste malo bolje radili pa ste digli taj obrt malo veći i onda idete jednim drugačijim putem. Ova Vlada ovaj ministar su digli to na 7,5 milijuna i to je jako bitna stvar i to morate znati. Tko se ne bavi obrtništvom i poduzetništvom ustvari ne zna šta je Vlada učinila za obrtnike. Ako mene moji kolege pitaju baš skoro jedan kaže, joj moram početi voditi knjige prešao sam 3,5 milijuna, ja kažem ne moraš ostat će obrtnik i vodit ćeš kao što si i vodio, sada je 7,5 milijuna. Onda je čovjek bio sretan naravno jel prelazite iz sustava u sustav gdje morate ponovno učiti se i administraciju novu ili kakvu instruirati kako to voditi. Ja osobno vidim da ovo ide u jednom dobrom smjeru ali to je proces koji će trajati sljedećih desetak godina. Ako budemo išli tim putem i radili ovo kao što se sada radi, ja vjeruje i za pet, šest godina imat ćemo velike promjene u društvu, imat ćemo velike promjene u obrtništvu, imat ćemo sigurnost. Naš obrtnik mora biti svjestan, ustvari politika mora biti svjesna da obrtnik mora vjerovati politici. Nažalost, kod nas do sada nije bio to slučaj. Zašto? Pa evo primjer evo i Sabor, vidimo populizam, vidimo šta se radi, vidimo da je nabolje živiti i bavit se politikom, sjedit istina i u ovom Saboru, imati dobru plaću, nisam se dokazao na tržištu ali ovdje ću se dokazat. Ne gospodo, treba se dokazat na tržištu pa onda doć ovdje sjest pa sa tržišta govoriti šta se trebalo uraditi i kako treba raditi jer ti si svaki dan unutra, ti svaki dan znaš kakav problem imaš. Vi ministre ste koliko znam bili i na tržištu, radili ste nekakve stvari, zamislite sad čovjeka da bude, sjede ministar, da bude, da vodi nešto a ništa radio nije, to je vrlo teško i tu ne ide, u taj smjer ne možemo više gledati kao što smo dosad gledali. Naravno narod bira i saborske zastupnike pa i izbrao je i mene, meni nije prioritet biti u Saboru, nisam živio ali ovo je meni čast. Ovo je meni čast. Naravno, neće Maras, tebe će izabrati, ti ovdje dokazao i pokazao koliko si veličina ovog Sabora i javnost te gleda. Naravno, javnost nemojte mene gledati, imate primjer ovdje, sjedi u Saboru. častan čovjek, sposoban, pa budi premijer, ja bi bio ustvari nesretan jer od tebe ustvari nema ništa. prema tome, ja se tebe ne stidim i slični takvi kao što si ti, to je populizam listo koji u ovom Saboru

Prema tome, stojim ovdje ponosan, pogledajte da li sam platio poreze, obveze i sve ostalo što sam rekao kao sam ušao u Sabor, iza mene ne postoje nikakvi prljavi poslovi niti želim da budu, samo želim da i svaki obrtnik pošteni bude privilegiran, počašćen da živi tako i treba ga nagrađivat a sve one koji ne plaćaju obveze i poreze i bave se kriminalom, naravno moju podršku nemaju. Prema tome, gospodo hvala na ovom zakonu, jedan dio je pomjeren i bit će bolje obrtništvo, ja to vidim, naravno, treba još puno stvari napraviti da bi mi se mogli porediti sa Finskom, sa Njemačkom, sa Švicarskom, sa Austrijom pa i Slovenijom koja nam je najbliža, s kojom ja surađujem, to je u pitanju i odgoj, sam kućanski odgoj i odgoj naroda jer neću reć da mi nismo odgojeni ali moramo znati jedan red, red i red. Naravno, odzgo s prve stepenice politike pa sve do dolje mora biti red. Ako napravimo red, mi ćemo imati jednu državu gdje će naša unučad i naša djeca imati uređeno društvo i bit će sretan da se vrati svatko tko je otišao u ovu državu. Hvala vam. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Na vaše izlaganje imamo tri replike, prvi je kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Mišiću, u vašoj raspravi se osjetilo to iskustvo koje vučete iz privatnog posla, vi ste poduzetnik, uspješni, znaju u Vinkovcima da ste napravili velike stvari a sada dajete to i u politici dosta. Znači ono što mene zanima znači kad spojite to poduzetničko iskustvo i iskustvo političko jer imate i tu široko iskustvo kad ste prešli iz MOST-a u Živi zid pa sada u HDZ, znači zaokružili ste jednu cjelinu, da li osjećate da je ovaj zakon na toj razini kvalitetan, da ga vi kao poduzetnik i čovjek širokog političkog spektra, kažem od Živog zida do HDZ-a, da bi mogao pomoći obrtnicima? Evo to je što me zanima i zanima me kako vi vidite te stvari. Hvala lijepo. Ivica (Nezavisni)** Hvala. Kolega Maras, ja nisam bio u Živom zidu niti sam bio u stranci MOST-a ni u stranci Živog zida. Ja nikad u životu nisam bio ni u jednoj stranci dok nisam ušao u Sabor, to nek vam bude jasno. Ja imao sam čast da me premijer pozvao u HDZ, ja sam rekao da ne, ne želim ni u jednu stranku i to mi je bila čast i ja podržavam HDZ, dao sam ruku ovoj opciji koju podržavam, samo iz tih razloga što sada vidim sa ovim premijerom i ovom strukturom ljudi da ova država ide naprijed. Ako budu radili nešto što nije naravno onda moju podršku neće imati ovo sve do sad što su radili, ja im čestitam. Mislim da više nisu mogli a naravno u budućnosti ako budu vodili, bit će to dobro i država će ići naprijed. Toliko o tom. **Hajdaš Dončić, Zahvaljujem. Poštovani kolega, izlaganje je bilo zanimljivo, doticalo se od ovih personalnih referenci do tržišta i obrtnika i sad mene zanima, nije mi potpuno jasno, zbog čega tržište dižete na razinu svetosti, čak i na razinu nadređenosti politici i politikama jer tome nije tako. Politike reguliraju i ipak određuju dinamizam koji će se odvijati na tržištu. Osim toga u izlaganju, i obrtništvo bi trebalo gledati kao jedan vid izumiruće aktivnosti, na koji način? Mnogi obrti koji sad postoje, za 10 g. zbog društvenih i gospodarskih promjena, neće postojati. I kad reguliramo zakonski problem obrtništva i ono što se tu događa, ne smijemo obrtništvo promatrati na razini svetosti nego i na razini fluidne stvarnost koja jest, nastaje, nestaje i nastat će, nešto novo. Ivica (Nezavisni)** Hvala g. Vučetiću, kolega Vučetiću. Ja nisam nikoga dizao na svetost ili nešto ali ja sam čovjek koji se bavi nekakvim obrtom i nekakvim poslovima, kad vam netko uradi jednu povoljnu stvar, ja želim da kažem hvala. Za obrtnika je dosta 12 000 kuna koje su sada ova Vlada dala neoporezovano, ja znam šta to znači. Vi kao profesor naravno priključeni ste na proračun, ne znate šta to značim, ja to znam. Nije to da ih diže na ne znam šta već zahvaljujem na tome, naravno, trebalo biti puno toga i više, nije to dovoljno, ali u odnosu kako je bilo, mislim da je to ne samo to, i ovo što sam vam rekao, prihod od 3,5 milijuna na 7,5 milijuna je velika stvar za obrtnike koji se dižu i rastu i ne moraju više mijenjati sustav svojih papira sa obrta na papire koje vode poduzeća. Nije to da ja dižem nekoga ali to je istina i ja govorim samo ono što jest a ono recite mi šta nije. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Odgovorili ste kolegi Vučetiću, tržišni fundamentalizam je i stvar ideologije međutim imamo i zadnju repliku a to je kolega Žagar. Izvolite. **Žagar, Tomislav (HSU)** Hvala. Uvaženi kolega Mišić, htio sam samo u prilog ove vaše rasprave reći sljedeće. Ne možemo naravno ni sve poduzetnike, ni sve obrtnike staviti u isti koš. Ovdje je netko danas spomenuo i javnu nabavu. I vama je jasno da su mnogi, da se kažemo sad ovako, da upotrijebim taj izraz, mangupi, išli sa damping cijenama, dobili posao na javnoj nabavi, angažirali obrtnike, nisu im platili, ljudi su ostali dužni državi i za doprinos i za sve. Znači postoje i takvi slučajevi i u tom smislu ne trebamo se izjednačavati. I još jedna bitna stvar, kada govorimo o tzv. realnom sektoru i javnom sektoru, a bilo je ovih dana aktualno i pitanje plaća učitelja. Vjerujte nisu opet svi poduzetnici u istoj situaciji. Pa netko vrlo izdašno koristi javnu nabavu, 46,6 milijardi kuna bez PDV-a i 14 milijardi kuna potpora. Pa ne ode to u vjetar. U Slavoniji sad grade vrtiće 100 kvadrata 6 milijuna kuna cijena vrtića. O tome trebamo porazgovarati. Dakle niti su svi u javnom sektoru baš sveti pa da, bože u privatnom pa da je samo u javnom sektoru problem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. za sve obrtnike i poduzetnike da radi pravna država. Onaj tko je prevaren taj, oni koji je prevario ustvari treba odgovarati za to. Tu imaju sudovi nažalost takvi kakvi jesu. Kad gledamo realni sektor ili javni ali naravno da u javnom sektoru ljudi traže sve više i evo, svi traže plaće, dajte, čuli smo ima, kaže ima novaca. Ja kada to slušam kaže ima novaca. Kako vi znate da ima novaca ako ne vodite financije, to jednostavno nije mi jasno. Ali svi političari viču ima novaca. Ja se i dalje zalažem za pravnu državu. Istina bilo je u realnom sektoru svakakvih firmi, svakakvih poduzetnika, svakakvih obrtnika. Nažalost poštenih je obrtnika i propalo radi takvih svakakvih koliko im pričamo mi. se ne razumije./... Saboru zatražimo od njih svi da pravna država zaživi konačno. Znam da nije valjalo 40 milijardi poreza nije plaćeno gospodo u ovoj državi. Tko je za to odgovarao? Ne znam, ali to je problem. Hvala. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Kolegice i kolege evo drago mi je da mogu raspravljati i pojedinačno o ovom zakonu, pogotovo evo nakon kolege Mišića koji je dao dosta veliki doprinos u ovom dijelu podrške samom zakonu i HDZ-u. Ja ću biti malo kritičan i reći ću ono što mi se čini a vezano je uz ovaj zakon u kojem ima i nekih stvari koje su logične i trebalo ih je ispraviti. Primjerice miče se i obrtnica iz samog zakona. Što se tiče ona je bila trošak koji smo ako se dobro sjećam još 2014., '15.-te ukinuli i izdavanje internetom registriranjem obrta šta je bilo prvi takav prvi takav on-line mogućnost otvaranje tvrtke. 2014. godine smo napravili jedan korak naprijed. Svakako i obrtnička zanimanja i stipendije za obrtnička zanimanja. Drago mi je čak evo vidjeti kada i ministar i premijer Plenković dijele te stipendije koje smo mi .../Govornik se ne razumije./... 2015. godine i tisuće i tisuće naših učenika i učenica dobivaju zahvaljujući toga neki iznos novaca mjesečno kako bi mogli imati kvalitetnije obrazovanje. To je nešto što nam treba i što treba podržavati. Znači sa druge strane ono što se ne mogu složiti u samom zakonu rekao sam, znači to je ispolitizirano do te mjere da je jednostavno grupa interesna koja je povezana sa predsjednikom komore preko HDZ-a na besmislen način ugurala opet obrtničku komoru u sastavljanje komisija, u cijeli proces a imamo agenciju za strukovno obrazovanje koja to može na kvalitetan način raditi i normalno da se sa time ne mogu složiti. Što se tiče same situacije i obrtnika na tržištu njima se može više pomoći. Posebno mi je drago kad vidim da ima jako puno paušalnih obrta, to je oblik poslovanja koji sam posebno promovirao i podržavao. Vidim danas ima tih 40, 50 tisuća obrta koji su odlučili paušalno plaćati poreze a s druge strane svoje usluge prodavati na tržištu. Vido sam u jednom trenutku da je Vlada mislila ukinuti takav oblik i biti rigorozna prema njima. Drago mi je na kraju da se od toga odustalo jer svaki oblik poduzetništva treba poticati pogotovo ovog najmanjeg pogotovo ovoga koji je najugroženiji. Znači njemu treba dati najviše prostora jer nije jednostavno imati svoj paušalni obrt jer niste sigurni da li ćete imati klijenata sutra. Neki kažu da oni plaćaju manje poreza ali oni nemaju godišnji, oni nemaju mogućnost sigurnog posla kao što to nekada pruža Zakon o radu. Nažalost kažem nekada jer vidimo a nevjerojatno je da u RH imamo tvrtke u vlasništvu države koje ne isplaćuju plaće među njima i Đuro Đaković, među njima i RIZ odašiljači. Evo to je recimo pitanje za ministra koji je direktno nadležan za tu tvrtku kako je moguće da tamo ljudi nisu, njih 200-tinjak dobivalo 6 i nešto mjeseci plaću, u sred grada Zagreba, u vlasništvu države nitko nije ni trepnuo. Znači imamo toliko, toliko stvari o kojima treba pričati, obrta, evo recimo nešto što se ovih dana dosta spominje je i sajam adventski u gradu Zagrebu gdje jako puno obrtnika izlaže ali su izlihvareni, izreketareni, kako god to želite da se nazove da bi dobili kućicu i mogli prodavati svoje stvari i nuditi svoje usluge na adventskom sajmu u gradu Zagrebu. Umjesto da dobiju mogućnost iznajmiti to od grada Zagreba, oni imaju mogućnost to iznajmiti od podizvođača, odnosno oni koji su to unajmili po vrlo povoljnim cijenama od Grada Zagreba, za nekoliko tisuća kuna onda naši obrtnici i jednostavna trgovačka društva ili d.o.o. na kraju, na kraju plaćaju 50 do 100.000 kuna. Žao mi je šta gospodin poduzetnik Mišić nije ovdje koji je član Kluba Milana Bandića, da kaže nešto o toj temi s obzirom na koji način se reketare naši poduzetnici, a s druge strane rekao sam nešto jučer. Znači, plastično u svakoj porciji fritula od 20 kuna koju plaćate, 10 kuna odlazi na netransparentnost i korupciju. Znači postoji jako puno stvari o kojima treba, kad se priča o obrtu ovdje pričati. Žao mi je šta neke stvari ne možemo kvalitetnije urediti, znači ja se ne zalažem za ovakav pristup koji govori da komora treba dobiti ovakve dodatne ovlasti jer ne mislim da bi komora trebala dobivati zakonske ovlasti i raditi si posao, nego bi komora trebala naći svojim uslugama zainteresiranost obrtnika i da oni koriste te usluge. Nažalost naravno Obrtnička komora o tome ne razmišlja, ona više razmišlja o tome kako politički preživjeti i kako da se ta struktura vodeća na čelu sa Ranogajcem održi u nedogled. Jer vjerujte mi njima puno više znači da ima predsjednik komore A6 001 OK ne, znači to je registracija, A6 je registracija, auto, a 001 Obrtnička komora je registracija to je puno važnije predsjedniku Obrtničke komore, nego kako da pomogne, kako da pomogne obrtnicima u njihovom poslu. Na kraju da kažem evo par stvari, ja sam rekao ja ću biti suzdržan i Klub zastupnika SDP-a će biti suzdržan, znači par stvari koje podržavamo u zakonu su ove neke stvari koje su se brisale, koje su nepotrebne, produženje sezonskog obrta također na 9 mjeseci, više ne možemo od 9 mjeseci jer onda to više ne bi bio sezonski obrt, mada imate vrlo malo de facto obrta koji to rade, čak ni u turizmu nema 9 mjeseci. Bit ćemo sretni kad kao zemlja budemo imali sezonu 9 mjeseci, mislim da to nemamo niti ćemo uskoro imati, ali te neke stvari volio bi da parcijalno mogu podržati jer generalno zakon ne mogu podržati. Volio bi da naši obrtnici, jer mi se evo obratio jedan obrtnik iz Varaždinske županije koji me zamolio da ministra pitam ovdje kome da se javi radio bi rado za Hyundai, za ovu tvornicu koja je otvorena u Varaždinu, pa ako ministar može dati neki kontakt ovdje javno, da se obrtnici znaju javiti. I jedino što smo malo zabrinuti da li ćemo imati kapacitete nakon što je ministar najavio da je Volkswagen dolazi. Znači ne samo da ćemo imati Hyundaievu tvornicu, Hyundai korejska autoindustrija, nego evo i Volkswagen naporima ministra Horvata i premijera Plenkovića, izgurali smo Tursku iz igre i vjerojatno će 1.000 i 1.000 automobila put svijeta iz našeg Varaždina i možda Međimurske županije. Tako da evo, ako to tako bude veselit ćemo se svi, mada s obzirom ovaj kako je to bilo, kako je to bilo komunicirano naravno je i malo sa dozom sumnje da će se to sve skupa ostvariti. Hvala vam lijepo. Hvala. Imamo dvije replike, prva je poštovane zastupnice Anke Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Maras vi ste se naravno u vašoj raspravi, što je bilo i za očekivati dotakli Grada Zagreba. Grad Zagreb je grad koji evo idući tjedan izglasati svoj proračun za slijedeću godinu u iznosu od 12 milijardi kuna, ali na stavkama kad je riječ o obrtnicama, kad je riječ o malom poduzetništvu te stavke, sve ono što bi grad trebao pomoći svojim obrtnicima su Dakle i kroz taj način zapravo grad je rekao da ga to što je bila tradicija obrtništva, to što je bilo niz stvari koje ste u Gradu Zagrebu mogli, kad je riječ o obrtnicima ostvariti, naravno toga više neće biti. Pa me zanima vaš stav vezano uz ta smanjivanja stavki u proračunu Grada Zagreba, kad je riječ o obrtnicima jer na taj način zapravo poruka koja je njima u Gradu Zagrebu nešto što je bila tradicija to ne treba, neke nove tradicije imamo u Gradu Zagrebu. Hvala lijepo. **Reiner, Hvala lijepa. Pa jasno je da nažalost je to ne 5, nego 105 tema koju interesira gradsku upravu. Problem je što evo primjerice kad smo se dotakli ovoga Adventa i kućica, umjesto da se time bavi ured za imovinske poslove ili za prostorno uređenje grada koji bi trebao voditi brigu kako to grad izgleda, tim se bavi ured za gospodarstvo odnosno gospođa Jozić. Znači, umjesto da se ona bavi kako da potiče gospodarstvenike i kako da napravi nešto šta je više nego na jednom natječaju dodijeliti 200.000 kuna, misle da su napravili ne znam što, oni se bave kao da nađu nove modele netransparentnog upravljanja kao što su adventske kućice u Gradu Zagrebu. Znači, mnoge stvari u Gradu Zagrebu ne štimaju, ljudi se bave time ne sustavno i ne iz onih mjesta koji bi se trebali baviti i ne možemo ništa više ni očekivati niti od gradskog proračuna …/Upadica: Hvala./… bez obzira što sigurno ima dovoljno novca …/Upadica: Hvala./… da se daju značajniji poticaji i obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima. Hvala vam lijepo. Hvala potpredsjedniče. Kolega Maras, vi ste rekli da je vaše mišljenje da komora ne treba imati ovakve ovlasti, e sad ja se ne slažem potpuno s vama, ja smatram da treba jačati komoru, to sam rekao i u svojoj pojedinačnoj raspravi, ali onda moramo razmišljati i o ukidanju komorskog doprinosa. jačati komoru na način da ona svojim radom i kvalitetom ili kako bi kolega Mišić rekao stavljanjem na tržište, zaradi svoje prihode. I onda kada bi to tako bilo onda bi obrtnici rado plaćali komorski doprinos na dobrovoljnoj bazi npr. kada bi imali osjećaj da od komore nešto dobivaju. A predsjednik komore bi onda ta sredstva i prihode trošio na poboljšanje kvalitete rada komore i pružanje kvalitetnih usluga obrtnicima, a ne bi koristio recimo na ovaj automobil što ste vi spomenuli i na registarske pločice i takve stvari. To je ono prema čemu svi skupa trebamo težiti. Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Moram biti iskren, što se tiče Obrtničke komore mi smo značajno smanjili doprinos, ali smo imali ideju i koncepciju da imamo dvije komore, da HGK ima dobrovoljnu članarinu i tu može svako registrirati J.D.O. ili D.O.O. ukoliko želi ne plaćati komorski doprinos, a Obrtnička komora za specifičnu djelatnost iako značajno smanjena stavljena je da je ostala i obvezna. To je bila ideja da se tada napravi, nažalost kada sam ja bio ministar, nažalost HNS je to iz bojkotirao i na kraju je ostala obvezna i HGK. Ono što se meni ne sviđa u Obrtničkoj komori što su oni iskoristili taj trenutak kada su mogli da povećaju komorski doprinos čim je došao HDZ on je skočio sa 56 na 76 čini mi se, znači za 20 kuna su taj tren dignuli komorski doprinos i na taj način pune i uzimaju previše po meni novca obrtnicima i pune svoj proračun. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća pojedinačna rasprava biti će poštovane zastupnice Sabine Glasovac. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Ovaj prijedlog zakona ima svoje pozitivne strane u svakom slučaju to je veće opredjeljenje države, ali i do sada do sada stvorene pretpostavke za povlačenje europskih fondova u smislu stipendiranja obrtničkih zanimanja, posebno kada govorimo o ovom jedinstvenom modelu obrazovanja odnosno vezanim obrtima. Zasigurno dodatni impuls cijelom ovom segmentu mogla bi biti i poticaj samim obrtnicima da im se olakša na neki način trošak koji proizlazi iz ove dodane vrijednosti uz svoj posao, znači sudjelovanja u samom obrazovnom sustavu i u formiranju tržišta rada zajedno sa sustavom obrazovanja jer ipak imamo obrtnike koji se naprosto u to uključuju, imamo obrtnike koji se u to uključuju. Smatram da one koji se u to žele uključiti treba nagraditi, oni koji za to možda imaju interes, ali nemaju uvjete treba im u tome pomoći i tako stvarati jednu klimu potrebe i za tom vrstom društvenog angažmana koja onda u konačnici može biti korisna i samim voditeljima obrta. Jednako tako smatram da je ovaj inicijalni prijedlog da se omogući licenciranje obrta i osobama znači da se izuzme uvjet polaganja majstorskog ispita za osnivanje obrta, da će se vrednovati stečeno iskustvo, rad u toj branši. Prvi prijedlog je bio 15 godina, ovaj je 10, mislim da je to jedan dobar iskorak i da su to pozitivne strane ovoga zakona. Malo sam podvojenog mišljenja vezano uz uvjetovanje završnosti trogodišnjeg obrazovanja odnosno ovih programa obvezom pomoćničkih ispita ne zato što smatram da oni nisu potrebni nego što zapravo sada će ti učenici u odnosu na strukovnjake klasične četverogodišnje programe onu potrebnu izradu i obranu završnog rada uz to morati još pristupati i pomoćničkom odnosno naučničkom ispitu. Hoće, neće ne znam ja sam to tako shvatila, ne znam kako će se to uspjeti dinamikom u tom periodu koncem školske godine. Možda ne mogu dovoljno dobro vidjeti kako će to funkcionirati u praksi tako da u tome u samoj provedbi malu rezervu. Nadam se da je zaista intencija zakonodavstva u ovom dijelu bila jedino i isključivo motivirana činjenicom da 42% učenika pristupa nakon završnosti pomoćničkom ispitu jer do sada on nije bio obvezan, nadam se da motiv ne leži u nekakvim financijskim aspektima gdje bi se uz ovu obvezu osigurala, neću reći nekakva financijska korist, ali zasigurno ono što nadam se, dakle ukratko nadam se da je ovo pozitivno motivirano u interesu … Hajmo sada na onaj drugi dio zakona odnosno stavki zakona, upozoriti na neke stvari. Činjenica jest da u RH 70% učenika zapravo je u sustavu strukovnog obrazovanja. Kriva je perpcija javnosti da svi učenici idu u gimnazije ili da većina učenika ide u gimnazije. Ne, to je netočno, znači gotovo 70% naših učenika je u sustavu strukovnog obrazovanja i jedan manji dio je obrtničkih zanimanja upravo ovih trogodišnjih programa. Nedavno je objavljeno izvješće CEDEFOP-a to je glavna krovna europska strukovna agencija gdje je provođeno od 2016. do 2018. godine i oni su kao jedan objektivan mehanizam odnosno instrument odnosno agencija proveli istraživanje između ostalog dali su ključne nalaze i prijedloge za poboljšanje i daljnji razvoj naukovanja. I to je točno ovo što vi napominjete da od 2013. godine kada smo mi zapravo naša vlada izuzeli iz ove provedbe pomoćničkih ispita, na neki način samo malo stavili komoru sa strane ljuti ne ispunjavanjem određenih obveza o kojima ću reći nešto malo poslije više i stoga proizlazi da se sada krivicom tih odluka Vlade, da se udio učenika u JMO programima u strukovnim programima u strukovnim programima smanjivao od 2013. do danas sa 21 tisuće do 10 670 učenika. Međutim, međutim, ja moram upozoriti, to ne možemo dovoditi u vezu s ovim nekim odlukama zato jer se paralelno s tim, znači ta djeca nisu odlazila u strukovne programe četverogodišnje zbog nemogućnosti pronalaska obrta gdje će, nemogućnost sklapanja ugovora, pronalaska mjesta mjesta gdje će provoditi naukovanje jer vidimo da od 2013. do danas jednako tako rapidno padao i broj učenika upisanih u strukovne programe. Znači nije razlog opadanja upisa djece u JMO-e u ključnom, je možda u jednom manjem dijelu, vezan s nekim odlukama Vlade. Znači činjenica jest da imamo manji broj učenika, činjenica jest da smo zakazali možda u popularizaciji i u kampanji stvaranja privlačnosti za ova zanimanja i tu moramo usmjeriti svu svoju zapravo energiju. Kriva je percepcija u društvu kad govorimo već o toj promociji obrtničkih programa, kriva je percepcija da se u obrtničke programe zapravo upisuju učenici koji nemaju drugog izbora i koji imaju loše ocjene jer upravo ovo istraživanje pokazuje da su mnogi intervjuirani učenici kazali da su se isključivo opredijelili za te programe i zanimanja, s jedne strane zbog obiteljske tradicije, a s druge strane zbog osobnog interesa. Znači interes postoji, ali interes treba buditi. Ono s čim se i dalje moramo suočavati, ja se nadam se da ćemo se uhvatiti u koštac s nekim ključnim problemima, a to je izostanak podrške. Znači iza ovog istraživanja proizlazi da mnoge škole, ali ne samo škole nego i obrti od kojih se očekuje da se uključe u ove procese, smatraju da komore i sindikati ne ulažu dovoljno napora u pružanje podrške JMO programima i njihovo promicanje jer, recimo, napominju da sindikati uopće nisu uključeni ni na koji način u jedinstvene modele obrazovanja, što je jedna negativnost koju trebamo ispraviti, a to u ovom zakonu tu platformu, ne vidim. Dalje ono što ističe se, znači osiguravanje kvalitete. Da bi obrti mogli pružati naukovanje našim učenicima, oni moraju biti licencirani. Licencu izdaje HOK. Međutim, ono u čemu se slažu obrtnici jest da nakon izdavanja dozvole i licencije ne postoji daljnji nadzor i ne prakticira se naknadno praćenje situacije. Znači ne vodimo dovoljno računa o osiguravanja kvalitete. Kad pustimo naše učenike u sustav, kontinuirani nadzor je onaj koji nedostaje nakon dobivanja licence, to je ono što proizlazi iz ovog i nama je to bitno za naše učenike jer je licenciranje u ovom trenutku jedini alat koji mi možemo osigurati i nadzor, daljnji nadzor je jedini alat kojim možemo osigurati kvalitetu mjesta gdje učenici svoj dio školovanja, konkretno naukovanja provode za vrijeme svog obrazovanja. Većina anketiranih isto tako, mentora bili su majstori obrtnici, međutim, ispitanici su uglavnom izjavili da nisu prošli usavršavanja kako bi razvili svoje pedagoške i didaktičke kompetencije. Zbog toga nisam sigurna jeste li dobro postupili kada ste stavili na neki način van snage onaj pomalo rigorozni pravilnik ministarstva koji je od učitelja u strukovnim školama, ali i od mentora znači koji su obrtnici, licencirani obrtnici koji provode naukovanje, tražilo dosta visoke standarde u pedagoškim i didaktičkim kompetencijama. Na tome moramo raditi i to ne smijemo zanemariti. Njihova stručnost jest bitna u poslu u kojem obavljaju, obrtništvu, ali ne smijemo zanemariti da rade s djecom i da moramo tražiti od njih visoki nivo kompetencija kompetencija i u ovome dijelu. I završit ću. Onim što sam vam rekla i u replici. Nemojmo da se više ikada dogodi znamo da djeca kad odu na naukovanje imaju pravo na tzv. nagradu odnosno naknadu tijekom naukovanja. djeci ne isplaćuju te ionako zakonom propisane minimalne i nikakve naknade. To ne smijemo dozvoliti da naša djeca budu zloupotrebljena kao besplatna radna snaga. To ne. To nije intencija povezivanja tržišta rada i obrazovnog sustava i ne ide u prilog nego ide na sramota i HOK-u i ministarstvu i svima nama ovdje. **Reiner, Imamo dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Stjepana Čuraja. Hvala. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Glasovac. Samo kratka nadopuna, mislim da ste jednu stvar naveli, stariji stariji podatak i da upravo ovaj novi nam govori zašto su bitne strukovne škole i što se događa. Naime, podatak od 70% u srednjoškolskih učenika da idu u strukovne je iz 2015. Danas kad gledamo u četverogodišnjoj strukovnoj školi to je 42%, 42,05% za ovu godinu koja se upisivala, a za trogodišnju još 15%, dakle to je ukupno 57%. Znači mi smo od 2015. od 70% došli danas na 57% strukovnih i mislim da je izuzetno zato bitno da i radimo ovaj sistem dualnog obrazovanja da se podigne taj prosjek, barem na ono staro, što ne kažem da je možda bilo dobro. A uzgred rečeno, ove godine skoro 24% gimnazijalaca. **Glasovac, Sabina (SDP)** Apsolutno se slažem s vama. I pritom ne smijemo smetnuti s uma da trebamo naći mehanizme na koji učinkovitije kreirati upisne politike upravljanja ljudskim potencijalima na razini županija koje su mahom osnivači srednjih škola. Ja imam obzir prema socijalnom miru i potrebi čuvanja radnih mjesta, ne slanju ljudi na ulice. Ali, svrha ovog društva i obrazovnog sustava je zaštiti učenika. Znači ne ih upisnim, kreirati upisne politike koje, znači i profile koji trebaju tržištu rada, a ne djecu svjesno slati na tržište rada u neke programe, neka zanimanja za koje ne postoji potreba da bismo, ja ću to tako reći, sačuvali mir u zbornicama, da netko ne bi ostao bez pune ili dijela satnice. To je nešto što je veliki izazov koji stoji pred nama a morat ćemo se prije ili poslije odlučiti na taj korak, koliko god bolan bio. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Uvažena kolegice. Ja sam iz obrtničke familije, dakle odrasla sam u obrtničkoj familiji kad je moj otac bio obrtnik u nekom drugom sustavu u neko drugo vrijeme i ja mislim da je tradicija obrtništva nešto što je izuzetno važno. Da se ona u posljednje vrijeme nekako izgubila i da poruku koju šaljemo i kada djeca upisuju srednje škole su zapravo krive poruke. Postoji neka tradicijska zanimanja koja su potrebna, a koja će se izgubiti. Tako da je, ja sam apsolutno sigurna, osim jednog sustavnog, sustavne priče koja ide kroz ovaj zakon, potrebne su još dvije stvari. Jedna stvar je promidžba određenih zanimanja i vi kad dođete kod bilo kojeg obrtnika, pitanje je da li je on u mirovini ili je na putu za mirovinu? Dakle, da mladi ljudi se za to opredijele, ali mislim da postoji još jedan sustav kojem trebamo odmah djelovati, a to su različite prekvalifikacije iz nekih zemalja, iz nekih zanimanja u obrtnička .../Upadica Reiner: Hvala./... zanimanja. Bolju horizontalnu, ali i vertikalnu prohodnost upravo u ovom dijelu strukovnog obrazovanja. To je predviđala cjelovita kurikularna reforma, čak i u jednom dijelu da se dvije godine ide kao nekakvo opće pa da se onda kroz zadnju godinu ili dvije mijenja, da se lakše prekvalificira. Nažalost tu smo malo u jednom dijelu odustali, drugi dio smo prihvatili i nastavili smo s tim, a ovo što ste spomenuli za tradicijske nama u Hrvatskoj vrijedne obrte, mislim da postoji prostor i u fondovima EU, upravo u onom dijelu Visibilityja da RH i pojedina ministarstva zajedničkim snagama krenu u jednu snažnu kampanju promocije upravo ovo oko potrebe očuvanja tradicijskih obrta i ono što je zapravo vezano uz nas kao države. Jesu to šeširdžije, jesu to postolari, jesu to hrvatski kišobrani i sad, ne ulazim u detalje, to neka netko napravi analizu, ali postoji prostor. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će ona poštovanog zastupnika Stjepana Čuraja. Izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima. Malo ću za razliku od onog ispred kluba više se ovdje u svojoj pojedinačnoj raspravi bazira problemima obrtnika odnosno u ukupnom zakonu i sveg onog što se susreću danas obrtnici. Ono što je bitno da se ovim izmjenama, naravno, s time ću i početi upravo kao što sam i naveo podatak u kojem smo samo 4 godine praktički izgubili trećinu djece u obrtničkim odnosno strukovnim školama da nešto moramo poduzeti. Nešto moramo poduzeti, ne govori samo tržište di je danas, čim je malo došlo do neke gospodarski rast i do povećanja gospodarskih aktivnosti pa sve ono što s time i prati od građanskog sektora i svih onih ostalih povezanih, ne možete naći majstora ni za lijek, a košta kao suho zlato. Naravno da to treba upravo na ovaj način kao što je ovdje i predviđeno pratiti, prevenirati odnosno, hajmo na jedan način zapravo i anticipirati i ovaj sustav dualnog obrazovanja u kojem uključujemo poslodavce kao partnere, to je nešto što je apsolutno bitno jer to nam jamči da ljudi, kada naša djeca u pravilu, kada izlaze iz tih obrazovnih ustanova, odnosno škola, budu što spremniji za njihovo uključivanje na tržište rada. I ne samo kao pomoćni radnici nego upravo kao osobe koje mogu osnivati ovakve obrte koji već mogu početi sa određenim iskustvom koje mi garantira tijekom obrazovanja koje to nije bilo ono puko što smo imali one prakse učeničke gdje dođu, stoje sa strane, više njih pola metu, spremaju i najmanje nauče ono što su tamo trebali. Mi moramo imati obrazovanje koje će, u čovjeka koji može apsolutno odmah krenuti na tržište rada. Pa maltene i samostalno kroz osnivanje i obrta, a i ono što sam spomenuo ili d.o.o.-a, što je zbilja za razmišljanje u toj razlici, da jedan j.d.o.o. ne mora imati nikakve preduvjete za djelatnosti, a obrt mora imati sve. Ako govorimo o vezanim djelatnostima, a ovdje se najviše o tome radi. Ono što mogu pohvaliti je apsolutno promjena što se tiče sezonskih obrta, liberalizacija samog onoga tko sve može biti sezonski obrt, dakle manje-više se to otvara za sve djelatnosti, sa 6 na 9 mjeseci. Sigurno da ovaj dio priče oko informatizacije svega i ukidanjem one fizičke obrtnice u najlonu kao vozačke ili prometne, sada imamo papir koji je apsolutno dostupan svim upravnim tijelima i ne morate ga nositi sa sobom što je isto također, nonsense bio. Naravno i sve troškove koji to proizlazi, ovime ukidamo. Također, određena i administrativna rasterećenja, ali i financijska koja naši obrtnici apsolutno plaćaju. taj podatak koji je geneza ovog i ovih izmjena da samo 42% onih koji su završili trogodišnju strukovnu školu pristupe polaganju, dakle negdje rade kod nekog poslodavca i nikada zapravo i ne polože će ovo isto povećati da dobijemo što što više kvalitetnih ljudi, majstora na tržištu rada koji mogu onda i samostalno osnivati obrt. Naravno i valorizacija samog iskustva. Ono zapravo što je bitno i što je problem kad gledamo zašto bi netko išao u obrt, zašto ne u društva kapitala, svakako je lakoća poslovanja, manje administracije, manje papirologije, ali ne manje odgovornosti. To je ono što je ovdje podcrtano, moji kolege su rekli, u obrtu se odgovara vlastitom imovinom, pa čak do te razine da ako ste obrtnik a imate u vlasništvu, ne vlasništvu obrta nego svom privatnom vlasništvu, a vi ste obrtnik, određenu nekretninu koju iznajmljujete, pa recimo da ste u sustavu PDV-a vi morate za iznajmljivanje ispostaviti račun sa PDV-om. Ta imovina nije u obrtu, nego je vaša. Ali porezni tretman je takav da vi morate ispostaviti račun, makar je za uslugu koja uopće nema veze sa djelatnostima obrta. To tako porezno se sada gleda. Je li vam se obračunava dohodak na godišnjoj razini i vi ne možete tu plaćati nikakve postotke od iznajmljivanja nego morate izdati fakturu. Ako ste paušalac, onda ide bez PDV-a, naravno ali to vam ulazi u godišnji primitak od onih 300 000 kuna pa se nekom može dogoditi da on izađe iz paušalnog načina oporezivanja upravo zato što je imao neke nekretnine koje je iznajmljivao ili koje je naslijedio, koje su iznajmljivali itd., itd., da ne govorimo tu još drugo opcija opcija koje mogu biti. Nadalje, sami paušalni obrti mislim da su apsolutno bili i jesu pun pogodak za puno zanimanja gdje apsolutno smo rasteretili naše građane svih onih administracija. Oni moraju samo voditi svoje izlazne račune, predavati kvartalne izvješće i na kraju godine napraviti obračun da vidi se u koju kategoriju spadaju s obzirom na prihode koje su imali tijekom godine, da li 80 000 itd., 230 do 300 i platiti sukladno tome porez koji ide od 1200 do 2, 3000 kuna na godišnjoj razini mimo onih davanja 1200 mjesečno i nitko ih ne pita za što troše te novce. Niti jedan ulazni račun ne moraju podastrijeti niti voditi knjigu ulaznih računa niti ništa. Dakle, to je nešto što je apsolutno bitno a zašto to govorim? Imali smo sada kod ovih poreznih izmjena određene izmjene na koje sam ja upozorio da u samo jednom jedinom segmentu mogu razumjet a to je da netko hoće koristiti te pogodnosti i malti ne izbjegavanjem poreznih obveza, dakle ili otvara različite firme, povezane firme ili radi kod jednog poslodavca, sjedi i prima naloge, sve isto samo više nije zaposlenik nego je osoba koja ima samostalnu djelatnost i to mogu razumjet ali sve ostalo, apsolutno treba valorizirat da su ti ljudi odlučili ne imati nikakve beneficije kod poslodavca što se tiče bolovanja, godišnjih, otpremnina, otkaznih rokova, slobodnih dana, bilo čega što im proizlazi iz Zakona o radu i dapače, svoje mirovine, buduća koja im je itekako manja s obzirom da su doprinosi vrlo, vrlo minimalni, gotovo nikakvi ali to je njihov izbor i oni to moraju biti svjesni. Ono što je također bitno kod načina godišnjeg obračuna, vi sada imate situaciju da obrtnik kojemu je to drugi dohodak dakle negdje već zaposlen, kada radi godišnji obračun, on plaća porez odnosno plaća doprinose na zdravstvo iako njegov poslodavac to za njega već plaća. Oni se priznaju u nekoj olakšici 50%, ulaze u trošak te godine ali de facto, on ih plaća. On plaća duplo zdravstvo. Ne znam zbog čega, ne znam zašto, probao sam na razini Ministarstva financija to skrenuti, to se onako ostavilo sa strane, ok kad on ima prihode od samostalne djelatnosti, onda plaća tijekom godine sve doprinose u paušalu koji on sebi odredio odredio da će bit i to je vjerojatno oko 2000 kuna mjesečno na najnižem ako je u sustavu PDV-a odnosno kao dohodaš a onda porez plati sukladno rezultatu. Ali kada već čovjek je obrtnik, ima kao drugo zanimanje da bude sve kako treba, njega onda opet na kraju godine lupimo sa doprinosima doprinosima za zdravstvo a da nema nikad ništa bolju uslugu. E sad to po meni ne znam koliko je pravedno ili ne, on da osnuje paušalni obrt ona to ne treba, onda će svi tako ići u sferu paušalnog obrta, naravno treba olakšati našim građanima odnosno obrtnicima i onima koji se bave zapravo gospodarstvom, što lakše poslovanje, što jednostavnije i što manje opterećeno. To mislim da je smisao svega jer se pokazalo da što više smo mi rasterećivali gospodarstvo i građane, da su zapravo rasli isti ti prihodi od poreza zato što se više novaca otpustilo i više je prodisalo i gospodarstvo i treba samo doć do te razine kada to bude dobro. Mislim da kod obrta apsolutno je svima jasno da je to specifičan oblik koji se veže uz OIB, da je odgovora vlastitom imovinom, da to praktički nosi taj obrt imenom i prezimenom, dakle postoji naziv te svojevrsne pravne osobe ali da se sve veže tu uz osobu i zato bi trebali i ono što sam napomenuo, vidjeti kad smo uključili mogućnost što je dobro da članovi obitelji pomažu nositelju obrta a da nisu formalno zaposleni u onom trenutku kada nisu u istom kućanstvu, to više nije moguće, tu bi možda isto trebalo razmisliti da im se omogući da roditelji od obrtnika ili obrtnice mogu pomagati i biti ispomoć u tom obrtu bez obzira živjeli oni pod istim krovom ili ne odnosno istom kućanstvu ili ne. Na taj način bi još više olakšali i tu formalnu priču naših obrtnika koji zbilja se ne događa tu u tom smislu da se vrte ne znam kakvi milijuni i da dolazi do ne znam, ne daj bože, neke porezne evazije jer mislim da su to obični ljudi koji svojim rukama zarađuju za život ili si popunjavaju proračun i da to treba tako i poticati i ostati. Zahvaljujem još Hvala lijepa, slijedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Tomislava Žagara. **Žagar, Tomislav (HSU)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Samo za početak da iskoristim priliku da se zahvalim kolegi Mišiću što je u svojoj raspravi u ime kluba možda mi dao priliku da pojasnim točno što sam mislio. Naime, sad ću govoriti vezano za ovu temu iz drugog stajališta, stajališta samih obrta i obrtnika a u raspravi u ime kluba sam govorio sa stajališta obrazovnog sustava i ono što ovaj zakon donosi pa tako u tom kontekstu sam i rekao kako danas s obzirom da tehnologija napreduje, da bi vodoinstalater mogao instalacije mogao stavljati u kravati, naravno nisam mislio nikako da kako je poslije kolega Mišić rekao, da to nisu vrijedni ljudi, dapače, itekako su vrijedni ljudi jer naravno netko treba i pripremiti žlijeb da se ta cijev stavi. Sjećam se, moj otac je bio davno obrtnik automehaničar, nekad su oni bili masni ko fitilj, da se tako izrazim, danas ipak postoji postoji dijagnostika, postoje mnogi uređaji koji omogućavaju lakši rad i lakše obavljanje svih onih zadataka koje imaju pred sobom. No kad govorimo o obrtništvu i obrtnicima u RH, moramo nekoliko stvari imati na umu, prvo, da su mnogi obrtnici postali obrtnici iz nužde, dakle u RH postoji poduzetništvo iz nužde. Nije slučaj kao u razvijenim zemljama da su ljudi otišli u poduzetništvo zbog toga što su imali dobre ideje pa su htjeli te ideje unaprijediti. I ovdje su naravno ljudi imali ideje, ali nije to bio isključivi motiv, jednostavno najčešće je bio motiv da su ostajali bez posla, da su morali preživjeti i onda su nastojali na tržištu uspjeti, ostvariti zaradu i plaću a to su onda bilo da su osnivali poduzeća ili obrte a posebno, netko je ovdje rekao i oni obrtnici koji su to tradicijski, znači sa roditelja na djecu, gdje se ti obrti prenose. Kad govorimo o vezanim obrtima, onda imamo nekoliko stvari bitnih, evo mi ovdje danas govorimo i o samom uvjetu obrazovanja, dakle naučnički ispit koji prethodi, koji zapravo dolazi na završetku školovanja, on prethodi budućem majstorskom ispitu koji će nakon 2 g. rada u struci rada u struci svakako želi i moći polagati. To je dakle nešto što se sadašnjim učenicima, budućim obrtnicima mora omogućiti i u tom smisli pozdravljam da se objedini zapravo ovaj naučnički ispit, da on zamijeni pomoćnički ispit i završni rad, da to bude jedan naučnički ispit koji će onda obilježit završetak školovanja i početak da polaznik ima kompetencije da može raditi. Što se tiče mentora u gospodarstvu koji trebaju te naučnike voditi, tu pozdravljam isto njihovo lakše polaganje ispita, dakle kompetencije koje oni moraju imati kao mentori, to isto treba za pozdraviti jer pretpostavka je i činjenica je da u praksi se ljudi ako rade desetke godina, da sigurno imaju mnoga znanja i vještine koja su dovoljna da učenicima pomognu da i oni steknu ta znanja i vještine uz naravno obrazovni sustav koji im omogućuje i druga znanja koja ne smijemo zanemariti i otuda strah i bojazan, to sam rekao zadnji put na raspravi, može netko odlučiti iz Ministarstva gospodarstva polaznik neke strukovne škole ne mora učiti hrvatski jezik jer mu je to nepotrebno ili matematiku, naravno govorimo o trajnostima ali svakako Ministarstvo znanosti i obrazovanja tu treba imati svoju svoju ulogu. Ispričat ću vam jednu stvar, ona se stvarno dogodila, dakle nije izmišljena, u Njemačkoj jedno tradicijsko poduzeće, ne znam po kojim svojstvima oni imaju obrte ali poduzeće koje se bavilo prodajom automobila, auto-kuća je kad je kako se to laže slikovito, stari gazda otišao i mirovinu, prepustio je sinu poslovanje i on je pretpostavio slijedeće da u kontaktu sa klijentima ne treba biti zaposlenik jer je to trošak za poduzeće pa će zapošljavati tako eto studente pa će se oni javljati na telefon. Dogodilo se to da je nakon te njegove intervencije, za 30% opao promet same tvrtke jer su ljudi, klijenti koji su bili desetke godina poslovali poslovali s tom kućom, nakon 10 ili 15, 20 g., čovjek je redovito kupovao kod njih automobil, kad bi nazvao poduzeće i pitao za neke pogodnosti ili servise, onda ga je mladi čovjek koji je tamo bio, pitao gdje vi stanujete. Pazite, nakon toliko godina zajedničkog poslovanja ovaj ga pita gdje on stanuje. On se uvrijedio i tu je prestala daljnja suradnja. Zašto govorim taj primjer? Zato što obrazovanje nadilazi samo onaj dio koji nam je potreban samih tehničkih kompetencija, onoga što je bitno za uže pitanje struke. Ono daje ipak određeni širi aspekt, opet naglašavam pedagogiju kao znanost, metodiku, didaktiku, sve ono što treba budući mladi čovjek, obrazovan čovjek da bi na tržištu rada potpuno mogao ispuniti sve one zadaće koje su pred njim. Obrtništvo nije nikako lako, administracija ili birokracija kako god hoćete u RH iznimno pritišće, u tom smislu ovaj zakon ajde treba pohvaliti da će olakšati dio jer kad obrtnik kreće u u samo poslovanje, onda nailazi na niz prepreka djelom i zato što smo mi prepisujući direktive EU-a, propisali neću reći svašta ali dosta toga što ponekad otežava ili komplicira stvar i daje značajne troškove pa se tako, ne znam, za skladište krumpira traži protupožarna zaklopka koja tamo pitanje šta na skladištu krumpira raditi ili kad govorimo o minimalnim tehničkim uvjetima, inspektor traži da za ventilator morate imati atest pa onda za ne znam, za sandučić prve pomoći da se mora mijenjati svake, e sad ne znam koji vremenski period, kao da će oni zavoji baš za godinu ili dvije toliko ostarjeti da će biti neupotrebljivi i te stvari, o tome treba voditi računa da kad ljudi ulaze u poduzetništvo, da kas stvaraju obrte, da nemaju previše tih zapreka, a drugi je problem onda kažem, nije toliko teško ući u tržište rada koliko je teško izaći zapravo posebno obrtniku koliko je teško jer ovdje je više puta rečeno da sa poduzećima d.o.o. je lakše to zatvoriti, likvidirati ali kad je obrtnik u pitanju onda je vezano sve uz njegov OIB i tu onda nastaju značajni problemi jer on ne može samo tako izbjeći ona dugovanja koja ima. Dakle ovo zakonsko rješenje može nazvati dobrim ali u djelu u kojem isključuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, to nije najbolje rješenje jer Ministarstvo znanosti i obrazovanja mora skrbiti o obrazovanju pa evo i neka je to i strukovno obrazovanje i ono je to koje mora ostvariti suradnju sa poduzetnicima jer Ministarstvo gospodarstva ima suradnju sa poduzetnicima, vi imate suradnju i to je u opsegu vašeg posla ajde kažem sad to i na jedan grublji način, vi zapravo ovim preuzimate posao Ministarstva znanosti i obrazovanja a to ne bi trebali jer ovdje je poruka Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne radi svoj posao i u tom smislu to nije dobra poruka. Sva druga rješenja pozdravljam i još jedanput, važno je da Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora kako je netko ovdje rekao, da bude doista na korist obrtnicima jer mnogi obrtnici, to je istina, oni se žale, zapravo ne znaju, kaže a šta nama Obrtnička komora uopće može pomoć i na koji način nam može pomoći. A sigurno može pomoći na mnoge načine, možda je problem u poduzetnicima što ne traže pomoć, ali je potrebno uspostaviti tu dvosmjernu komunikaciju između njih. Naravno to ne može Ministarstvo gospodarstva raditi, ali možete određenim uputama, seminarima ili već na druge načine to im sigurno sugerirati. Hvala. Hvala. Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Marka Vučetića. Izvolite. **Vučetić, Marko (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovani kolega. Ne slažem se s vama, ali to nije uopće ni čudno za ovaj naš klub Nezavisnih zastupnika u onom dijelu koji govorite da postoji kao nekakav moguće definirani antagonizam između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva gospodarstva. Ja smatram da tog antagonizma nema nego da se radi o jednim integrirajućim pogledima jel ne možemo zahtijevati od Ministarstva znanosti i obrazovanja da uređuje i određuje strukovne kurikulume kao što ne možemo očekivati od Ministarstva gospodarstva da određuje, uvjetno rečeno, one općeobrazovne kurikulume. Ovdje se radi isključivo o tome da se učenika strukovne škole ne promatra kao jednog poslužitelja tržišta rada nego kao onog koji pripada i tržištu rada, struci i odgojno obrazovnoj instituciji. Zahvaljujem. **Reiner, Hvala kolega Vučetiću. Dozvolite iako to nije popularno da citiram jednoga filozofa „Ne određuje čovjekova svijest njegov položaj u društvu nego njegov položaj u društvu određuje njegovu svijest“. Dakle, kada pokušamo objasniti u ovom kontekstu ili prikazati. Zašto ja govorim da su oni u sukobu ta dva ministarstva? Zato što smatram da sadašnje stanje u društvu, dakle sve ono što obilježava hrvatsko poduzetništvo, hrvatsko obrtništvo ne može biti temelj da se na tome gradi budućnost obrazovne slike RH. I zato smatram da Ministarstvo znanosti i obrazovanja mora odrediti smjernice u kom će obrazovanje budućih generacija ići. Ako to radi Ministarstvo poduzetništva i obrta, onda se može dogoditi situacija da se nađemo u začaranom krugu i da iz tog kruga nećemo nećemo ili nećemo jako dugo izaći. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika poštovanog zastupnika Đujića. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Žagar, vi ste spomenuli kako je poduzeće lakše zatvoriti nego obrt i puno smo o tome danas ovdje razgovarali kako kod obrtnika u biti obrtnik jamči svom svojom imovinom za poslovanje koje radi i u biti kada ukucate njegov OIB onda ti dugovi ostaju čak i kada se prestane baviti djelatnošću oni su tamo, dok kod poduzetnika koji ima d.o.o. i j.d.o. praktički odgovara samo poduzeće. E sada ja sam tu u dilemi, ja razmišljam da bi možda i d.o.o. trebalo uvesti da vlasnik odnosno osnivač odgovara svojom osobnom imovinom jer mi smo u zadnjih 30 godina svjedoci mnogih tzv. velikih poduzetnika u Hrvatskoj koji su kada ih pogledate tamo u registar povezane osobe imaju 20, 30 poduzeća sa nagomilanim dugovima i dugovima prema Poreznoj upravi. A obrtnika nemate, obrtnik je samo jedan i on radi dok može i trudi se, ako zapadne u probleme onda je voda preko glave. Dok se ovi tu izvlače iz tih problema i tu treba možda na ovaj drugi način razmišljati da se i njih optereti kao i obrtnike. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Žagar. Hvala. Kolega Đujić, evo dosta slikovit primjer je u Slavoniji u odnosu OPG-a i isto tako d.o.o. Poduzeća su imala mogućnost da zemlju uzmu na koncesiju, nakon što su u nekoliko navrata se događalo da poduzeća jednostavno likvidiraju da odlaze, zbog dugova da odlaze, ti bi ljudi kasnije osnovali OPG i onda su tek nastale ajde kao da se ništa prije nije dogodilo. A oni koji su imali OPG oni se nisu mogli naći u takvoj situaciji jer jednostavno su slično kao obrti odgovaraju s onim što imaju. I to je ta suštinska razlika, o tome treba razmišljati kako neko može da 3, 4 poduzeća pošalje u stečaj ili u likvidaciju, a nakon toga i dalje posluje samo pod drugim vidom, pa čak on na kraju može otvoriti obrt i onda raditi kao obrtnik na kraju. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, pozdravljam predstavnike ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Budući da je ovo moja pojedinačna rasprava došla na samom kraju onda se nalazim pred lažnom dvojbom da ponavljam sve ono što su drugi rekli, a budući da ne volim ponavljati ni ono što sam sam rekao, a kamoli ono što drugi kažu onda ću samo istaknuti nekoliko naglasaka iz ove rasprave za koju smatram da je potrebno izreći. Prvo je da ovaj zakon je dobar zakon i ja ga podržavam. To je zakon ako ćemo vremenski odrediti odgovara onim potrebama na koje smo trebali zadovoljiti još od 2003. godine pa recimo sljedećih 5 do 10 godina. Mi ne znamo, nitko ne zna niti teoretičari koji pokušavaju naslućivati u kojem smjeru će se razvijati tržište u kojem smjeru će se razvijati potrebe za radnom snagom, koja zanimanja će opstati nitko se ne usudi prognozirati jer za razliku od prethodnih revolucija u kojima smo se nalazili nije bilo izraženo ono što danas jest izraženo, a to je nepotrebnost radne snage. Mi u obrtničkim zanimanjima ako promatramo sada što se događa u skandinavskim zemljama, skandinavske zemlje dolaze s parolom da žele skrbiti o radnicima, a ne o radnim mjestima. I ta parola je usmjerena prema tome da sa svakom radniku čije radno mjesto više nije potrebno na tržištu zato što su se razvile tehnologije i zato što se razvila umjetna inteligencija, informacijska tehnologija, biotehnologija da se financira njegova prekvalifikacija u periodu od 2 do 3 godine. S tim problemom ćemo se mi suočavati, ovi problemi koji su danas istaknuti bojim se da su problemi koji ne uzimaju u obzir dovoljne pojmovne distinkcije kolege su u više navrata isticale ovaj spor između Ministarstva obrta i Ministarstva obrazovanja. Ja taj spor uopće ne vidim, ne vidim ga zbog toga zato što u ovom dokumentu i ovom zakonu vidim suradnju. Suradnja se sastoji u integraciji sadržaja koji proizlaze iz same struke i naukovanja, koji iznose 70% i opće obrazovnog programa koji iznosi 30%. Mislim da ovaj omjer ukoliko se bude provodio istinski kvalitetno i ukoliko sve institucije budu uključene u njegovoj provedbi da će sadašnjim učenicima, budućim naučnicima i majstorima omogućiti da ovladaju sa temeljnim znanjima, vještinama, da se snađu na tržištu rada, ali da budu otvorene prema usvajanju novih znanja, novih vještina i mogućnosti i gotovo izvjesnosti da će doći do transformacije, potrebe da oni transformiraju sadašnja znanja jer neće opstati na tržištu rada, jednostavno jer neće biti potrebe i više nemamo, gotovo je iščezlo iz pojmovnika ono što mi nazivamo sigurno radno mjesto ili radno mjesto koje će nekoga pratiti 40 godina koje odgovara jednom prosječnom radnom vijeku. Dakle, moramo napustiti mnoge iluzije, mi smo ovdje gotovo raspravljali o tome da, ja sam u nekim raspravama uočio nešto što se u marksističkoj literaturi naziva klasni neprijatelj. Toga više nema. Kolega je citirao Marxa, jednog filozofa, Marx je imao klasne neprijatelje, mi sad klasnih neprijatelja nemamo, imamo potrebu da surađujemo, da se prilagođavamo, da evolucija zahvati i naš pogled i naše radne sposobnosti i tržište i da imamo javne politike koje su u stanju anticipirati sve ono što nam budućnost donosi. Budućnost neće naglo nastupiti jer na svu sreću ne nalazimo se u svijetu koji nastaje sa zlim silama vračara, nego se nalazimo u svijetu koji je u jednom temporalnom kontinuitetu, nalazimo se u vremenu. Ništa nas neće tako brzo svladati osim vlastitih iluzija koje nas mogu slomiti. Vlastite iluzije proizlaze iz ovih klasnih neprijatelja, vlastite iluzije proizlaze iz toga što moguće nismo u stanju u potpunosti uvesti ove pojmovne distinkcije. Budući da je ispit i provođenje kvaliteta naučničkog i završnog ispita pod Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje ne smijemo uopće se bojati da srednje strukovne škole nisu škole, da su srednje strukovne škole postale ispostave Ministarstva obrta, a da su učenici u tim školama postali samo jedni od države nezaštićeni proizvod između ljudskog i nekog alata, to nije. I što je kolegica Sabina Glasovac govorila država će uistinu morati povesti računa da se učenike ne izrabljuje u njihovoj praksi i usvajanju znanja jer oni nisu tu da demonstriraju jednu reducirajuću ljudskost odnosno da oni postaju jedan oblik kmetova kod onih koji bi ih trebali poučiti struci, zbog čega se to ne odvija, zbog toga što ne postoje više klasni neprijatelji, zaboravimo ove pojmove. Klasnih neprijatelja nema, imamo prijateljsko ili sposobno ministarstvo u ovom slučaju dva ministarstva jer je tih ministarstva nema, ako tih ministarstava nema samo tržište će pokazati ne da je došlo do nepotrebnosti radne snage, nego da je došlo do nepotrebnosti političkog promišljanja i definiranja ovog bitnog područja. U konačnici, obećao sam da neću dugo i da neću iskoristit ovo sve vrijeme pa se tog obećanja trebam držati, ovaj zakon vidim kao dobar zakon, vidim kao zakon u kojem se očituje suradnja Ministarstva obrta, Ministarstva znanosti i obrazovanja i vidim zakon koji je svjestan vrijednosti strukovnih zanimanja i koji je svjestan vrijednosti da se i činjenice da se strukovno obrazovanje postiže u školi i u suradnji sa samom strukom, a ne redukcijom struke na školu i škole na struku. I zbog toga mogu samo pohvaliti i u ovoj fazi, jednoj toj kratkoročnoj smatram da ovaj zakon odgovara potrebi i anticipaciji budućnosti prema kojoj idemo s razine strukovnog obrazovanja i s razine same potrebe za stručnim znanjima. Zahvaljujem. Vaše izlaganje je izazvalo više replika, pa idemo redom. Prva je poštovanog zastupnika Ivice Mišića. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče sabora. Kolega Marko, biti obrtnik je odgovoran posao, svaki obrtnik koji počinje biti obrtnik mora uložiti svoja sredstva, mora odgovarati svojom imovinom i tko to riskira znajte da ima velike, velike obaveze u odnosu na poduzeća znamo kao funkcioniraju. Pričali ste o radnoj snazi o Skandinaviji, mi nemamo radne snage, vi ne možete na tržištu naći više električara, bravara, stolara, zidara, nema. Tko je kriv? Pa, politika dosadašnja i kako se to radilo u ovoj državi. Zašto skandinavske zemlje, spomenuste ih, kako oni funkcioniraju, poznato vam je da tamo je neprirodno krasti, neprirodno, odgojeno da ne krade se. A gdje smo to mi? Kako se mi odgajamo? Ne možeš me malo platiti koliko ja mogu malo raditi, ukradi ništa se neće desiti i to je pitanje …/Upadica: Zahvaljujem. Poštovani kolega, upravo u ovom pitanju replici se očituje kako je potrebno uvoditi pojmovne distinkcije jer pojmovne distinkcije odgovaraju različitim razinama realnosti. Ovo o čemu vi pričate potpada pod radnu etiku i vrijednosti koje postoje u društvu, te vrijednosti koje postoje u društvu se sad izravno ne tiču ovog zakona, ali u jednom neizravnom smislu se odnosi jel ako vi prihvatite vrijednost da je potrebno raditi, da nije potrebno i da je nedozvoljeno varati državu i na taj način širiti zbog vlastitog egoizma i pohlepe društvenu nepravdu onda se radi o zrelom društvu, ali zrelo društvo je društvo koje shvaća da obrtnici nisu samo obrtnici nego da imaju i druge potrebe, kulturne, da imaju ljudske socijalne potrebe i da se čovjeka ne smije reducirati samo na obrtnika, mislim da to ovaj zakon …/Upadica: Hvala/…uviđa. Hvala. Kolega Vučetiću, uvjerenost s kojom ste govorili je mene razuvjerila sad da ovoga da čak u postojanost konflikta, ali mene i dalje strah kad pokušam razmisliti zbog čega me je strah da nije tjeskoba nego baš strah, onda racionalno dolazim do zaključka slijedećeg, RH nije homogena cjelina, ona je heterogena, 4 slavonske županije, osim Osječko-baranjske koja je nešto malo iz, ona je i dalje ispod prosjeka u RH, 4 slavonske županije imaju najmanji broj poduzetnika na 1000 stanovnika ili na 1000, još manji broj na 1000 radno sposobnih stanovnika. Ne može to poduzetništvo uzeti ulogu obrazovanja budućih, budućih obrtnika da bi mi izašli iz te loše situacije, to je moj stav i mislim, mislim da je, mislim da tu ne griješim. Onaj tko nas može izvući je Ministarstvo znanosti i obrazovanja aktivnim politikama, strategijama koje će onda voditi k tome da Slavonija bude jedna regija koja ipak drugačiju sliku ima nego danas. Poštovani zastupnik Vučetić, odgovor. **Vučetić, Marko (Nezavisni)** Zahvaljujem, uistinu se radi o strahu, a ne tjeskobi jel po definiciji strah je kad se pribojavamo nečeg poznatog, a tjeskoba je kad se pribojavamo nečega, a ne znamo što je i što nas istovremeno privlači i odbija. Volio bih da je u ovom slučaju kod vas riječ o tjeskobi, a ne o strahu, ali budući da je riječ o strahu i da se može definirati, onda je ono što vas zapravo muči je što RH nije podijeljena po regijama i što smatrate ne da ne funkcionira i strukovno obrazovanje, nego da dolazi do razvojne jedne destrukcije različitih područja u RH zbog toga što RH nije teritorijalno preustrojena onako kako bi trebalo koji bi trebalo jamčiti razvoj, teritorijalno ustrojstvo RH neće nikad biti definirano ovim ili sličnim zakonima, tako da je vaš strah strah koji je usmjeren prema drugom ministarstvu i drugom području. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeće replike poštovanog zastupnika Saše Đujića. Hvala potpredsjedniče. Kolega Vučetić, vi ste rekli da ne možemo predvidjeti kako će izgledati tržište rada u budućnosti i da ono što se zove sigurno radno mjesto više ne postoji, a sve u duhu novih tehnologija i napredovanja. nisam tako skeptičan kad je obrt u pitanju, dakle svaki dan kad razgovaram s ljudima, ljudi govore da je danas teško nać upravo one ljude koji imaju te vještine i dobre i koji su dobri električari, stolari i koji dobro to rade taj posao. Prema tome, ja mislim da uz sve nove tehnologije i znanja i vještine će za takvim ljudima koji kvalitetno rade svoj posao, a u pravilu to rade kroz obrte, će uvijek biti potrebe i za 10.g. i za 20 i za 30. Zašto ih je sve manje o tome se isto da razgovarat, dakle na to isto utječu uvjeti poslovanja, tržište, okolina, ali tu smo zato mi da mijenjamo te stvari i da očuvamo ta radna mjesta i da takve zanate jednostavno za budućnost štitimo.

jel sam govorio da ne da nije moguće u potpunosti da se nalazimo na razini neznanja kako će tržište izgledat zato što je samo tržište potreba za radnog snagom se nalazi u vremenu, ali naše vrijeme, vrijeme koje se razvija je vrijeme umjetne inteligencije, robotike, automatizacije. Sve ove stvarnosti će ući nužno i u poduzetništvo i u strukovna zanimanja i samo oni poduzetnici, oni obrtnici i djelatnici koji djeluju u strukovnim zanimanjima, koji budu usvajali nova zvanja, nova znanja, bit će u stanju i u budućnosti biti električari, vodoinstalateri i ono što treba. Oni koji se ne budu prilagođavali, a to znači prilagođavati se usvajanjem znanja, neće moći opstati na tržištu zato što će potreba za njihovim znanjima biti dokinuta u slijedećih 5, 10, …/Upadica: Hvala/… 15.g. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeće replike poštovane zastupnice Sabine Glasovac. Hvala. Kolega Vučetiću, s pravom, dobro ste prepoznali zapravo tu brzinu izmjene tržišta i potrebu da istoj i doskočimo, mislim da kao država moramo u tome težiti da budemo što brži i upravo intencija cjelovite kurikularne reforme u dijelu strukovnog obrazovanja pretpostavljala je upis učenika bez obzira radilo se o strukovnom 4-godišnjem ili obrtničkom 3-godišnjem zanimanju, upis u sektor, pa bi u strukovnom obrazovanju u prve dvije godine učio opće nešto vezano uz sektor, pod sektor, isto tako u prvoj godini obrtničkih zanimanja, a onda bi kasnije se opredjeljivao, ali samim time kada bi to za koje se specijaliziralo, postalo suvišno ili bi ga trebalo prilagodit nekom drugom, ta prilagodba bi bila puno, puno lakša, ne bi morao ponovno ispočetka 3-godišnjim ili 4-godišnjim obrazovanjem stjecati novu, novu kvalifikaciju. Uz centre kompetencije, a koji su predviđeni iz ovih centara kompetencija regionalnih mislim da možemo uspješno od škola napraviti hramove i iz strukovnog obrazovanja, ali zajedno sa gospodarskim subjektima, ak sam vas dobro shvatila u kom pravcu ste išli …/Upadica: Hvala/…dajem si za pravo da i nisam. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Vučetića. budući da je kolegica Sabina samo zatražila verifikaciju istinu o snu onoga što je rekla, ja verificiram njezin iskaz kao istinit, tu uistini sam to i mislio, evo zahvaljujem. Hvala lijepa, sad će u ime Kluba MOST-a nezavisnih lista završno govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Uvaženi ministre, kolegice i kolege obrti su u biti ključ razvoja i to je činjenica da pošto je školstvo obrazovanje i potrebe na tržištu nisu bile usklađene danas imamo evo i nedavno odluku donesenu da imamo 78.000 novih dozvola za zapošljavanje stranaca jel su ljudi naši otišli pa primjer moremo govoriti o obrtima koji su ovdje nabrajani od stolara, zidara jednostavno nije naša obrazovanje bilo usklađeno i sa potrebama tržišta. I tu je doveden jedan veliki problem. Problem je šta kad promatramo evo recimo Švicarsku koja je demokratska država, koja ima gospodarski, razvijena država gdje ljudi žive, imaju kvalitetu življenja daleko ispred nas jednostavno je obrt glavni pokretač te države i toga društva. U RH imamo znači problem da je zbog zbog neusklađenosti, zbog uvoznih lobija, zbog uništavanja poljoprivrede pa nemamo mi mesara, imamo nešto obrta, imamo mesare u Kauflandu il u drugim trgovinama sa vrlo niskom ovaj plaćom, ali nemamo više kao nekada prije primjera u mome Sinju to je bilo, poznati su bili mesari jer je bilo puno stoke, znači jednostavno cila cila lepeza uništivača u političkim strukturama, od ministarstava koji su štetočine koji su pogodovali uvozim lobijima su uništili brojne brojne obrte, pa evo meni je palo napamet mesari. Prije je bilo u Sinju mesnica obrtnika veliki broj, kad bi škver splitski primio plaću svi su dolazili u Sinj uzimati kvalitetno, domaće meso u obrtnika mesara. A danas je to trgovački lanci, uvozni lobiji koji uvozi štetnu svinjetinu tko zna kako hranjenu, znači jedan široki, široka lepeza problema. I obrtnik je tu doveden da može bavit se nekom drugom djelatnosti, ako ima nekakav kapital da se bavi turizmom ili ne znam s čim negdje ili da ode vani. Zato imamo danas u RH 2/3 Hrvatske prazne, zato danas imamo 5% BDP-a od doznaka iz inozemstva, jer smo uništili obrtnika, čovjeka koji je stvarao. To je pitanje i u građevinarstvu, mi danas gradimo Pelješki most, nema više naših ljudi koji su mogli biti, tu su mogli biti uključene i naše firme ali i naši obrtnici koji se bave obrtom, međutim nema sad je Kinezi. Prema tome, mislim da obrazovanje usklađeno sa tržištem to je krajnji trenutak jer ovo ka šta sam rekao u ovoj godini ukupno je 103.000 radnih dozvola je dato za strane radnike u istom trenutku kada naši odlaze vani koji su bili dosta kvalitetni, ali evo uvozni lobiji, neprepoznavanje, znači politika nije prepoznala trenutak kako se triba razvijat ovo društvo, da su pokretači stvaranja nove vrijednosti i zidari i tesari i električari i krovari i krovopokrivači i svi oni, vodoinstalateri, svi oni koji se bave tom djelatnošću, tesari, pa evo imamo i klesare npr. klesar to je bila također jadna djelatnost koja je bila cijenjena. Međutim, danas je dovedeno to na rub, na rub imamo 2/3 Hrvatske prazne, nažalost uvozimo ljude koji se školuju vani, gdje naši, koja je znači niže će biti plaćeni, naši obrtnici jednostavno tu neće moći i ovo malo što ih je ostalo postolara, vrlo malo broj. Opet ponavljam ja mogu reći samo na primjeru svoga Sinja, mi nemamo vrlo malo škola mesara npr. I to nije ponižavanje, neg to je ako imamo puno mesara znači da imamo razvijenu poljoprivredu, ali domaću poljoprivredu, je toga vrvilo od stoke, danas nemamo, ponavljam nemamo jer uvozni lobiji štetočine ovoga društva al to se nalazi u ministarstvima, nije to došlo sa svemirskih projekata ovih digitalnih projekata robotike koji se bave svemirskim projektima i svemirskim proračunima praćenja zvijezda kako se kreću i da li će komet pogoditi možda našu zemlju, nego živi ljudi u stvarnosti ovdje na zemlji koji su opljačkali ovu državu uništili su sve obrtnike, ljude koji su stvarali na svojim rukama nove vrijednosti, a sve da bi se stvorilo nekoliko …/Upadica: Hvala./… bogatih koji su primali u džep masnu lovu kao švercerski lobij. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. I sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani ministar gospodarstva Darko Horvat. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa evo u ovih nekoliko minuta završne riječi, prvo dozvolite da se svima vama koji ste uzimali riječ i sudjelovali u raspravi, koji ste konstruktivnim prijedlozima i između prvog i drugog čitanja utjecali na to da zakon i nomotehnički ali i strukturno popravimo, zahvaljujem klubovima i pojedinačno saborskim zastupnicima za koje smatram da su svojim konstruktivnim doprinosom, a to smo pokazali i usvojivši jedan veći dio primjedbi koje smo dobili, dali doprinos da Hrvatska 2019. godine dobije jedan kvalitetan Zakon o obrtu kao jedno možemo to slobodno nazvati i prijelazno rješenje u njegovom prostoru i transformaciji jedinstvenog modela obrazovanja u nešto što Hrvatska želi, u ono što zapadna Europa ima, a to je kvalitetni sustav dualnog obrazovanja. Ne mogu se oteti dojmu da smo danas ovdje u saboru slušali i one za koje ja ovako gledajući kroz njih mogu smatrati da su imaginarne tvorevine jer su igrom slučaja danas saborski zastupnici 2013.g. bili ministri, pa te 2013.g. u zakon unijeli obavezno članstvo i komorski doprinos do maksimalnog iznosa od 2%, a danas su izgubili pamćenje, pa ta '13.g. im je negdje daleko, daleko od današnjeg dana. Ti isti su tvrdili da su 2015.g. ukinuli obrtnicu, a napravili su što zakonskim prijedlogom? Format obrtnice sa A3 smanjili na A4 i do usvajanja ovih izmjena i dopuna obrtnica je živući dokument, a sada ćemo ga ukinut jer smatramo da u vrijeme ili godini tzv. digitalne transformacije papirnati oblik dokumenta u RH jednostavno više nije potrebit. Imao sam danas čuti nekoliko rasprava za koje bih smo rekli da im jako malo fali, a da se mi u potpunosti s njima složimo. Dakle, mi smo imali hrvatsku povijest u kojoj je Ministarstvo znanosti odlučivalo ama baš sve i poveznice prema gospodarstvu i realnom sektoru nije bilo. Ono što bismo htjeli jednog dana, a to je njemački model u kojem sve uvjete i poveznice između gospodarstva i srednjeg strukovnog obrazovanja je samo i isključivo u Ministarstvu gospodarstva. Mi smo danas ovim zakonom u jednoj tranzicijskoj fazi unutar koje, za one koji me možda do kraja nisu razumjeli, Ministarstvo znanosti i obrazovanja propisuje standarde zanimanja, a Ministarstvo gospodarstva definira kurikulum na način da realni poduzetnički sektor bude baza za definiciju kurikuluma adekvatnog onom znanju i vještini kakvu danas, ne samo obrtnici, već i trgovačka društva trebaju. Bojazan da smo sustav ostavili bez kontrole ide u prilog tome i jednom vrlo konkretnom članku gdje smo rekli ne i oni koji dobe licencu ne mogu je imat doživotno, svakih 7.g. morat će se receptificirati priča i licenca obnoviti. Ono što smo isključili da nam završni ispit ili završnost srednjeg strukovnog obrazovanja samo i isključivo u dijelu strukovnog obrazovanja vezanog uz vezane obrte ima naučnički ispit kao integralni dio završnog rada i u komunikaciji sa ravnateljima srednjih strukovnih škola stvorili model gdje ćemo završnost definirat u maksimalno dva dana, u jednom provjeru teoretskog općeg i teoretskog stručnog znanja i u onom drugom, bez obzira da li se dogodio u srednje strukovnoj školi ili kod poduzetnika i obrtnika, provjeru onog praktičnog djela znanja produkt kojeg su vještine naučene u sustavu naukovanja. Tko bi trebao provjeravat taj stručni strukovni dio? Mi smatramo da dijete koje se školuje u sustavu vezanih obrta ima mentora u školi koji ga prati kroz 3.g., u trenutku kada na praktični dio ili na naukovanje ode u obrt ili trgovačko društvo ima mentora koji prati što to dijete radi u obrtu ili trgovačkom društvu i nakon toga ima verifikator ili sustav koji mora zaokružiti to vanjsko vrednovanje i takva komisija će danas odnosno sutra djetetu dati legitimitet da se pojavi na tržištu rada. Još je jedan moment koji želimo ne samo ovim zakonom, nego i novcem koji smo osigurali da bi ovakav sustav obrazovanja isfinancirali, da to trgovačko društvo i taj obrtnik ne školuje dijete za tržište rada već samo isključivo za svoje potrebe i kada mentor pripremi 3.g. dijete koje će sutra postat zaposlenik tog obrta ili trgovačkog društva onda to dijete na praksi neće čistit tanjure, neće mesti pod, nego će stvarat ili učit kompetencije koje su mu potrebne da prije ta dva dana verifikacije dok je bio učenik, nakon ta dva dana verifikacije postane radnik i zaposlenik tog trgovačkog društva ili obrta. Još jedna stvar po nama vrlo bitna, promocijom obrtničkih zanimanja ili onih zanimanja koje ćemo provoditi u sustavu srednjeg strukovnog obrazovanja za vezane obrte, poduzetnike koji žele biti dio te edukacije, želimo rasteretiti ne administrativno samo, već i financijski, dakle svi oni koji se žele uključiti u proces stvaranja kvalitetnog radnika za svoje potrebe, sve one financijske izdatke odnosno barem 80% takvih izdataka želimo poduzetniku vratit na način da već u ovoj školskoj godini imamo 5500 zahtjeva za stipendije koje će biti 100% veće nego u prošloj školskoj godini, 1.500,00 kn mjesečno ili 18.000,00 kn godišnje. Poduzetniku ćemo omogućit da do iznosa od 500.000,00 kn 80% onoga što daje učeniku kao nagradu i 80% onoga što plaća mentoru za takvu edukaciju vratimo poduzetniku i to ne platimo iz državnog proračuna već iz strukturnog fonda EU. I treća stvar, sugestiju prihvaćam i na njoj zahvaljujem. Promocija, promocija, promocija i naša krilatica „Gdje su ruke ima i struke“ vrti se i prezentira stvaranje proizvoda velikim udjelom ručnog rada i vještine obrtničkih ili zanimanje vezanih obrta kroz nekoliko segmenata promidžbe, ali ne samo zbog toga već i inih drugih stvari koje se otvaraju 2019. godine ovdje na tržištu radne snage u Hrvatskoj imamo gotovo tisuću učenika upisanih više u srednje strukovne škole nego je to bilo 2018. godine. Komora i komorski sustav, dakle dakle preskočit ću politiziranje i sve one efekte koji stoje iza toga. Ovdje je bilo s ove govornice dobro rečeno, kad si uzimate pravo budite svjesni da uzimate i obvezu. Dakle želimo komorski sustav i Obrtničku i Gospodarsku komoru sa određenim dijelom javnih ovlasti što je određena ovlast, ali jako velika obveza jer sutra kada će to dijete doći u trgovačko društvo ili obrt, a onaj koji će ga primiti na posao shvati da to dijete ne zna koja je razlika između običnog ili križnog šrafcigera, kombinirki ili špicangi neće im za to biti kriv ministar gospodarstva već oni koji su s tim djetetom tri godine radili kvalitetno ili ne kvalitetno, a i sami poduzetnici kojima dajemo priliku i direktno i kroz sustav komore da budu dionici takvoga procesa. Pročitao sam u svom uvodnom izlaganju i imam prilike ponoviti i s time ću završiti. transformacija nečeg što zapadno od Hrvatske postoji 30 godina u jedno uređeno dualno obrazovanje za koje smatram da je Hrvatska spremna i priprema, za koje smatram da je u Hrvatskoj nužnost i za koje smatram da u Hrvatskoj treba konsenzus, realnog poduzetničkog sektora, Hrvatske akademske zajednice i onih koji na lokalnoj ili centralnoj razini stvaraju okvire unutar kojih definiramo pravila ponašanja. Integritet danas Ministarstva gospodarstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja ne samo da je potrebit, on je nužan, ali sa jasno definiranim ogradama, sa jasno definiranim ovlastima, a nakon toga i sa pravom na kritiku ako se takav sustav kakav je zamišljen neće provoditi ovdje na prostoru Hrvatske. Dakle, ovaj zakon uz to što definira potrebu za stvaranjem povjerenstva, definira modalitet na koji će se to povjerenstvo izgradit, definira i njegovu ulogu u cijelom sustavu. Dakle ono propisuje osiguranje kvalitete provedbe naučničkog ispita te vanjsko vrednovanje ovog procesa od strane nadležne Agencije za vanjsko vrednovanje obrazovanja. On propisuje osiguranje kvalitete provedbe naukovanja kroz formiranje neovisnog tijela sastavljenog od ključnih dionika, ministarstva nadležnog za obrt, HOK, HGK i agencije nadležne za strukovno obrazovanje. E pa volio bih vidjeti da kada ovakvo tijelo izađe na tren i ustanovi da djetetu koje je bilo na sustavu naukovanja nije isplaćena naknada, da to dijete radi u uvjetima koji za njega nisu adekvatni ili kompatibilni kada to povjerenstvo odluči ukinuti licencu takvom trgovačkom društvu, onda bih volio onda bih volio znati tko je taj danas tko će takvom obrtniku ili takvom vlasniku trgovačkog društva tu licencu moći jednog dana povratiti. I ono što je bitno, mi mi u ovom trenutku stvorivši sustav za isplatu stipendija, za isplatu naknada djeci odnosno mentorima, stvaramo obvezu da se prvo i prvotno od strane poduzetnika te naknade djeci odnosno mentoru moraju isplatiti, a kao verifikator takve isplate donijeti valjani dokumenat temeljem kojeg ćemo poduzetniku te novce u 80%-tnom iznosu u tom trenutku i vratiti. I samo još jedno kratko, kratko pojašnjenje. Dakle, legitimitet da u ove tri godine znamo što činimo u segmentu obrtništva pokazuju i brojke. 2017. godine konačno godina u kojoj se otvorilo 1486 obrta više nego ih se zatvorilo u 2018. godini ta brojka je bila 4195, sa današnjim danom u 2019. godini ta brojka je 7735. Dakle, ako jesmo imali krizu ovo su verifikatori da iz te krize izlazimo, ovo su verifikatori da obrtništvo i obrtnike vraćamo na ono mjesto u društvu i u gospodarstvu koje oni zaslužuju, a mehanizam mehanizam odgovornosti u pravnoj i fizičkoj osobi vrlo dobro znaju oni koji su pravne struke i time se bave, dakle integritet obrtnika kao fizičke osobe i integritet i upravljačke i vlasničke strukture za razliku od pravne osobnosti gdje u pravnoj osobnosti postoje oni koji pravnom pravnom osobnošću i koji aktivnosti pravne osobnosti ili nadziraju ili menadžiraju je s pravnog aspekta vrlo, vrlo različita i zbog toga je jedna vertikala u Zakonu o trgovačkim društvima, a druga vertikala u Zakonu o obrtu. Ja ću još jednom zahvaliti se svima vama koji ste na bilo koji način odnosno samo još jedno, još jedan, još današnju raspravu, dakle uz to što porezno rasterećujemo poduzetnike četvrtu godinu za redom, uz to što treću godinu za redom administrativno rasterećujemo poduzetnike, uz to što u ovom trenutku radimo na liberalizaciji usluga, uz to što smo u završnoj fazi pripreme prvog akcijskog plana za ukidanje dijela i umanjenja dijela neporeznih davanja, moram jasno reći ili i hrvatskoj javnosti staviti na znanje da je 2019.g. profunkcionirao integralni jedinstveni državni inspektorat, ozakonjena aktivnost inspektora koja je predmet današnje rasprave je vrlo taksativno navedena u člancima od 70. do 72. gdje smo izrijekom rekli i jako je puno bilo onih koji su se tome protivili, taksativno rekli koji su to ili koja je to kategorija prekršaja koje inspektor na licu mjesta može identificirati, ali ne smije zbog toga poduzetnika kazniti. Dakle, sve ono što se može otkloniti na licu mjesta ne može biti kažnjivo, sve ono što se može otkloniti u zakonom propisanom roku od 8 dana do trenutka kada se pokreću određeni optužni nalozi, ne može biti kažnjiv. Sve ono što se kod izdavanja rješenja može otkloniti u zakonskom roku propisanom rješenju ne može se kaznit, ali ako se pogreške ponavljaju, ako su one sukcesivne i namjerne onda riječima nekih ovdje saborskih zastupnika i s njima se slažem da bismo stvorili ista pravila za sve, takvi poduzetnici moraju biti i kažnjeni. Poštovani potpredsjedniče, zahvaljujem svima na konstruktivnom danu, četiri i pol sata konstruktivne rasprave, rekao sam na samom početku svog izlaganja, imali smo jedan amandman nomotehničke prirode, mi se s njime slažemo i prihvaćamo ga, isto tako molim klubove da ovaj zakonski prijedlog i podrže. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Ivice Mišića, izvolite. Hvala potpredsjedniče HS. Kolega Horvat, poštovani ministre kolega Horvat, sve ovo što ste vi rekli s tim se mogu složiti, obrtnik je biti čast i to treba znati, nastavite tim putem kojim ste krenuli, vratite povjerenje građana koje smo dosad izgubili, ja osobno mislim da se ne moramo bojati ni bogatih obrtnika, ni bogatih poduzetnika ako pravno nastupamo u državi i ako pravno gledamo kako to ide, nastavite istim putem kao što ste dosada i mislim da ova država može imati povjerenja i da naši građani trebaju imat povjerenja i vraćat se ako nastavimo takvim putem, ako nastavimo nečim drugim onda sve ostaje isto kakvo je. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, lijepo. Suglasni smo da je obrt vrlo, obrtništvo vrlo bitno i suglasni smo da je obrtništvo u RH uništeno i pitanje dal će se ovi zakon moći u provedbi, kakav će biti, mi vjerujemo da će obrtništvo se vratiti. digao sam repliku na ovo kad ste rekli da je dobro, jedino dobro šta je jedno od dobrih u 2019. je državni inspektorat šta je pod jednom kapom sad svi inspektorati. Da, vrlo dobro ste to napravili, osigurali ste mogućnost da Andrija Mikulić bude i šef kampanje u Zagrebu predsjednici i da nadzire poduzetnike, tako očito ste osigurali da neće biti tu uopće pritisaka i kazni, nego osigurali ste i mogućnost ako vam bude nedostajalo sredstava

Željko (HDZ)** Time ćemo zaključiti raspravu, a o njoj ćemo glasovati kad se o ovom prijedlogu zakona kad se steknu uvjeti.